Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Odbor za financije i državni proračun predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika HS-a da provedemo objedinjenu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu. Jesmo li suglasni s ovim prijedlogom? To je uobičajena praksa. Hvala vam lijepa pa onda provodimo objedinjenu raspravu. Dakle, imamo prvo: - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu; Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna podnose se i: Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za: - Hrvatske vode Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste i HŽ Infrastrukturu.

Poslovnika Hrvatskoga sabora. Kod donošenja Državnog proračuna primjenjuju se odredbe čl. 211. i 212. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Konačni prijedlog zakona raspravljat ćemo u skladu s odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za ratne veterane, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU i Odbor za praovsuđe. Rasprava o izmjenama i dopunama proračuna provest će se u skladu s odredbama čl. 41 st. 1., 2. i 3. Zakona o proračunu. Podsjećam da čl. 41 st. 1 Zakona o proračunu propisuje da sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predloženi Državni proračun i financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna, ne smiju mijenjati predviđeni manjak odnosno višak utvrđen u prijedlogu Državnog proračuna ili financijskom planu izvanproračunskog korisnika državnog proračuna. Nadalje, čl. 41. Zakona o proračunu propisano je koji se amandmani mogu podnositi tijekom rasprave o prijedlogu državnog proračuna i financijskog plana izvanproračunskog korisnika te da ti prijedlozi ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već prije preuzetih obveza.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 pa vas sada odmah izvješćujem da ćemo se izjašnjavati o amandmanima u srijedu, 31. svibnja 2023., a glasovat ćemo o proračunu 7. lipnja, dakle to je srijeda jer onaj tjedan 8. je Tijelovo, pa radimo 5., 6. i 7., ponedjeljak, utorak i srijeda. Pozdravljam ministra financija Marka Primorca, međutim, prije nego što njemu dam riječ, imamo zahtjeve za stankom. Prvi je na redu kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Milijardu i 750 milijuna eura, ja ne znam, a pisao sam kolege, da li se itko sjeća kada je u rebalansu proračun za toliko povećan i to još nakon samo 4 mjeseca. I činilo bi se spektakularno da se ne radi o stvarima na koje smo upozoravali u 11. mjesecu. Iz aviona je bilo vidljivo da HEP ne može podnijeti sve ono što je prevaljeno na njega i da će to trebati država na ovaj ili onaj način pokriti i pitali smo vas već i tada znate li nešto što vi ne znamo da od travnja, kada su istjecale, neće biti potrebne daljnje mjere za pomoć građanima. HEP je trebalo pomoći, mjere za borbu protiv inflacije bile su nužne i to danas de facto čini ovo povećanje od milijardu i 750 milijuna eura zato što se nije pravilno, na vrijeme i dobro planiralo. A ovo govorim zato što u normalnim okolnostima, da se proračun povećava za milijardu i 750 milijuna eura, građani bi od toga mogli vidjeti brojne konkretne stvari. Od dizalica koje su povezane sa gradnjom infrastrukture do konkretnih mjera, primjerice, jednokratnog povećanja i usklađenja umirovljenicima, za sve ono što su izgubili u Plenkovićevih 8 godina, sve ono što su izgubili u Plenkovićevih godina, ali toga u ovom rebalansu nema. I govorit ćemo u danima koji su pred nama konkretno što su to umirovljenici i drugi izgubili. Ali onoga što ima je postavljenje temelja za ovu, nazovi reformu gdje se obećavalo povećanje plaća od 150 eura građanima, da bi danas saznali da tih 150 eura je ustvari 7 do 40, u prosjeku 25 i to je realnost vašeg rada, poštovani ministre Primorče. Hvala. odnosno konkretna mjera bi mogla biti kada bi kolega Peđa Grbin vratio u proračun 7 tisuća koje je uzeo iz proračuna, da se npr. u jednom vrtiću uredi dječje igralište, koje košta upravo toliko. Kolega Zekanović, ovo nije bila povreda Poslovnika pa dobivate opomenu. Kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Tražim stanku u ime Kluba Mosta od 10 minuta. Povećanje plaće od bit će 30 eura, a inflacija je poskupila troškove najugroženijima kroz povećanje cijena 300 eura. Eto koliko dajete građanima. Najsiromašniji će u trgovinama, ministre dok raspravljate tamo i ne slušate, 300 eura će im biti skuplja košarica i povećanje troškova dok ćete im vi povećati 30 eura. Zbog čega? Zbog čega vi punite proračun? Isključivo zbog toga što ste uveli euro i najavljivali da neće biti inflacije. I što veća inflacija vama više sjeda u blagajnu, a građani sve više i više plaćaju. I ne samo to, vi najavljujete povećanje plaća kako bi uzeli lokalnim samoupravama prirez. U Sinju ga nema, ali je to nepošteno, to je nekorektno. Jedinice lokalne samouprave su svedene na upravljanje dječjim vrtićima. Sve ste prepustili i decentralizirani novac županijama i njih osnažujete. Stoga još jednom postavlja se pitanje što vi, vi rebalansom postižene? Da ćete riješiti ono što ste napravili katastrofalnu grešku kada je struja poskupila za pumpanje vodovodima, dostavljanje vode. I sad vodovod Cetinske krajine i drugi vodovodi koji daju drugim područjima imaju milion eura gubitaka u tom vrimenu bez obzira ste se na tome najviše proizvodi električne energije jer brige HEP-a, HEP je najjači oglašivač, brige vas. Vama je bitno da ste uveli Covid mjere i nanijeli ogromne štete i gospodarstvenicim i poduzetnicim. Tko će odgovarati za to, za nastale štete? Imate li tu možda da će netko platiti u rebalansu kazne koje su ljudi plaćali bespotrebno ono što je Slovenija napravila. …/Upadica: Hvala vam./… Tako da ovo sve na štetu naših građana. **Jandroković, stanka je odobrena, a i ova, ovo izlaganje izazvalo je ponovo kolegu Zekanovića da traži povredu Poslovnika. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** Poštovani 238., ma evo samo tražim jedno pojašnjenje od kolege Bulja. Dakle, ne odgovara mu što će novac dobiti županije, on odnosno njegova stranka MOST upravlja u Šibensko-kninskoj županiji zajedno sa SDP-om, SDSS-om, nezavisnom listom Marka Jelića i Petrine, pa je li to problem, samo da vidimo je li, evo u čemu je problem. Dakle, nije mi jasno vi ne želite …/Upadica: Kolega …/… da u vašu županiju gdje vi upravljate Šibensko-kninskoj

ali evo i kolega Bulj se javlja isto za povredu Poslovnika. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Evo reagirat ću čisto da malo razjasnimo. Povreda Članka 238., omalovažavanje zastupnika. Moj stav je sasvim jasan. Ukinit županije jer ovo je besmisleno, sav novac ide preko županija. Lokalne samouprave su svedene najvećim dijelom na rješavanje dječjih vrtića. 70% ostalih institucija i nadležnosti,

odnosno to što ste tražili nije bilo u skladu s Poslovnikom pa vam dajem opomenu. Kolega Pavliček, vi tražite stanku, izvolite. **Pavliček, Marijan (Hrvatski suverenisti)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bi još jedanput istaknuli da papir sve trpi. Trpi svakojake brojke, pa tako i ove brojke glede rebalansa Državnog proračuna za 2023. godinu. I na prvu bi čovjek rekao ako vam dolazi do rasta prihoda od 1 cijelo 7 zarez 5 milijardi eura da u ovoj državi teče med i mlijeko, ali nije to baš tako. Iako se deficit nešto smanjio za nekih 400 milijuna eura treba se upitati zbog čega je došlo do tolikog rasta prihoda. Glavni razlog rasta prihoda je prvenstveno znači prihodi od PDV-a odnosno zbog inflacije koja i dalje ne posustaje odnosno ona je izuzetno visoka na prošlogodišnju i na prošlogodišnje mjesece kada je već uzela maha. I upravo zbog svega toga što je sve poraslo u zadnjih 24 mjeseca za 20-ak posto odnosno prehrambeni proizvodi za 30-ak posto država danas jer ne štiti one najslabije, ne štiti svoje građane uprihoduje nekoliko milijardi više nego što je planirala, a s druge strane građanima vraća samo mrvice. Doslovce samo mrvice kako bi se pokazala kao neki veliki Robin Hood koji pomaže siromašnima, a istovremeno nije bila u stanju te siromašne i te svoje građane zaštiti i onemogućiti tolike trgovačke marže i onemogućiti toliki ekstra profit jer upravo 60% inflacije u Hrvatskoj po mišljenju HNB-a čine trgovačke marže i ekstra profit. To nije uvezena inflacija, to je inflacija koja je nastala ovdje zbog pohlepnih pojedinaca. I stoga ovim rebalansom proračuna niste ono što je najbitnije zaštitili najranjivije, a evo molio bih, žao mi je kolega Zekanović nije tu da i on kaže još koju pametnu na moje. Stanka je odobrena. Kolega Bartulica, izvolite. za ekonomski prosperitet velika javna potrošnja, visoka javna potrošnja onda bi Hrvatska bila među najuspješnijim zemljama, a tako nije nažalost. Dakle, upozoravam već duže vrijeme da uz pad stanovništva proračunska potrošnja dakle koliko ukupna država uzima i troši samo raste. Dakle, imamo često rebalanse, ovo nije ništa novo, međutim upozorit ću još jedanput da rast proračunskih sredstava sredstava je puno brži od rasta BDP i tu je problem. Način kako raspolažemo sa novcima nije dobar. To je vidljivo jer nam ljudi odlaze i postali smo zapravo zemlja koja ovisi o uvoznoj radnoj snazi. Tako će biti do daljnjega. Dakle, trebalo bi staviti na dnevni red na ozbiljniji način kako smanjiti neke stavke. Gospodine ministre sigurno znate da u proračunu ima preko 11 tisuća stavki, sigurno ima prostora da se smanji, a ne samo povećava potrošnja. Dakle, koliko htjeli to negirati činjenica ostaje da naša država previše je prisutna i uzima previsok udjel ukupno u našem BDP-u. Dakle, kad gledamo u odnosu na druge zemlje Hrvatska je među naj, u vrhu ljestvice u EU. Čak one koje su bogatije i nasljeđuju puno bolju situaciju od nas država je skromnija nego u Hrvatskoj. Prema tome, javni sektor funkcionira kao jedna rekao bih nezasitna hobotnica nikad dosta. Sad Vlada ima problema sa novim zahtjevima. Prema tome, moramo novi model brzo izmisliti da bi sačuvali stanje u našoj zemlji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Zurovec, izvolite. Hvala predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba Fokusa i Reformista kako bi se istaknule određene činjenice. Naime, drago mi je za vidjeti da tu raste prihodovna strana proračuna, no to je samo jedan dokaz jednoj tezi da praktički onaj famozni porez na ekstra profit onda nije bio niti potreban. Jer tim više što se tiče tog samoga poreza na ekstra profit on nije obuhvatio sasvim slučajno 11 od 14 tvrtki koje sasvim slučajno nisu bile obuhvaćene istragom u aferi INA-MOL. To je jako interesantno. Znači, kao država tu ne postoji volja i ne postoji snaga da se obračuna sa pravim kriminalom, a onda kad ne postoji snaga i volja da se obračuna sa pravim kriminalom, hajmo onda cvaknuti po svima drugima. Najavljuje se porast trošarina, najavljuju se nekakvi novi porezi, a isto tako sa rastom trošarina, sa novim porezima što mislite kako će se to reflektirati na inflaciju? Pa ljudi će vam biti još više siromašni. njihova realna plaća će vrijediti još manje. Znači o.k. Ne možemo možda maknuti i onaj poklopac od bačve, ali se dno sve više i više diže. I tu će biti jedan ogroman, ogroman problem. Na koga će se još te sve trošarine i ti svi porezi kada ćete recimo ići na ljetovanje prenijeti? Pa na krajnjeg korisnika, a krajnji korisnici su manje-više Hrvati koji vam žive vani i koji dobar dio svoje plaće ovdje tu potroše. Zašto bi onda potrošili ovdje zašto ne bi otišli negdje drugdje to će biti jedan sukus pitanja. Na koncu konca, evo nestaju nam milijarde iz državnih tvrtki, a mi ih pokušavamo namaknuti opet od naših građana. Pa evo tu apeliram ipak na koncu da se rade nekakva prava porezna rasterećenja po uzoru evo na doktorsku dizertaciju od poštovanog ministra. To ne govorim u zloj namjeri, nego zaista mislim da je to jedna dobra stvar. No naravno neka se teorija konačno prenese u praksu, neka ta decentralizacija zaista zaživi, pa ja vjerujem da će biti i bolji život u Hrvatskoj.

Naime, ovim rebalansom želimo i dalje nastaviti pomagati građanima, želimo nastaviti obnovu, dakle dovršiti u svim razmjerima koje ona treba. Isto tako i savladati, prevladati energetsku krizu koju je i do sada Vlada uspješno činila. Kad ovdje kolege govore o tome kako se sa svim ovim ništa ne pomaže građanima, onda se želi zaboraviti da je u proteklih šest godina rast plaća prosječnih neto plaća bio preko 300 eura do sada. Dakle, sa ovom poreznom, prijedlogom poreznih promjena će to biti još dodatno do 45 eura ovisno o pojedinom građaninu. Isto tako, želi se reći kako nije došlo do porasta minimalne plaće, pa onda zaboravljaju da je sada od 330 eura minimalna plaća narasla na 560 eura. Isto tako, želi se osporiti sve ono što se činilo da bi se zaštitilo građane, pa onda nemojmo zaboraviti sve ove mjere koje su rađene do sada, koje su do sada vrijedile oko 7 milijardi eura, da se zaštitilo gospodarstvo, da je itekako ubrzana obnova, da će se iskoristiti sredstva Fonda solidarnosti u cijelosti čak i više od toga koja ćemo zapravo koristiti time i dio vlastitih sredstava. Prema tome, dobivamo povijesnu šansu i to je ovo što ova Vlada čini da smanjuje i javni dug značajno, da je do sada on bio smanjen preko 19 postotnih bodova, da sada još ide s gotovo 6. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Javlja li se još tko? Ako ne, onda ćemo nastaviti u 10 sati i 5 minuta. Vidimo se.

Molio bih sada poštovanog ministra financija Marka Primorca da predstavi Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za '23.g. i Projekcija za '24. i '25., te isto tako se osvrne na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2023.g.. Izvolite ministre. Hvala lijepo poštovani g. predsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Pred vama je prijedlog rebalansa državnoga proračuna za 2023.g., dopustite mi da se prije svega uvodno osvrnem na makroekonomski okvir u kojem donosimo ovaj prijedlog. RH je u 2023.g. ostvarila gospodarski rast od 6,3%, taj gospodarski rast bio je potaknut i osobnom i državnom potrošnjom bruto investicijama, ali i neto izvozom. Taj rast je ujedno bio i gotovo dvostruko veći od prosjeka EU i on je ostvaren nakon snažnoga rasta od preko 13% u 2021.g.. U 2023.g. očekujemo usporavanje gospodarskoga rasta i to usporavanje na 2,2% i ovaj će gospodarski rast bit potaknut državnom potrošnjom, djelomično i osobnom i bruto investicijama. Ono što je potrebno naglasiti to je da će unatoč usporavanju gospodarskoga rasta i ovaj rast koji očekujemo također biti dvostruko veći od onoga što se očekuje da će biti prosjek EU. Nažalost, još uvijek smo suočeni sa inflatornim pritiscima, doduše ono što nas veseli je to da se to inflatorni pritisci polako smanjuju, dakle oni slabe sa prosječno 10,8% u 2022.g. ove godine očekujemo inflaciju od 6,6%, ta će inflacija biti kada se usporedimo sa ostalim državama članicama EU nešto veća od prosjeka EU, dakle računa se negdje da će prosjek EU biti oko 6, mi smo malo više od toga dakle imat ćemo iznadprosječnu inflaciju, ali ona slabi, trend je silazni i to je ono što nas veseli, a i ova razlika nije nešto što nas posebno zabrinjava u odnosu na druge države. Ono što je također dobro, to je da je tržište rada i dalje snažno, mi očekujemo rast zaposlenosti dakle 2% i očekujemo stopu nezaposlenosti, anketnu stopu oko 6,5%. Dakle, ovo su okviri u kojima predlažemo ovaj rebalans proračuna. Novim planom proračuna za 2023.g. ukupni prihodi iznose 26,6 milijardi eura i oni se povećavaju 1,7 milijardi eura u odnosu na izvorni dakle originalni plan. Prihodi od poreza rastu 999 milijuna eura, po komponentama dakle po pojedinim stavkama prihodi od poreza na dobit iznose 2 milijarde eura i veći su za 428,7 milijuna eura. Povećanje prihoda od poreza na dobit rezultat je naravno dobrog poslovanja poduzetnika, povećanih uplata redovnog poreza na dobit, ali i preko 230 milijuna eura prikupljenih uvođenjem dodatnog poreza na dobit koji je upravo bio usmjeren na one poslovne subjekte koji su unatoč izazovnim okolnostima ostvarivali povećanje svoje dobiti i to nadprosječno povećanje u odnosu na prethodno četverogodišnje razdoblje. Ta će sredstva kao što je i najavljeno biti raspodijeljena prema onim građanima, kućanstvima koji su najugroženiji, kojima je pomoć najviše potrebna, ne koriste se ta sredstva za pomoć poduzetnicima, ne rade razliku niti čine taj ambijent takvim da oni koji su jače gospodarske snage potpomažu one poslovne subjekte koji su slabije gospodarske snage nego je pomoć isključivo namijenjena građanima, dakle stanovništvu koje je najugroženije. Jedan dio tih prikupljenih poreznih prihoda raspoređen je tijekom travnja i svibnja, ono što je preostalo biti će raspoređeno do kraja, do zadnjega centa u sljedećem paketu mjera. Prihodi od poreza na dodanu vrijednost rastu 537,1 milijun eura i iznosi 9,6 milijardi eura. Ova se projekcija temelji na kretanju osobne, ali naravno i turističke potrošnje, intermedijarne potrošnje, investicija i socijalnih transfera do kraja godine. U obzir se uzimaju i porezne izmjene u 2022. i u 2023.g.. Prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije planiran je u iznosu od 81 milijun eura i povećava se za 2,7 milijuna eura i ostali porezni prihodi iznose 2,5 milijarde eura i povećavaju se za 30,6 milijuna eura. Prihodi od doprinosa rastu 297,4 milijuna eura, naravno dominantno zbog povećanja plaća kako u javnom tako i u privatnom sektoru, povećanjem plaćama, povećanjem bruto plaća naravno rastu i doprinosi. Prihodi od imovine povećavaju se za 31,7 milijuna eura i prema novom planu za 2023.g. iznose 629,2 milijuna milijuna eura. Prihodi od pomoći veći su za 15,2 milijuna eura i prema novom planu za 2023. iznose 5 milijardi eura. Izravno su vezani uz projekte financirane iz europskih fondova kao i u sredstva iz Fonda solidarnosti te instrumenta eu nove generacije odnosno mehanizma za oporavak i otpornost. Rebalansom državnoga proračuna povećavaju se i ukupni rashodi, međutim ukupni rashodi povećavaju se manje nego ukupni prihodi. Ukupni rashodi povećavaju se za 1,4 milijarde eura, dakle umjesto izvornih 26,7 milijardi eura ukupni rashodi će iznositi 28,1 milijardu eura. Oni rashodi koji su financirani iz općih prihoda i primitaka doprinosa i namjenskih primitaka povećavaju se za 1,2 milijarde eura. I kratko ću samo predstaviti strukturu, dakle raste nekoliko stavki dominantnije sljedeće, indeksacija mirovina 350,1 milijun eura, 4. paket mjera Vlade 240,7 milijuna eura, troškovi arbitražnog postupka INA-MOL 229,4 milijuna eura, sanacija štete od potresa 178,6 milijuna eura, sustav socijalne skrbi 56,8 milijuna eura, modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 28,5 milijuna eura i osiguravanje zaliha plina 20 milijuna eura. Rashodi koji su financirani iz EU i ostalih izvora povećavaju se za 185,3 milijuna eura. To nam je naravno posebno drago zbog toga što je to rezultat bolje iskorištenosti Fonda solidarnosti EU u iznosu od 117,7 milijuna eura. Mi smo u nekoliko navrata i u raspravama u ovom visokom domu raspravljali o iskorištenosti fondova, o situaciji krajem prošle godine o tome što ćemo učiniti do kraja prve polovice ove godine i mogu evo reći da smo unatoč poteškoćama na koje smo nailazili u provedbi projekata i sasvim objektivnih okolnosti i razloga, a to je bilo teškoće u pronalasku alternativnih lokacija, značajno povećanje cijena usluga i poteškoće u provedbi naravno zbog toga prvenstveno zbog povećanih cijena usluga i materijala provedbe javnih natječaja, uspjeli smo iskoristiti sredstva ako govorimo o Fondu solidarnosti sredstva koja su nam bila na raspolaganju. Isto tako ovo je rezultat i osiguranje dodanih sredstava za ustanove u zdravstvu koje se financiraju iz prihoda na temelju ugovornog odnosa sa HZZO-om. Sve u svemu dakle Sve u svemu dakle manjak odnosno višak opće države predstavit ćemo još jednom agregatne ove najvažnije brojke. Ukupni prihodi će iznositi 26,6 milijardi eura, ukupni rashodi 28 milijardi eura, pa je ukupan manjak kada govorimo o središnjoj državi dakle o državnom proračunu 1,5 milijardi eura odnosno 2% BDP-a. Kada se u opću državu uključe i izvanproračunski korisnici i konsolidirana lokalna država, onda je ukupan manjak općega proračuna prema nacionalnoj metodologiji oko milijardu eura odnosno 1,4% BDP-a, a izračunom deficita prema ESA metodologiji, dakle to je ono što izvještavamo prema Europskoj komisiji je 0,7% BDP-a, dakle to će biti deficit na kraju ove godine. Mi smo unatoč ovim povećanjima i prihoda i rashoda projicirali odnosno planirali daljnje smanjenje udjela našega javnoga duga u BDP-u, naš javni dug relativno iskazan kao udio u BDP-u smanjio se već prošle godine u odnosu na pretprošlu za 10 postotnih BDP-a jel dakle smanjio se sa 78,4% na 68,4% iz 2021. u 2022.g.. Do kraja ove godine očekujemo da će se smanjiti na 62,6% BDP-a i da će kontinuirano nastaviti silazni trend te da će sljedeće godine već pasti na ispod 60% BDP-a. Što se tiče Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna samo kratko. Zaduživanje na inozemnom i domaćem tržištu povećava se za 394 milijuna eura i može se provesti do do ukupnog iznosa od 5,9 milijardi eura u 2023.g., ali tekuće otplate glavnice državnoga duga u navedenom prijedlogu povećavaju se za 712,1 milijun milijun eura i mogu se izvršiti do ukupnog iznosa od 4,4 milijarde eura. Također mijenja se i visina zaduženja i tekuće otplate za izvanproračunske korisnike državnoga proračuna. Zaduženje izvanproračunskih korisnika smanjuje se za 40,4 milijuna eura i iznosi ukupno 359,5 milijuna eura u 2023.g. dok se iznos tekuće otplate glavnice duga izvanproračunskih korisnika nije mijenjao. Uz navedeno povećava se i iznos jamstvene zalihe za 9 milijuna eura i iznosi 48,8 milijuna eura. Ono što je bitno još možda ovdje istaknuti, navedenim zakonom omogućeno je da se sredstva Fonda solidarnosti EU mogu preraspodjeljivati bez ograničenja do visine utvrđene odlukom Vlade o načinu raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU. S obzirom da imam još nešto vremena na raspolaganju dozvolite mi da se kratko osvrnem i na ove stavke rashoda, s tim da su to doista one stavke koje su u najvećoj mjeri rasle i održavaju sliku rebalansiranog proračuna koji danas predstavljamo. Indeksacija mirovina 350 milijuna eura, indeksacija mirovina provodi se na polugodišnjoj razini, dakle dva puta godišnje se mirovine indeksiraju i povećavaju s obzirom na podatke o inflaciji prosječne plaće, dakle to je nešto što ide automatizmom, što omogućava i pomaže našim umirovljenicima da njihove mirovine prate porast opće razine cijena. To je nešto što naravno, pri Prijedlogu proračuna nismo mogli ugraditi u proračun jer nismo znali na koji način i u kojoj mjeri će se te mirovine indeksirati. Dakle zbog toga ovo povećavamo i ugrađujemo u proračun. To ne znači da tih sredstava nije bilo, država može vršiti određene preraspodijele, to uopće nije sporno, zato su i isplaćivane mirovine bez ikakvog problema, ali kada već radimo rebalans, onda to ugrađujemo da to lijepo, transparentno i jasno piše na onoj stavci gdje to treba pisati. Dakle ovo je proračun koji radimo odnosno rebalans koji činimo iz tehničkih, ja bih to tako rekao, razloga. Dakle ne otkrivam ja vama danas predstavljanjem ovog rebalansa ništa novo. Ovdje ugrađujemo stavke koje su se dogodile u trenutku odnosno u razdoblju između donošenja proračuna i današnjeg dana, uključujući naravno i mjere koje su osigurane odlukama Vlade i to 4. paket mjera, 240,7 milijuna eura, to je nešto što također, nismo inicijalno planirali. To ne znači da mi nismo planirali isplaćivati nekakve mjere ili bilo što činiti, to samo znali da nismo znali u kojem iznosu ćemo te mjere isplaćivati, na koji način, kome, na kojim pozicijama one trebaju biti, itd. Dakle jasno je da je fiskalni prostor za to postojao, ali je pitanje samo računovodstvene-tehničke evidencije na kojim kontima i kakve će strukture te mjere biti. Pa ja mogu, evo, i najaviti da ne bude to iznenađenje ili odraz onda, ne znam, opet, nekakvog, lošeg planiranja ili nešto drugo što bi netko mogao možda pomisliti jer kad se spominje rebalans, svi misle da se događa nešto izvanredno, je izvanredno, u smislu da nismo znali na kojim je stavkama, ali najavljujem da će vjerojatno doći do još jednog rebalansa krajem godine. Mi ga planiramo. Dobro? Dakle da to znamo, to nas neće iznenaditi tada. Zašto? Prije svega, imamo sredstva koja su prikupljena iz dodatnog poreza na dobit, koja smo se obvezali raspodijeliti najugroženijim kućanstvima. Dakle mi znamo da ćemo raditi nekakve isplate koje sada nisu u rebalansu, koje nisu bili u proračunu, ali znamo da ćemo ih činiti, fiskalni prostor postoji, samo je pitanje na koje će se to kategorije raspodijeliti. Tako je isto bilo i sa HEP-om koja je bila spomenuta za vrijeme traženja stanki. traženja stanki. HEP se sada kao pojavila nešto, kao nešto izvanredno, kao nešto na što mi uopće nismo računali. Međutim, to je netočno. Mi smo na to cijelo vrijeme računali. Dakle govori se kako je netko na to upozoravao, da će to biti problematično i evo, Vlada je to ignorirala, a sada se ispostavilo kako je to doista problematično. Pa znali smo da ukoliko HEP utvrđuje subvencionirane cijene električne energije za kućanstva na način da se cijena električne energije kućanstvima koji troše do 2500 kWh u 6 mjeseci nije mijenjala uopće u odnosu na pretkrizno vrijeme, a da su troškovi, pa ako hoćete i proizvodnje zbog loših hidrometeoroloških uvjeta prošle godine, a onda i drastičnog porasta cijene električne energije na burzama, znali smo da troškovi i cijene električne energije rastu. Ako zadržavate istu razinu za kućanstva, da kućanstva prođu kroz tu krizu kao da se ništa na tržištima nije dogodilo, pa jasno je da netko mora platiti i tada smo rekli da postoji nekoliko opcija. Ja zahvaljujem, naravno, saborskim zastupnicima koji su na to i ukazivali, ali mi smo već o tome razgovarali i ja sam već tada u odgovorima rekao da postoji nekoliko opcija, jedna je mogućnost da država kontinuirano isplaćuje subvencije iz proračuna mjesec za mjesecom, druga je opcija da pustimo da te cijene električne energije u javnom sektoru možda porastu pa da to plaćaju pojedini subjekti da pa da država tim subjektima to nadoknađuje, treća je opcija bila ovo za koju smo se odlučili, a to je da uz što manje kompliciranja i stresova i za javni sektor i za lokalnu samouprave i sve druge, da svi ti troškovi padnu na teret HEP-a, a da nakon toga država, prije svega vlasničkim zajmom, a kasnije, ako bude potrebno i ostalim instrumentima pokrije sve ono što je potrebno nadoknaditi i za to postoji jasna metodologija i izračuni. Mi smo kontinuirano u kontaktu sa HEP-om, dakle mi to radimo zajedno. HEP nije poslovala tako da joj je nametnuta odluka pa da nitko nije znao što se tamo događa i onda smo sad odjednom iznenađeni s tim što se tamo dogodilo. Mi smo planski, namjerno, partnerski, ciljano, kontinuirano u razgovorima razmatrali na koji ćemo način što činiti, financirati, pa razgovarali, ako hoćete i sa EK i svim ostalim dionicima koji trebaju biti upoznati i tražili najbolji model financiranja. Dakle ovo što se događa u smislu 4. paketa mjera Vlade i pomoći HEP-u nije ništa neuobičajeno i neplanirano. To je vrlo dobro planirano i vrlo precizno i ciljano usmjereno na pokrivanje gubitaka HEP-a, ali isključivo gubitaka koji su nastali temeljem isporuke električne energije po cijeni koja je daleko ispod tržišne. Troškovi arbitražnog postupka INA-MOL pojavljuju se ovdje, dakle 229 milijuna eura iz razloga što su prošle godine bili uključeni u rebalansirani proračun, pa onda, s obzirom da smo prošle godine krajem godine donosili proračun za ovu godinu, nisu mogli biti uključeni ponovno i u proračun za ovu godinu, je li? Dakle bili su u rebalansu za prošlu. Međutim, nije se izvršila uplata i zato su sada stavljene u rebalansirani proračun, dakle nije nam to isto nikakvo iznenađenje niti nekakva izvanredna okolnost. Radi se samo o tehničkoj nemogućnosti da u plan proračuna za sljedeću godinu ugradite stavku koja je već u rebalansu za prošlu godinu. Mogli bi to učiniti jedino da smo napravili još jedan rebalans prije kraja godine pa ju izbacili, a onda ju ubacili u proračun za sljedeću godinu, mislim da to ne bi bilo mudro, dakle nije nas ovo ništa iznenadilo. Sanacija štete od potresa i tako mislim da je ovdje sve jasno, ali u osvrtu možda na ono što sam dosada čuo u ovim zatraživanjima stanki osvrnuo bih se i na način na koji je RH dosada prolazila kroz ovu krizu jer mi se čini da još uvijek ne postoji jasna svijest o tome da je RH jedna od država, a po nekim istraživanjima možete ih vi pogledati nedavno su, mislim prošli tjedan objavljena. Država koja je najbolje, najučinkovitije, najspretnije prošla kroz ove krize. Pogledajte, kolege vas mogu upoznati sa tim istraživanjem da ja sada ne reklamiram to, ali ozbiljni ljudi su to pisali. Uspoređivali su BDP, uspoređivali su zaposlenost, nezaposlenost, uspoređivali su stanje javnih financija i vrlo eksplicitno napisali koja je država od svih država najbolje prošla kroz krizu. Mi se sa krizom i sa učincima krize naravno nosimo, suočavamo, ona je tu, ona postoji, inflacija je značajna, nitko od toga ne bježi, ali ona je prisutna i u drugim državama. Druge države su drugačije prolazile kroz te krize. Neke su države imale manje ciljane mjere. Neke države nisu podupirale one najugroženije nego su fiskalni kapacitet koji su imali na raspolaganju dijelili svima. Onima bogatijima je to bilo beznačajno, a onima koji su bili siromašniji s obzirom da je značaj dio sredstava bio podijeljen u tim državama bogatijima je također bilo manje značajno. Mi to nismo činili. Mi smo mjere usmjeravali i redistribuirali novce hrvatskih građana upravo na način da se ti novci dominantno prikupljaju od onih koji imaju više kroz primjerice PDV, koji obavljaju veću potrošnju, koji kupuju skuplje proizvode da se redistribuiraju prema onima koji imaju najmanje. Prema umirovljenicima sa malim mirovinama, prema korisnicima minimalne zajamčene naknade, a kada gledate tko je u toj skupini korisnika minimalne zajamčene naknade to su osobe koje su u donjem decilu, dakle najsiromašnijih odnosno po prihodima osobe koje prikupljaju 10% najnižih po prihodima jel. To su mjere koje su ciljane i usmjerene upravo na one kojima je to potrebno. Dječji doplatak, dugotrajno nezaposleni da ne nabrajam dalje. Isto tako, što se tiče cijena električne energije uspostavom dvostupnog rekao bih sustava, da ne kažem dvotarifnog jer se onda misli na noćnu i dnevnu tarifu, dvostupnog to znači da oni koji imaju do 2,5 tisuće kilovat sati potrošnju električne energije da oni imaju cijenu koja je subvencionirana na način da im se nije uopće mijenjala u odnosu na ono što je bilo prije krize, a oni koji troše više od toga, povrh toga su suočeni sa većom cijenom. Zašto? Pa upravo zato da se očuvaju cjenovni signali i da ljudi budu motivirani manje trošiti električne energije i da budu motivirani za prelazak na obnovljive izvore energije. Dakle, to je netko smislio. Zašto to govorim? Zato što čini mi se da i oni koji prepoznaju uspjehe ove Vlade te uspjehe pripisuju eksternim čimbenicima kao da je to nešto što nam je bilo dano, poklonjeno, kao nešto što se dogodilo slučajno. Pa vi možete završiti među 10 najboljih država možda slučajno, ali baš najboljih, pa baš najbolji ne možete baš slučajno završiti. Meni se to tako barem čini. Dakle, spominju se u toj analizi i koristi koje smo imali od sredstava EU, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pa ljudi to ne dolazi samo po sebi. Netko je uložio svoje vrijeme, svoj politički kredibilitet, angažirao se, svoje političko iskustvo, svoj politički utjecaj i osigurao određena sredstva, ali nije samo to dovoljno. Ta sredstva treba znati i potrošiti, treba znati provesti reforme, treba znati iskoristiti i ostvariti sve one indikatore. Hrvatska je treća država po učinkovitosti i uspješnosti korištenja i provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, treća, pa ni to nije slučajno. Dakle, i druge države imaju sredstva na raspolaganju, ali ih koriste. Mi smo dakle, što hoću reći, da su nam ta sredstva i bila poklonjena pa nismo ih morali iskoristiti, nismo morali biti treća država po uspješnosti povlačenja tih sredstava. Dakle, dosada je ostvareno preko 100 indikatora. Za prvu tranšu 34 indikatora, za drugu 25, za treću sada radimo dovršavamo 45 indikatora dakle reformi i investicija kako bi mogli povući ta sredstva. Povukli smo preko 40%, nadamo se uskoro i preko 50%. Dakle, od ukupne alokacije od 5,5 milijardi eura mi smo već povukli značajan dio u vrlo kratkom vremenu. I ono što je bitno istaknuti mi smo reforme, reformske procese stavili u prvi plan. Dakle, imate reforme i investicije. Investicije je vjerojatno lakše provesti, postoje države koje su stavile investicije u prvih nekoliko paketa pa onda kažu evo uspješni smo, povukli smo sredstva sve u redu, ali reformske zahvate baš nije jednostavno učiniti. Dakle, smatram zaključno kako je potrebno i ovaj rebalans i sve ono što činimo tumačiti u kontekstu aktualnih gospodarskih zbivanja u kontekstu situacije makroekonomske u kojoj se nalazimo imajući u vidu i inflatorne pritiske i smanje gospodarskog rasta pa i izmjene poreznog zakona koje predlažemo, a na koje ste se također ovdje osvrnuli treba promatrati upravo i u tom kontekstu. Izmjene poreznih zakona su imale cilj prije svega povećati plaću onima koji imaju najniže plaće, a ja mislim da je za nekoga tko ima 700 eura bruto plaću povećanje od 40, 45 eura od strane rasterećenja poreznog sustava, nije beznačajno, to je puta 12 jedan značajniji iznos. Pa ako se središnja država mogla odreći tih novaca, naravno novaca hrvatskih poreznih obveznika koje je mogla utrošiti na nešto drugo. Dakle, odrekla se potrošnje na neki način. Tako se mogu isto tako odreći i jedinice lokalne samouprave, ali još više i poduzetnici dijela svojih marži. Pa ako podignemo plaće one najniže sa osnove rasterećenja za 45 eura, pa neka lokalna samouprava podigne još 45 eura, pa neka poduzetnici podignu još duplo toliko, pa će to biti 180 eura ukupno, a to onda nije malo. Pa ne možete vi rasteretiti bruto plaću od 700 eura tako da ona naraste za 700 eura. Možete rasteretiti maksimalno onoliko koliko je porezno opterećenje. Tako da vas molim da kada tumačite i to da imate jako dobro u vidu ono što je moglo biti učinjeno i kako smo mi to učinili. A što se tiče decentralizacije, pa decentralizacija je ljudi moji prenošenje ovlasti, ali i odgovornosti sa središnje države na niže razine vlasti. Odgovornost je za što? Pa za financiranje javnih dobara i usluga, za pružanje javnih dobara i usluga. Evo nema, a tu ste poštovani saborski zastupniče Zurovec još uvijek. Dakle, pitali ste za disertaciju. Mogao bih ja o njoj danima govoriti, žao mi je što imamo malo vremena na raspolaganju ali decentralizacija je upravo to prenošenje ovlasti za pružanje javnih usluga sa središnje države na niže razine vlasti odgovornosti za to i pazite ovlasti za prikupljanje prihoda, ovlasti za financiranje toga. I sada upravo činimo to. Dajemo ovlast čelnicima jedinica lokalne samouprave da prikupe prihode u mjeri u kojoj trebaju i financiraju te usluge. Pa to je poanta demokracije i decentralizacije. Pa nije poanta decentralizacije financiranje i potrošnja prekomjerna i onda saniranje toga od strane središnje države. To nije decentralizacija. Evo toliko u mom uvodnom govoru. Hvala vam lijepo. Veselim se konstruktivnim raspravama i ujedno napominjem kako ću u nekom trenutku, iako sam imao uvijek običaj ostajati ovdje do kraja morati napustiti sabornicu zbog toga što imamo sjednicu Vlade, pa da to znate odmah. Dakle, nije nikakav izraz nepoštovanja Sabora, saborskih zastupnika nego vas molim da imate razumijevanja. Morat ću ići na sjednicu Vlade. Evo, hvala vam lijepa. Dobro. Ovako idemo redom. Hvala ministru. Prvo ćemo pozdraviti učenike i učenice Humanističke gimnazije iz Zagreba i njihove profesore. Dobro došli u Hrvatski sabor. Onda ćemo poslušati kolegu Zurovca koji ima povredu Poslovnika, izvolite. Hvala predsjedniče. Možda ministar nije mislio, ali evo to je povreda članka 238. jer osobno mi je uvreda ako se smatra da mi neodgovorno vodimo grad, pritom mislim na sebe osobno. Naime, mi smo u jako velikom plusu, a inače nismo povećavali namete. Pa kao što ste sami rekli oko odricanja, evo ja predlažem da se država isto tako odrekne određenih prihoda, pa će isto biti svima dobro. Vjerojatno mislili namjerno, a što se tiče disertacije pozdravljam zato što sam je i čitao. Kolega Zurovec, to nije bila povreda Poslovnika već replika, pa ste malo zloupotrijebili Poslovnik i dobit ćete opomenu. Sada idemo na replike. Ima ih 42. Prvi je na redu kolega Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, poštovani ministre. Evo čuli smo uvodne govore naših kolega iz oporbe i ono što sam zapamtio je da ih nismo slušali na vrijeme prije nekoliko mjeseci, da su oni već tada znali da će biti ovoliki višak od nekih milijardu i 750 milijuna eura, da je u kunama bilo bi puno, a kamoli u eurima ne? I da onda nismo znali to rasporediti kako treba, da ih ni tada nismo slušali i da najmanje brinemo upravo o onima koji su najviše ugroženi umirovljenici i određene socijalne skupine. I one jednostavno ne mogu se pomiriti sa politikama i ove Vlade, ne mogu još naći ni jednu negativnu brojku i one imaju problem sa ovim raspravama danas pogotovo o ovom rebalansu proračuna i to razumijemo. Što nam pokušavaju reći da smo trebali slušati njih koji su u svoje vrijeme ne znam četiri godine uspjeli povećati prosječnu plaću za cijelih 20 eura ili gospodina Dončića koji je recimo htio prodati autoceste, htio ih je prodati. To moramo govoriti da ljudi znaju s kime se razgovara.

kako vi to kažete, pomažemo umirovljenicima, ali da ne bude tu zabune odmah ćemo reći da ne pomaže Vlada svojim novcima, nego Vlada donosi određene odluke kojima redistribuira novac hrvatskih hrvatskih građana, dakle svih onih koji uplaćuju novce u državni proračun, a dio toga što je prikazano ovim rebalansom odnosi se na indeksaciju mirovina. To nije nešto što je bilo sada odluka Vlade ili da smo mi to nešto učinili već je jednostavno rezultat formule prema kojoj se mirovine indeksiraju. Vezane su djelomično i uz porast inflatornih pritisaka. Kada se to uključi u formulu automatizmom su mirovine jednim dijelom povećane. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Hajdaš-Dončić, izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Izvanredni profesor, bili ste mi ono simpatični do zadnjih četiri, pet minuta, onda vidim da vas je pojelo ovo idolo poklonstvo prema Andreju Plenkoviću, ali to je o.k. Vjerojatno je prejaka vibra ili prejaka energija. Ali sad hajmo na chore. Znači ono što smo mi upozoravali a što su vam i neka upozorenja Europske komisije vam idu na neciljane mjere, dakle to je činjenica, a drugo vam ide na insuficijentnost u jednostavnoj zelenoj tranziciji, tj. obnovljivim izvorima energije. A treća stvar zadnje recentno istraživanje Europske komisije vam kaže da vam se dvije trećine Hrvata, dakle osjeća rizik prema apsolutnom siromaštvu. Tek toliko o činjenicama. Možemo ih tumačiti ovako i onako. E sad pazite nekoliko stvari. Znači prvo vi u ovom proračunu mislim da sa ta 12 milijuna eura ćete pokrivati taj pod navodnicima dugove bolničkog sektora, odnosno zdravstva a godišnje su vam oni 320 milijuna eura. Dakle, možda ste mogli

Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Što se tiče ciljana mjera ja vas mogu uvjeriti, a uvjeravamo i Europsku komisiju naravno u međusobnim dijalozima kako su naše mjere bile ciljane upravo prema onima koji imaju najniže dohotke, dakle te dohodovne potpore su bile usmjerene isključivo prema njima. Kada pogledate izvješća Europske komisije koje su pisale za druge države svima su napisali da mjere nisu bile ciljane, zašto? Zato što mjere nisu mogle biti u potpunosti ciljane kada govorimo o električnoj energiji, za potpuno ciljanje bi trebali uvesti imovinski i dohodovni cenzus, imati registar stanovništva, obitelji i kućanstava koje ćemo uspostaviti i svakome utvrditi cijenu električne energije točno za njega. A što se tiče zelene tranzicije razumije/…imamo na raspolaganju 3,6 milijardi eura koje ćemo naravno uključiti, kao i 270 milijuna eura bespovratnih sredstava upravo za…/Upadica predsjednik: Hvala izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedniče, poštovani ministre, državni tajniče i glavna državna revizorice. Vezano uz proračun Ministarstva zdravstva izmjene i dopune predviđeno je 29 milijuna eura povećanje na poziciji zdravstva, od toga 13,2 milijuna eura je namijenjeno za osiguranje isplata plaća po sudskim presudama, problemu kojeg svi dobro već znamo. Mene sama zanima s obzirom da ste, da je to povećanje od 13,2 milijuna, dal je ono namijenjeno samo za osnovicu, isplate po osnovici ili je to namijenjeno i za prekovremene sate? Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Što se tiče sredstava koja su, koja se osiguravaju ovim rebalansom, dakle osigurava se 13 milijuna eura za osnovicu, a sredstva za prekovremeni rad su već osigurana u originalnom planu proračuna u iznosu 9,2 milijuna eura, hvala. **Dretar, Davor (DP)** Hvala predsjedavajući. Poštovani g. ministre, kad ste već spomenuli 13 milijuna eura, taj se iznos još od prosinca prošle godine kada je ovdje izglasan proračun nalazi na već onoj legendarnoj stavci „poticaji za dobrovoljno funkcionalno ili stvarno spajanje JLS“. Sutra Sutra ćemo u Zagrebu imati prosvjed pravosudne policije budući da ljudi na posao dolaze doslovno u čarapama i gaćama koje kupuju svojim novcima, kupuju si cipele, nemaju osnovnu opremu, osnovno dostojanstvo zaposlene osobe. Zašto niste mogli naći barem nešto novaca da se pomogne pravosudnim policajcima i policajkama? Ljudi će sutra prosvjedovati ispred Ministarstva pravosuđa, doslovno hodaju goli i bosi, hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče na vašem pitanju. Ako se ne varam pitali ste za funkcionalno spajanje između ostaloga JLS, pa ću sad samo kratko reći kako je dosada tim programom obuhvaćeno 103 JLS koje su izrazile namjeru funkcionalno spojiti određene funkcije i za to su već isplaćena sredstva u iznosu od gotovo 1,4 milijuna eura. 1,4 milijuna eura. 41 JLS je koristila to za zajedničkog službenika, 15 JLS za zajedničku službu ili upravni odjel, a 49 JLS za zajedničko trgovačko društvo ili ustanovu. Što se tiče plaća, dopustite mi samo da se kratko i na to osvrnem prije nego što, e sve u redu, naravno Vlada će se truditi u ograničenim mogućnostima koje ima na raspolaganju sredstva distribuirati na taj način da poveća plaće onima kojima je to potrebno, dakle onima sa najnižim plaćama dominantno, bili bi najsretniji kada bi svima mogli povećati plaće, da ljudi teško žive to

evo ono što je ovdje spomenuto u samom rebalansu da su se dodatno osigurala sredstva za ustanove u zdravstvu od 66,4 milijuna eura. Ono što svih nas zanima, a to je stanje u zdravstvu, stanje obveza u zdravstvu i što se tu namjerava učiniti? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle 66 je, u pravu ste, osigurano za plaće. Što se tiče obveza, evo ja mogu sada izvijestiti kako je na 31. ožujka 2023.g. ukupne obveze dospjele, dakle bolnica su 338 milijuna eura, od toga je 43,8 milijuna eura preko 120 dana, a što se tiče HZZO-a dakle to su sve obveze dospjele preko 120 dana su riješene, a ukupno 95,5 milijuna eura su ukupne obveze jel, dakle HZZO je svoju situaciju da to tako kažem riješio.

od čega se naumilo 2,8 milijardi priskrbiti direktno iz proračuna, sad proračun zavoda se penje na 7,2 milijarde eura dok će biti povećan i transfer iz centralnog proračuna sa 2,8 na 2,9. To nas i dalje drži na iznad 40% proračunskih sredstva u financiranju sustava koji bi po definiciji, po definiciji načela svog djelovanja trebao de facto biti samoodrživ. E sad, to vas pitam u kontekstu činjenice da u ovom novo najavljenom paketu poreznih mjera mi opterećujemo državni proračun sa daljnjih 330 milijuna eura, što se, čime se dakle smanjuje i prihod od doprinosa…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…. Kako u tom kontekstu vidite održivost sustava? **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Što se tiče rashoda HZMO-a ti rashodi koji su istaknuti uključuju i mjere, dakle one jednokratne isplate, pa ono što je bitno kada gledamo održivost tog sustava, isključiti tu stavku odnosno iznos mjera. Kada se to isključi onda su rashodi 6,9 milijardi eura, prihodi od doprinosa su 4,3 milijarde eura. To bi značilo da u 2023.g. iz iz proračuna odnosno poreznim prihodima se financira već oko 38% ukupnih rashoda za mirovine. Kada se provedu ove izmjene koje smo najavili od 1. siječnja taj će se postotak naravno povećati. On će se povećati prema našim procjenama 43%. Dakle, za par postotnih bodova će se povećati financiranje rashoda mirovinskog sustava iz proračuna što nikako neće ugroziti stabilnost mirovinskog sustava niti buduće mirovine. Hvala. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovani ministre nema nikakve dvojbe da je i ovaj rebalans zapravo jedan kontinuitet jedne odgovorne i stabilne fiskalne politike u kontinuitetu Vlade RH ja bih rekao tako još 2016. godine pa prema danas koja je temelj naše financijske stabilnosti i koja je temelj stabilnog i …/Govornik se ne razumije./… rejtinga RH, stvaranje jednog pozitivnog makroekonomskog okruženja, jačanja i povećanja prihoda, ali i kontinuiranog smanjenja trajnih rashoda. To je ono što je uvijek važno za reći i upravo je takva politika omogućila Vladi RH u proteklom periodu sve intervencije koje su bile bitne i u pandemijskoj krizi i u krizi vezano za potres i za energetiku itd. Ono što je bitno reći sa pozicija ja bih to rekao onog dijela koji se odnosi na gospodarski sektor ovoga proračuna, važno je reći da ovaj proračun prati sve bitne glave Ministarstva gospodarstva, svih zapravo …/Govornik se ne razumije./… korisnika, Hrvatskih voda, Fonda za zaštitu okoliša. Hrvatska agencija za malo i srednje poduzetništvo povećava prostor financijski za zajmove poduzetnicima i koristi sve ostale bitne …/Upadica: Hvala vam./… elemente razvojnih mehanizama koje Vlada ima ispred sebe. **Jandroković, Gordan

ljude dobronamjerne treba veseliti rast prihoda, tu nema govora, međutim činjenica je da što ste i sami rekli rast prihoda je uzrokovan prvenstveno zbog visokih cijena roba i usluga odnosno na temelju PDV-a i ostalih prihoda kako na dobit tako i na dohodak. Međutim, mene zanima što planirate napraviti u buduće kako bi koliko toliko ovu inflaciju kao ministar financija pokušali suzbiti kad je jasno dokazano što svjedoče i izvještaji HNB-a da je inflacija uzrokovana dobrim dijelom upravo zbog visokih marži trgovaca i ekstra profita, a evo imamo neke najave u Austriji da će austrijska vlada zatražiti od svih velikih trgovačkih lanaca točno koje su ulazne cijene proizvoda prije

općenito, ali i posebno EU fokusirane sada na problem rješavanja inflatornih pritisaka, iznalaze različite mogućnosti i rješenja. opet moram istaknuti kako je Vlada RH i u tom segmentu bila ispred drugih država. Mi smo te rasprave vodili već u 9., 10., 11., 12. mjesecu, bijele liste koje smo formirali već tada, sada druge države tek formiraju, uvode, razmatraju. Činjenica je da država ne može i ne bi trebala izravno utjecati na cijene svih proizvoda u gospodarstvu. Možemo se truditi ograničiti cijene jednog malog seta proizvoda koji će pomoći i olakšati građanima život. Činjenica je i to što se povećanjem cijena rastu naravno povećavaju i prihodi od PDV-a i to nije nešto s čime je Vlada sretna. Mi bi bili najsretniji da nema povećanja prihoda od PDV-a u toj mjeri odnosno da se je to povećanje preusmjerilo prema građanima kroz snižavanje cijena, ali to se nažalost nije dogodilo …/Upadica: Hvala vam./… cijene su ostale iste. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče. Uvaženi ministre jedna od strateških odrednica za istok Hrvatske, Vlade RH i Osječko-baranjske županije Grada Osijeka je izgradnja novog kliničkog bolničkog centra kojem gravitira skoro 700 tisuća stanovnika istoka Hrvatske. U ovim izmjenama imamo stavku od 5 miliona eura koja će poslužiti u biti kao podloga i ona početna intencija za realizaciju ovog kapitalnog i strateškog zdravstvenog cilja kojem stremimo. Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, to je, to su sredstva koja su namijenjena za izradu projektne dokumentacije i nadamo se i želimo svu sreću naravno i i vodstvu, čelništvu grada i svima koji su involvirani u ovaj proces da što uspješnije dovrše ovaj projekt na dobrobit svih građana Grada Osijeka. Hvala vam. **Grčić, Branko (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine ministre citirat ću vas, nismo znali na koji način ćemo indeksirati mirovine u ovoj godini. To mi je malo upalo u uho što se kaže. Da li to znači da ste imali namjeru mijenjati formulu za usklađivanje mirovina, a što se mi evo cijelo vrijeme zalažemo da bi bolje pratili tu inflaciju, da ne bi došlo do pada kupovne moći mirovina ili ste možda imali namjeru neku novu jednokratnu pomoć umirovljenicima isplatiti u drugoj polovici godine jer inflacija i dalje 5, 6 možda 7% i činjenica da ćete to morati napraviti jer su mirovine zaista tako male, da, da i umirovljenici to zaslužuju. Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, dakle indeksacija i formula koja trenutno postoji je na snazi mi ju mijenjali nismo. Ona u nekim okolnostima bi više odgovarala umirovljenicima da se veže uz porast prosječne plaće. U nekim drugim okolnostima kao što je, su vjerojatno i ove okolnosti da bude dominantnije ona vezana uz porast potrošačkih cijena, međutim formula je takva kakva je. Smatramo da u velikoj mjeri dobro odražava stanje. A što se tiče pomoći umirovljenicima svjesni smo naravno činjenice da su mirovine niske i da su posebno umirovljenici sa najnižim mirovinama pogođeni ovim porastom cijena i smanjenjem njihove realne kupovne moći. I mi ćemo svakako i dalje raditi na tome da očuvamo u što većoj mjeri tu kupovnu moć, pa naravno i paketima odnosno barem jednim paketom pomoći još do kraja godine što sam i najavio s obzirom da od dodatnog poreza na dobit imamo sredstva koja su neraspoređena i koja ćemo rasporediti upravo prema onima koji su najugroženiji. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče. Poštovani ministre Primorac. Vrijeme u kojem živimo sigurno je vrijeme koje zahtijeva najvišu razinu društvene odgovornosti i solidarnosti i to je ono što je Vlada u svojim politikama pokazala i što pokazuje. To pokazuje i kroz četri paketa pomoći gospodarstvu, kućanstvima i svim građanima, a to se pokazuje i kroz ovaj rebalans. Iako je on ustvari tehničke prirode kao što ste i vi kazali, taj rebalans rebalans ima vrlo, vrlo jaku poruku, a poruka je sljedeća da i Vlada i dalje brine o građanima, o svim građanima, a posebice o onima koji imaju manje i kojima je pomoć najpotrebnija, poruka ovog rebalansa je također da će se i dalje povećavati sve

Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Ja u potpunosti podržavam sve što ste vi rekli i apsolutno se sa vama slažem. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovani ministre, ispada da je sada vrijeme debelih krava za državni proračun jer je suficit daleko veći nego što smo očekivali zbog inflacije i velikog PDV-a, međutim nije li bilo vrijeme da se taj suficit utroši na povećanje produktivnosti jer ste sami rekli da zapravo za mirovine ide je išlo 38% rashoda iz proračuna, a sad nakon ovoga će ići 43%. Kad dođe vrijeme mršavih krava dal će uopće biti taj mirovinski sustav održiv? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Najgore će biti kada dođe vrijeme ludih krava onda smo stradali. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Teško je ovo komentirati, mi kako razgovaramo sa pojedinim skupinama tako se te krave i percepcija krava mijenja. Kad razgovaramo sa sindikatima oni kažu da je sad vrijeme mršavih krava i da je njima stalno vrijeme mršavih krava, a vi sad kažete da su sada debele krave. Međutim, šalu na stranu. Mirovinski sustav neće apsolutno biti ugrožen. Dakle, prvi stup u kojem radimo intervenciju je sustav tekuće međugeneracijske preraspodjele, to znači da pojasnimo radi građana da postojeći zaposlenici uplaćuju jedan dio svojih sredstava od plaća za postojeće umirovljenike i sve ono što nedostaje, a nedostaje nešto manje od 40% trenutno se isplaćuje odnosno nadomješta iz državnoga proračuna. Tako će biti i dalje samo će se sada taj dio koji se namješta iz državnog proračuna malo povećati i to će sve biti u redu, to apsolutno nema ni na koji način utjecaj na buduće mirovine, one će biti jednake kao da su građani podmirivali u cijelosti onaj iznos koji su trebali podmiriti u odnosu na bruto plaću. Hvala. Kolega Šimičević izvolite. da vi to odlično radite i ja vam čestitam na tome, pogotovo u ovoj krizi koja je bila, kojoj smo bili izloženi tako vidimo da da raste potrošnja, da turizam i usluge rastu, da investicije bujaju, da rastu plaće i vjerujem da ćete nastaviti tako i dalje odgovornost voditi financije. Ono što bi vas ja želio pitati, jeste li predvidjeli ovim rebalansom rebalansom proračuna u ova oštećenja područja u poplavi, mislim na Zadarsku županiju iz koje ja dolazim, Sisačko-moslavačku, Karlovačku i Varaždinsku da li ćete pomoći ljudima u nevolji? Hvala lijepa. Marko** Hvala lijepo poštovani saborski zastupniče. Mi u rebalansu nismo planirali povećanje nekakvih sredstava za te namjene, ali moramo istaknuti kako već u proračunu originalnom postoje sredstva proračunske zalihe. Ta sredstva proračunske zalihe su praktički neiskorištena do sada, ona su se prema zadnjem izvještaju koji smo imali na Vladi čini mi se do sada iskoristile u otprilike dva cijelih nešto tako da još uvijek imamo 98% tih sredstava na raspolaganju i to su sredstva koja ćemo svakako koristiti za sanacije šteta nastalih elementarnim nepogodama. Čekamo naravno da se sve štete popišu, zbroje, evidentiraju, evaluiraju i kada te procjene budu gotove, kada budu

govorili, vjerojatno nećemo se složiti o tome koliko je Hrvatska uspjela voditi u zadnje vrijeme javne financije. Premijer često ističe pozitivne brojke, međutim ono što nikad neće reći je primjerice kad će Hrvatska prestići jednu Sloveniju npr. što se tiče gospodarskog rasta i prosperiteta. Dakle, mene smeta taj nedostatak ambicije u ekonomskim pitanjima, ali ću reći da ono podržavam svako porezno rasterećenje načelno, pa sam pitao premijera kad sam imao priliku da li je ovo uvođenje tzv. poreza na ekstra profit jednokratno, da li će se ukinuti, on me uvjeravao da će tako biti, da neće više sljedeće godine taj porez biti na snazi. Jel možete to potvrditi i jamčiti da će se taj porez ukinuti? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. A gledajte ja bih volio samo da ne zaboravimo istaknuti pozitivne situacije koje se događaju, ja sam u svom govoru to učinio ne zbog toga da ja hvalim neargumentirano Vladu, naravno tu je dio subjektivnih elemenata, ja sam član Vlade, ali ovo je analiza na koju sam se osvrnuo, analiza neovisnih stručnjaka koju možete pogledati i sami ja vas upućujem. Takve iste i prognoze i analize i ocjene stanja javnih financija u Hrvatskoj nam daju i MMF i Europska komisija, pa dakle nisu to sad svi stručnjaci koje smo mi nekako okrenuli da oni ne objektivno govore nego su to relevantne činjenice. Što se tiče dodatnog poreza na dobit, da vam ne ostanem dužan na odgovor, smatramo da je taj porez u ovom trenutku ispunio svoju svrhu, hvala. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče HS. Poštovani ministre, iz vašeg izlaganja razvidno je, pa i iz ovih pokazatelja da se nalazimo u jednom pozitivnom makroekonomskom okruženju, vidimo da imamo povećanje prihoda od 1,7 milijardi eura, primarno porast poreznih prihoda, ali i doprinosa, međutim mene zanima, ali uvjeren sam i mnoge JLS, dal su ovim rebalansom proračuna osigurana sredstva za fiskalnu održivost predškolskih ustanova? Znam da se očekuje uredba Vladina glede definiranja mjerila i kriterija dodjele tih sredstava, a ministar Fuchs je najavio da bi to od iduće pedagoške godine trebalo započet sa dodjelom, hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa vrlo kratko, to je već predviđeno originalnim planom, tako da to nije sada u rebalansu, dakle originalnim planom proračuna je upravo to predviđeno, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutno priprema kriterije, dakle uredbu temeljem koje će se propisati kriteriju za isplatu tih sredstava, evo hvala. Poštovani ministre, ja bi se vratila isto na ono funkcionalno ujedinjavanje JLS. Po istraživanju Ekonomskog instituta čak 60% općina ne pruža nikakvu javnu uslugu ni građanima, ni poduzetnicima, dakle to je istraživanje Ekonomskog instituta, pa bi se onda ovo funkcionalno ujedinjavanje je li moglo shvatiti zapravo kao i spašavanje je li tih jedinica koje nemaju nikakvu javnu uslugu da se udruže s onima je li po, po nekim funkcijama koje pružaju javnu uslugu. A ono što mene zanima, rekli ste da je došlo 103 zahtjeva, ne znamo jesu li to 103 JLS ili je manje jedinica dalo više različitih zahtjeva, kolike smo uštede ostvarili, dakle je li došlo do smanjenja broja zaposlenih, rashoda za zaposlene, dakle koliko se ušteda tim funkcionalnim ujedinjavanjem ostvarilo? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je, vi kada pogledate korisnike JLS, to smo mi znali prije analize Ekonomskoga instituta, postoje JLS koje nažalost nemaju institucija, nemaju vrtiće, nemaju škole, nemaju ustanove i naravno da je onda pitanje koju uslugu nude svojim građanima. Nude određene usluge, dakle da ne trivijaliziramo tu situaciju, međutim upravo je ovaj model funkcionalnog spajanja, funkcionalne integracije JLS ono što će im pomoći da tu uslugu pruže u što većoj mjeri, što kvalitetnije i što učinkovitije. Odgovor na vaše pitanje, radi se o 103 jedinice, neke od njih su se javile i za više usluga, rekao sam o kojem iznosu se ukupno radi. Što se tiče ušteda, naravno da ostvaruju uštede, ali konkretno evaluaciju s obzirom da je mjera počela u rujnu prošle godine još nemamo, kada ju napravimo izvijestit ćemo svakako i HS, hvala. (Nezavisni)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, Hrvatska je kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu kako bi zaštitila svoj nacionalni resurs s obzirom da moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima izlazi za nešto više od mjesec dana, uvela odredbe da država ima pravo prvokupa na poljoprivredno zemljište u Kontinentalnoj Hrvatskoj ako se prodaje više od 10 hektara, u Primorskoj Hrvatskoj ako se prodaje više od jednog hektra. Kroz proračun su osigurana inicijalna sredstva za tu namjenu, no kao što sam rekla obzirom da će moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima isteći za nešto više od mjesec dana i da će zasigurno postojati interes, zanima me jeste li spremni povećati ta inicijalna sredstva za prvo prvokupa države na poljoprivredno zemljište radi zaštite interesa hrvatskih poljoprivrednih i naših nacionalnih interesa? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je, sredstva inicijalno su predviđena već proračunom na stavkama Ministarstva poljoprivrede, a Vlada će pratiti situaciju i ukoliko to bude potrebno primjereno reagirati i intervenirati odnosno konkretno kao odgovor na vaše pitanje mogu reći da postoji uvijek mogućnost interne preraspodjele, ako bilo što bude potrebno nadomjestiti to ćemo moć učiniti ako takva odluka bude, hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo g. predsjedniče. Poštovani ministre, ovdje navodite u prihodu imovine veći je 312 milijuna kuna, između toga da je razlog i veća uplata nekih državnih poduzeća porez na dobit, znači i dividenda jel, e sad me zanima da mi kažete koja su to konkretno poduzeća jel i da vidimo da li su ta poduzeća sudjelovala u inflaciji jel, budući da oni daju javne usluge, daju javne usluge građanima, a ovdje sad uplaćuju veći dobit i dividendu od tih, od prihoda jel, pa samo da mi kažete ovdje javno koja su poduzeća i kolko su to više dobiti uplatili u proračun, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ono što vam mogu potvrditi u ovom trenutku, ako se ne varam i ako me sjećanje dobro služi, najveći doprinos u tome je imala INA unatoč ograničavanju marži, cijena itd., dakle to je nešto što mogu svakako potvrditi. INA je uplatila ako se ne varam i preko 80 milijuna ovoga dodatnog poreza na dobit, dakle to je isto razlog porasta prihoda od poreza na dobit, ali uplatili su i značajan iznos uobičajenog redovnog poreza na dobit jel, dakle mislim da su svojim udjelom, ako pitate ko je tu najznačajniji, mislim da je INA i u kontekstu dodatnog poreza na dobit i poreza na dobit redovno kada se to sve zbroji imala dominantan udio u ovome povećanju, hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani ministre, pri kraju svog uvodnog izlaganja ste se referirali vezano i uz najavljenu reformu koja bi trebala biti, ako je to reforma od 1.1. iduće godine. Između ostalog ste govorili o decentralizaciji, ulozi značajne decentralizacije. Imala sam priliku vas slušati i mislila sam u prvom trenutku da želite biti samo vrckavi, a onda sam shvatila da ste i ozbiljni, da zapravo ukidanje prireza gradovi trebaju biti konkurentniji jedni drugima i biti poželjni za život. Da bi gradovi bili poželjni za život našim stanovnicima moraju biti i neki preduvjeti koje država treba ostvariti. Dva bitna preduvjeta da budu prometno dobro povezani neovisnim prometnicama, a drugo da imamo nekakvu stambenu politiku koja je apsolutno jasna, koja govori ne kupovanje stanova nego stanova na najam. U ovom rebalansu

Hvala lijepo poštovana zastupnice. Naravno ovaj iznos koji spominjete je tu i ta će se sredstva sigurno iskoristiti. Mi koristimo sredstva i iz drugih izvora i eksternoga financiranja i Vlada je definitivno u razdoblju proteklih nekoliko godina uložila značajan iznos u razvoj infrastrukture. I ja se s vama slažem. Naravno da su preduvjeti za razvoj jedinica lokalne samouprave osiguravanje i prometne mreže i ostalih ako to hoćete uvjeta za razvoj stabilan društva i gospodarstva, to je i uloga središnje države, to je neizbježno, ali rasprava je kontinuirana bila u smislu povećanja fiskalne autonomije i decentralizacije jedinica lokalne samouprave i tu doista smatram da ovaj potez koji će omogućiti veću autonomiju lokalnim jedinicama svi moraju i mogu isključivo pozdraviti. Tu nema negativnih strana. Naravno da država mora učiniti svoje središnja, ali ako gledamo

rezultat rada i vašeg ministarstva naravno i Vlade u cjelini je upravo i povišenje sredstva kroz ovaj proračun koja će biti proslijeđena za obnavljanje, izgradnju, popravak naravno i opremanje naših zdravstvenih ustanova. Također, kao Slavonac mogu zahvaliti isto i na ovom dijelu koji se tiče sredstava odnosno povećan ju sredstava za klinički bolnički centra. Naravno, prvo istaknuti izgradnju novog kliničkog bolničkog centra, ali također spomenuti i izgradnju novog hitnog bolničkog prijema i uređenje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Evo, slažem se sa svime što ste rekli. Hvala. **Jandroković, Gordan Gospodine ministre poznato je da su u Italiji najveći dobrotvorni donatori mafijaši, najprije pljačkaju, učine zlodjela, a nakon toga glume dobrotvore. Hrvatska Vlada djeluje po modelu ukradem tisuću eura pa žrtvi dam 10 eura i kažem vidiš kako smo mi dobri. Vrlo slično mafijaškom pristupu. 10 jaja u Njemačkoj košta euro i 40, u Hrvatskoj 2 eura 80, dakle duplo skuplje. To je rezultat upravo vaše Vlade koja je suspendirala pravni poredak, blokirala Državni inspektorat i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i onda prehrambene tvrtke koje primaju subvenciju od poreznih obveznika neometano pljačkaju te porezne obveznike. Na ovim pljačkačkim cijenama naravno zarađuje i država jer PDV na višim cijenama je veći prihod za državu. Jučer ste putem korumpiranih medija širili manipulacije da je vama tobože stalo i da brinete o građanima i da će im plaće biti veće. Je li vam imalo neugodno jer i vi i ja znamo da sve što ste jučer rekli je obična manipulacija? **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Na prvi dio vašeg pitanja nemam, nemam nikakvih komentara nije mi uopće jasno o čemu se radi, a što se tiče povećanja plaća mogu reći da će izmjenama poreznim koje predlažemo svakako rasti plaće svim građanima u RH. Za neke građane ako govorimo o mjeri preuzimanja dijela uplate doprinosa u prvi stup mirovinskoga osiguranja te će kako se ta bruto plaća povećava to će povećanje biti manje, ali upravo je činjenica da smo htjeli poduprijeti one koji imaju najniža primanja. Pa će za građane koji imaju 700 eura bruto plaću, dakle koji su na minimalcu, a koji su dosada bili izostavljeni iz svih poreznih izmjena jer im te porezne izmjene na pomažu ako rasterećujemo porez na dohodak, a oni ga ne plaćaju, biti napravljen iskorak i to jednim modelom koji će malo i usložniti nažalost obračun plaće, da se tim građanima plaća poveća za 40 eura. To je ono što smo u ovom trenutku mogli podnijeti i to je bio cilj i to sigurno nije sporno i to će se dogoditi. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre iako se RH proteklih godina suočava sa različitim krizama, a pomoć hrvatskom narodu u BiH se povećava, postaje sadržajnija. Stoga posebna zahvala predsjedniku Plenkoviću i ovoj Vladi na svoj pomoći zdravstvenim i obrazovnim i kulturnim institucijama Hrvata u BiH i različitim drugim projektima, pomoć studentima, pomoć stradalnicima pripadnicima HVO-a, sve to u značajnoj mjeri doprinosi popravci kvalitete življenja, ubrzava razvoj. Iznimno nam je važan i dobrosusjedski odnos u punom smislu te riječi BiH i RH i stoga pozdravljamo i zajedničke projekte i prije svega u oblasti prometne infrastrukture koji hoće ubrzati protok ljudi i roba, ali i doprinijeti kvalitetnijoj i većoj gospodarskoj suradnji. Nadamo se i da će zaživjeti južna interkonekcija pa koja će nama omogućiti pristup prirodnom plinu. Ukratko možete li poslati potporu i poruku nastavka …/Upadica: Hvala vam./… ovih trendova. Hvala lijepo poštovani zastupniče, sa vama se također u potpunosti slažem i jamčim da će RH i dalje ostati snažan partner BiH i podupirati naravno i europske integracije i europski put BiH te te pomagati u mjeri u kojoj to bude moguće i gospodarskom razvoju i razvoju prometne i sve ostale infrastrukture. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić, izvolite. **Pavić, Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani ministre imam za vas cijeli niz pitanja koje ću vam postaviti kasnije u raspravi s obzirom da ste najavili odlazak imam dva bitna pitanja za koje bih molio odgovor. Prvo je pitanje vezano za trasu željeznice od Zaboka do Krapine. Naime, ta je trenutno zatvorena relacija, tamo vlakovi ne voze, voze trenutno autobusi. Radovi nisu počeli, nema nikakvih tamo aktivnosti, a vidim da u proračunu odnosno u rebalansu proračuna HŽ Infrastrukture nema tog projekta znači na relaciji Krapina – Zabok. Drugo pitanje vezano je za specijalne bolnice, naime radi se o tome da je prilikom odnosno za vrijeme Covid krize su specijalne bolnice bačene zapravo u minus. Zbog toga nisu jednostavno nisu mogle raditi jer su bile proglašene Covid bolnicama, nisu mogle ispunjavati one sve kvote koje su trebale ispunjavati i završile su u minusu i to jako velikim minusima. Vidim da se ni dalje ne pokušava riješiti taj problem sa tim minusima, a neke su bolnice u minusu i preko 10 milijuna eura. Hvala lijepo poštovani zastupniče. U najboljoj namjeri da vam odgovorim na ovo pitanje volio bih da znate da proračun ima oko 11000 stavki ako se ne varam i ja na žalost u najboljoj namjeri da vam odgovorim na ovo pitanje ne mogu ponuditi odgovor za konkretne projekte. Ali slažem se da je to nešto što je važno. Ako je vama to posebno važno molim vas da uputite onda pitanje mi ćemo vam poslati pisani odgovor sa svim informacijama, Kolega Okroša, izvolite. **Okroša, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, uvaženi ministre. Rebalansom državnog proračuna planiraju se povećati rashodi za 1,4 milijarde eura, te bi oni iznosili 28,1 milijardu eura. I ovdje se navode najznačajnija povećanja, pa mene zanima ovdje uz ovaj četvrti paket mjera Vlade RH za što je osigurano 240,7 milijuna eura i ovdje osiguravanje zaliha plina predviđeno je 20 milijuna eura. Znamo svi da je Vlada svojim mjerama dovela do toga da naši poduzetnici, naše gospodarstvo, ali i građani imaju zaista jednu od najnižih cijena energenata u EU. Vjerujem da će tako ostati i dalje. A evo zanima me vezano za vijest od neki dan da Europska komisija preporuča hrvatskoj Vladi da se do kraja ukinu te postojeće mjere energetskih

Tako je, Europska komisija to predlaže, ali to je jasno i bez prijedloga Europske komisije. Dakle, cilj je ovih mjera prije svega bio u situaciji koja je doista bila bez presedana pomoći građanima da što lakše prođu kroz ovu krizu, pomoći naravno i gospodarstvenicima. Međutim, ukoliko iščeznu elementi koji podupiru ovu krizu, a oni polako iščezavaju cijene se polako snižavaju, cijene energenata, proizvoda, sirovina itd. tada će se i ta potpora snižavati, smanjivati i to je dobro. Mi bi bili najsretniji da nije uopće bilo potrebe za potporom i da nije bilo krize. Potpora se smanjuje zbog toga što cijene već na svjetskim tržištima padaju pa zadržavanjem postojeće cijene država sve manje pod navodnicima gubi. Naravno da ćemo pratiti dalje situaciju i reagirati pravovremeno. **Jandroković, Ministre centralizirati moć na način da kažete povećat ćemo plaće za 30 eura a u isto vrijeme i to moć prema državi od lokalnih samouprava i na štetu lokalnih samouprava koja je većinom u problemima, a u isto vrijeme 300 eura je mjesečno skuplja cijena osnovnih prehrambenih proizvoda za naše najsiromašnije građane u trgovačkim lancima. Što ste vi s time postigli osim što ste napunili državnu blagajnu? Što ste vi s ovim napravili dosadašnjim mjerama uvođenja eura koju je inflaciju digla jedino je država profitirala. Lagali ste narod da neće biti inflacije, da će kava biti skuplja 0,2% rekao je tu premijer. Međutim, vi eksploatirate i pljačkate narod i punite svoju blagajnu i to centralizacijom kako bi skroz stvorili ovisne … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … kao Hvala lijepo poštovani zastupniče. To nije točno, nitko ništa nije lagao, nitko nije nikim i s ničim manipulirao, što se tiče centralizacije ova Vlada upravo ima smjer decentralizacije i to pokazujemo prijedlogom zakonskih izmjena koje smo jučer predstavili. jedinicama lokalne samouprave, gradonačelnicima gradova i načelnicima općina dati veću autonomiju, a ovo rasterećenje koje spominjete za najniže plaće ovih 45, a ne 30 eura na plaću bruto od 700 eura je trošak središnjeg državnog proračuna ne jedinice lokalne samouprave. Ono što će ići na teret jedinica lokalne samouprave je povećanje osnovnog osobnog odbitka koji će pomagati onima koji imaju malo veće plaće. Ali za ove najugroženije se upravo središnja država odrekla dijela prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje i s te osnove će najugroženijim građanima rasti plaće od 1. siječnja sljedeće godine. 238. omalovažava cjelokupnu javnost. Pitao sam vas zbog čega ukidate prireze lokalnim samoupravama i tako centralizirate i stvarate ovisnim gradonačelnike i načelnike i zaustavljate razvoj. Jedino ćete onima koji imaju vašu stranačku iskaznicu koji vam ne tribaju klečati vi im pomagati. kolega Bulj. … /Upadica Bulj: … koji nismo sluge vaše./… Dobivate opomenu, ovo je bila replika, ovo nije bila povreda Poslovnika. Idemo dalje. Kolega Mažar. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre. 2021. godine Hrvatska je imala rast bruto društvenog proizvoda 13,1% odnosno drugi najviši u EU. Prošle godine rast je iznosio 6,3% i bio je dvostruko veći od prosjeka EU. To se nastavlja i ove godine kada će opet biti iznad prosjeka EU i to pokazuje jednu mudru, odgovornu fiskalnu politiku ove Vlade i vas i vašega ministarstva. Iz toga razloga i idu ove mjere za pomoć svim našim građanima. I moje pitanje je vezano za temu koja treba da se zna, a nismo do sada čuli, a to je vezano za rasterećenje dohotka mladih zahvaljujući kojima će preko 150000 mladih dobiti 90 milijuna eura povrata, odnosno 590 eura po osobi pa bih molio da komentirate i tu mjeru koja će biti svakako za dobrobit svih mladih. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani zastupniče. Tako je, ja mogu samo potvrditi da je ova mjera, mjera koja je ja vjerujem pridonijela ostanku dijela mladih u RH koja im je povećala ponovno poreznim rasterećenjem njihove neto plaće i radi se doista o 150.000 otprilike mladih koji su koristili ovu mjeru i kojima je zbog toga, mislim da je iznos po osobi bio otprilike 600 eura, dakle u pravu ste ukupan trošak ili propušteni porezni prihod je bio na razini od oko 90 milijuna eura i to je nešto što je već isplaćeno odnosno vraćeno. Hvala. **Zurovec, Dario (Fokus)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, čisto ako nam možete reći prvenstveno i široj javnosti koji nameti u biti skočiti sada, znači osim trošarina u sljedećih nekoliko mjeseci čisto da možemo na taj dio računati. A propos stvari koje ste istaknuli za HEP, da, znači HEP je dugo vremena problem, čovjek samo kad stavi na tražilicu na internetu vidimo da su brojne afere, a tu nažalost ljudi koji su čak i mogli odraditi određeni posao poput elektrana i ostaloga nažalost više nisu involvirani što mislim da je jedan ogroman problem, ali ne u vašem resoru nego u drugom resoru. A propos decentralizacije ja to apsolutno pozdravljam i volio bi da se integrira primjerice slovenski model. Slovenija je također država koja je izašla iz Jugoslavije kao i mi, ali recimo kod njih nemate pet institucija koje rekonstruiraju jednu cestu nego jedna institucija tj. jedna tvrtka koja može biti lokalna i ta ista lokalna tvrtka se čak može javljati na natječaje, čak i u stranim zemljama primjerice poput Njemačke …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ja ne znam odakle ta teza da će nekakvi nameti rasti, odakle vam to? To sam čuo da se govori, ali nije mi jasno tko je to rekao. To nitko nije rekao. Tko je to rekao da će rasti trošarine, da će rasti ne znam što, da će se povećavati one generalnom uredbom nešto? Ne znam odakle to. Dakle, to nije nitko rekao niti je to točno. Ako mislite na ublažavanje mjera Vlade upravo smo odgovorom na prethodna pitanja pojasnili da ukoliko se situacija na tržištu stabilizira da će se polako umanjiti i taj intervencionizam. I to je nešto što možemo očekivati vjerojatno da u nekakvom narednom razdoblju ako se situacija stabilizira da će država manje limitirati, manje podupirati i tome slično. Međutim, da će se nešto dekretom donijeti i povećavati to je apsolutna laž. Hvala. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. predsjedniče HS-a. Poštovani g. ministre. Kod rashoda vidimo kao jednu od većih značajnijih povećanja 20 milijuna eura za osiguranje zaliha plina u skladištu Okoli za iduću sezonu negdje do 1. studenoga. Da li to znači da praktički već sada mi možemo na neki način poručiti našim građanima da mogu očekivati narednu sezonu grijanja sigurnu, stabilnu na neki način po sigurnim odnosno subvencioniranim cijenama kao što je to bilo i u prošloj sezoni? I drugo, da li neko vodi računa i o gradu Zagrebu odnosno osiguranju količina plina za Zagreb da nam se ne bi ponovile situacije kakve smo imali u prošloj sezoni da smo imali nedostatak odnosno probleme i sa cijenama i sa količinama plina u Zagrebu? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Da, kao što smo brinuli o tome da skladište plina, Podzemno skladište plina Okoli bude puno kada je to bilo najpotrebnije tako evo možemo jamčiti, barem u onome što sam ja informiran u razgovoru sa ministrom Filipovićem kako će i dalje se činiti sve što je u našoj moći da se očuva popunjenost tih kapaciteta i upravo su i ova sredstva namijenjena tome. ponovno prema onome što znam iz razgovora sa ministrom Filipovićem znam da on razgovara i sa g. gradonačelnikom Tomaševićem, dakle tu postoji otvorena jasna, transparentna komunikacija. Vlada se ne ponaša kao nekakav izolirani subjekt u ovoj državi pa da vodi svoju politiku neovisno o drugim akterima, Vlada naravno razgovara i sa svima onima koji trebaju donositi značajne odluke i kojima je potrebna stabilnost, a to je između ostaloga i grad Zagreb. Hvala. Zahvaljujem. Iznos od 229 milijuna eura koji je namijenjen za naknadu štete MOL-u nije samo pitanje državnog proračuna i javnih financija, već je prije svega pitanje postojanja i funkcioniranja pravnog poretka RH. Još jednom upozoravam da je ovo što namjerava napraviti Vlada pogrešno te da ne samo da postoji pravni temelj nego postoji i obaveza RH da taj iznos ne isplati. Još jednom upozoravam da se Vlada manipulativno pozvala samo na neke dijelove obrazloženja, četri pravna fakulteta u RH, a da je namjerno izostavila sve one dijelove koji govore u prilog tome da ne samo da se može nego se i mora suprotstaviti pravorijeku arbitraže u dijelu u kojem se nalaže naknada. Moje pitanje vama, hoćete li to isplatiti ovako kao iz šale ili ćete čekati da MOL zatraži priznanje pravorijeka …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… i time dati Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja nisam pravni stručnjak, ali da je to bilo odlučeno isplatiti kao od šale onda bi to učinili prošle godine kada je već to bilo u rebalansiranom proračunu. Upravo zbog toga što to nismo htjeli učiniti na taj način konzultirali smo se i sa pravnim stručnjacima ako se ne varam tu su bili stručnjaci sa četiri pravna fakulteta u RH različita, oni su dali svoje neovisno mišljenje, mi smo pravna država poštujemo naravno sve ono što moramo poštivati u tom kontekstu i isplata će se izvršiti onda kada se bude morala izvršiti, a izvršit će se kada Ministarstvo gospodarstva na temelju svih informacija, naravno i u razgovoru sa svim dionicima bude Ministarstvu financija uputilo de facto nalog za plaćanje. Evo to mogu reći, dakle neće se sigurno ništa otplaćivati kao od šale niti ovom problemu pristupamo neozbiljno. Hvala. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre. Izraditi proračun ili rebalans nije jednostavno treba zadovoljiti sve želje i potrebe, programe, projekte, investicije, a povećanjem ovog rebalansa vidljivo je da se odnosi većinom na 4. paket mjera Vlade RH, a možemo vidjeti da se i povećava stavka energetske obnove, možete li reći odnosi li se to na program energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, ako da, da li su to sredstva nacionalna odnosno iz državnog proračuna ili iz europskih fondova? Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Tako je, predviđena je između ostaloga i energetska obnova, a što se tiče izvora financiranja dio je predviđen kroz proračun, dio naravno i europska sredstva, vi znate da smo mi korisnici i NPOO-a, da postoji tu niz instrumenata i projekata na kojima se radi i činit ćemo sve što je u našoj moći da ubrzamo i olakšamo energetsku tranziciju u RH, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Vlašić Iljkić izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, evo doneseni su nacionalni planovi borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, Nacionalni plan za prava djece, no evo vidimo da se što se tiče standarda života djece ništa nije pomaknulo, čak naprotiv da se standard života djece i obitelji u Hrvatskoj pogoršao. Najavili ste povećanje dječjeg doplatka, no vidimo da ovim rebalansom se na toj stavci čak smanjuju sredstva za 2 milijuna 750 tisuća eura, znači imamo veliko ništa od povećanja dječjeg doplatka. Jel vi stvarno mislite da je iznos od 26 do 39 eura

Ja bih volio samo da se zna da ukupan kumulativni iznos dječjeg doplatka ovisi o visini dječjeg doplatka i o broju korisnika. S obzirom da se broj korisnika smanjuje onda dolazi i do izmjena u ovim iznosima, ali to je rezultat povećanja životnog standarda građana, dakle građani polako izlaze iz tog sustava očito neki da im to u toj mjeri nije potrebno, a da je dječji doplatak nizak i da ga treba povećavati ja se s time slažem, kao što su niska i neka druga davanja, nažalost i socijalne mjere i svi bi voljeli mi da to možemo povećati značajno, međutim u ograničenim uvjetima i fiskalnim prostorom koji imamo na raspolaganju činimo ono što je moguće kako bi najviše građana, dakle najširi spektar građana što lakše prošao kroz ovu situaciju…/Upadica predsjednik: Hvala Hvala predsjedniče, poštovani ministre i suradnici. Evo svatko tko je u životu bar jednom radio proračun i najmanje općine zna koliko je to kompleksan i ozbiljan posao jer onaj ko radi proračun mora uzeti u obzir sve segmente života, sve segmente poslovanja, a evo kad je u pitanju država onda je to 111 tisuća stavki koliko ste, kao što ste i rekli i tu mora biti čovjek vrlo ozbiljan i vodit brigu o svemu. Kako je Hrvatska kroz, prije nekoliko godina prošla kroz nekoliko teških kriza, prvenstveno korona krizu, pa evo sad energetsku krizu koja je uzrokovana ratom, ipak se vrlo brzo oporavila i evo kao što smo mogli čuti u 2022. ostvarila gospodarski rast od 63%. Ovaj oporavak temelji se i na donešenim paketima mjera koje su bile vrlo balan…, dobro balansirane prema svim sudionicima, posebno najugroženijima. Kako bi energetska kriza utjecala na razvoj dalje kad bi završio rat u Ukrajini? Evo možda ako možete ukratko reći nekoliko riječi o tome. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa naravno da bi završetak rata u Ukrajini pozitivo utjecao na stabilizaciju tržišta, prije svega tržišta energenata, a s obzirom da su energenti input u proizvodnji brojnih proizvoda to bi se pozitivno odrazilo naravno i na cijene svih drugih proizvoda i svima omogućilo i veći gospodarski rast, a i nižu stopu inflacije, hvala. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Poštovani ministre Primorac i svi poštovani ovdje, dakle Klub Mosta je uvijek za porezno rasterećenje. Ja ću pročitat ulomak iz vašega rada 2021., pa me čisto interesira vaše mišljenje. Dakle ovo je citat iz Studije Svjetske banke 2021.g. gdje je i koautor ministar financija i kaže ovako: Iako je prirez porezu na dohodak na razini JLPS jedna od najboljih značajki trenutačnog prijenosa prihoda u Hrvatskoj i dalje postoji nekoliko problema koje je potrebno riješit uključujući i pitanje treba li ga prenijeti na županije ili zadržati na lokalnoj razini. Mene zanima, ovdje nigdje ne spominjete ukidanje prireza što nije vaša službena ekonomska stručna politika. Prvo pitanje koje za vas imam, kako onda usklađujete vašu ekonomsku stručnost sa politikom ekonomskom koju provodite sa, u Vladi Andreja Plenkovića i drugo, zašto jednostavno niste smanjili porez na dohodak? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče Troskot. Meni je jako drago da vi čitate moje studije i moram priznat da sam baš iznenađen jako ugodno što se čini mi se u javnosti nikada nije više razgovaralo o fiskalnoj decentralizaciji i fiskalnom izravnanju, o porezu, prirezu, obveznicama, prinosima, mislim da ovo jako dobro potiče i financijsku pismenost naših građana, drago mi je da su i argumentacije koje svi iznose utemeljene na znanstvenim istraživanjima. A što se tiče rada koji spominjete, ja sam bio dakle jedan od glavnih autora toga rada i toga istraživanja cilj je naravno bio omogućiti odnosno pokazati koliko je potrebno prenijeti autonomiju za prikupljanje prihoda na što niže razine prema načelu supsidijarnosti, građani bi trebali donositi one odluke koje mogu donijeti na što nižim razinama, a lokalni čelnici pošto su najbliži tim građanima bi trebali njima u tome pomoći, pa zbog toga ovaj prijenos prireza JLS spojeno sa porezom na dohodak i davanje veće autonomije, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Samo malo, prije toga kolega Troskot ima povredu poslovnika, izvolite. **Troskot, Zvonimir (MOST)** 238. povreda odnosno obmanjivanje, dakle vi nigdje u vašem radu ne spominjete odnosno ne zalažete se za ekonomsku politiku ukidanja prireza. Dakle, to nije vaša službena ekonomska politika i čak ni u ovom radu vi to ne tvrdite. Pa me čisto interesira na koji način ste vi to pomirili i drugo pitanje zbog čega niste onda smanjili porez na dohodak kao centralna Vlada da vi stvarno pokažete da ste iz vašeg proračuna napravili taj iskorak i da ste išli prema građanima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Troskot pa ste upotrijebili sad povredu Poslovnika da bi polemizirali s ministrom o njegovom znanstvenom radu. to je, ali ste potpuno pomiješali instrument kojim ste tražili tu mogućnost rasprave i polemike. Ne kroz povredu Poslovnika, ajde dobivate opomenu, nemojte to raditi. Ovo je stvarno bilo neprimjereno. Sad će kolega Brkan, izvolite. **Brkan, Jure (HDZ)** Zahvaljujem se predsjedniče. Poštovani ministre u obrazloženju izmjena i dopuna Državnog proračuna u projekciji, planiran je manjak Državnog proračuna u iznosu od 1,5 milijarde eura što je za 328,1 milijun eura manji u odnosu na osnovni proračun. Kaže plan ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja povećava se 457,2 miliona eura, a prvenstveno su rezultat povećanja plana primitaka od izdanih vrijednosnih papira u iznosu od 384,5 miliona eura. Molim vas, koliko je i da li je uopće na ove izmjene dopune proračuna utjecalo uspješno izdanje državnih obveznica, narodnih obveznica? Kako ste zadovoljni generalno sa izdanjem tih narodnih obveznica i da li Vlada planira i u skoroj budućnosti ponovo izdati još tranšu obveznica? Marko** Hvala lijepo poštovani zastupniče. Mi smo izdanje narodnih obveznica planirali već u proračunu prošle godine tako da ovdje nismo radili nekakve izmjene u tom kontekstu, ali svakako da se izdanje tih obveznica pokazalo vrlo uspješnim. Odaziv građana je bio izuzetno velik. Građani su time pokazali i povjerenje u Vladu, povjerenje u našu makroekonomsku i fiskalnu situaciju i mislim da je to izdanje bilo pravovremeno s obzirom da su u tom trenutku kamatne stope na depozite građana u komercijalnim bankama bile toliko beznačajne, a ono što je država mogla ponuditi kao prinos prilično značajno i atraktivno i građani su tu situaciju naravno prepoznali. Što se tiče budućih izdanja mi ćemo i ove godine imati neka izdanja, doduše ne narodnih obveznica zbog toga što ćemo morati izdavati obveznice duže ročnosti, desetak i više godina, a to bi građanima bilo manje atraktivno. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati potpredsjednica Glasovac. Izvolite. Hvala. Poštovani ministre, u proračun za 2023. godinu po prvi put je ušla stavka opskrbljivanje školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih i higijenskih potrepština na opće oduševljenje i nas zastupnika i zastupnica, svekolike javnosti, učenica, učenika i njihovih roditelja. Danas, 5 mjeseci, 6 mjeseci poslije ono što vidimo odnosno što čujemo na terenu je da niti jedan euro, niti jedan uložak nije spušten u škole i skloništa za žene žrtve nasilje, ali da to nije sve vidimo i u proračunu gdje se predviđena sredstva s 2 miliona eura smanjuju za milijun eura čija je posljedica vjerojatno to što u ovih 6 godina niste ništa radili, niste ništa potrošili da biste realizirali ovaj projekt i vjerojatno to planirate od slijedeće godine i time štedite na najsiromašnijima. Molim vas objašnjenje zašto gazite svoja obećanja kao jesensko lišće po putu ili ono od jezika radite lopatu. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle, osigurana su ta sredstva u proračunu upravo zbog toga kako bi se suočili sa rješavanjem problema menstrualnoga siromaštva u RH i ta stavka je ako se ne varam planirana na pozicijama ministarstva ministra Piletića i ja vam mogu samo reći kako ću prenijeti ministru Piletiću sve ovo što ste vi rekli i slažem se kako bi trebalo napraviti značajniji iskorak. Naravno mogu samo potvrditi da prema onome što je meni u ovom trenutku poznato još uvijek nije definiran u potpunosti taj program, međutim Vlada nije sjedila skrštenih ruku i besposličarila, mi smo suočeni sa ozbiljnim izazovima, ozbiljnim programima i rješavanjem tih izazova i praktički praktički problema s kojima se suočavamo tako da vjerojatno činjenica što to dosada nije donešeno je rezultat toga što smo imali jako puno drugih obaveza …/Upadica: Hvala vam./… a svakako ćemo se truditi to učiniti u budućnosti. Imamo povredu Poslovnika. Kolegica Glasovac izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Članak 238., omalovažavanje. Menstrualno siromaštvo je itekako ozbiljna tema, ako 30% žena i djevojaka ne ože kupiti dovoljno kvalitetne uloške, a 10% ih ne može priuštiti uopće. ništa ne funkcionira, apsolutno ništa, on je potpuno neproduktivan i kontraproduktivan za sustav, a ja ću citirati samo jednu vašu lijepu rečenicu. Treba znati novce potrošiti. Očito vi to to ne znate, al tragično je to što se radi o najsiromašnijima kojima je to prijeko potrebno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice potpredsjednice, a vi ne znate pravila koja važe u sabornici pa dobivate opomenu jer je ovo bila replika, a ne povreda Poslovnika. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre evo nismo još ni na pola godine, nema prihoda od turizma, a dobra fiskalna politika Vlade RH već daje rezultate, pa ste i sami kazali povećaju se prihodi za milijardu i 700 milijuna eura, a rashodi za milijardu i 400 miliona eura. Jučer ste upravo govorili o benefitima koje će nam donijeti porezna reforma. Ja bih se osvrnula samo na reakciju koja dolaze upravo od dijela nekih gradonačelnika i načelnika čak i oporbenih čelnika, a i ovdje danas od saborskih zastupnika koji su gradonačelnici njihove, njihovi, njihove reakcije licemjerne s obzirom kako govore da će ukinućem prireza ostati bez značajnih prihoda, a pritom zanemaruju činjenicu da će povećanjem poreza …/Upadica: Hvala Gordan (HDZ)** Hvala kolegice Baričević. Izvolite odgovor. **Primorac, Marko** Hvala poštovana zastupnice, s vama se u potpunosti slažem i pojasnit ćemo još jednom dakle najavljene porezne izmjene omogućit će jedinicama lokalne samouprave uspostavljanjem odnosno utvrđivanjem one stope poreza na dohodak koja će ukoliko jedinice lokalne samouprave to budu željele upravo odgovarati poreznom opterećenju koje je do sada bilo porez na dohodak plus prirez. Sada će to biti samo porez na dohodak. Dakle, ništa se u tom kontekstu neće jedinicama lokalne samouprave oduzeti niti se na njih prebacuje nekakva loptica, ali ovo što se spominje u smislu prebacivanja odgovornosti, a to je činjenica, to je i cilj. Cilj je da jedinice lokalne samouprave odnosno njihovi čelnici budu i odgovorni. To je poanta fiskalne decentralizacije preuzimanje ovlasti i odgovornosti. Hvala. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Hvala lijepo poštovani ministre. Upravo sada kada teče europski tjedan mentalnog zdravlja važno je istaknuti da je Ministarstvo zdravstva ipak stavka, povećana je za 122 milijuna eura. To je pohvalno, međutim važi istaknuti da taj novac koji će se raspodijeliti neka ide i jednim dijelom barem za zadovoljavanje potreba psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Kukuljevićevoj koja za cijelu Hrvatsku zadovoljava 60% ali ima tek 37 kreveta, tek 5 liječnika, a samo u 5 mjeseci ove godine za 280% se povećao broj suicida djece mlađe od 14 godina. Marko** Hvala lijepo poštovana zastupnice. Ja sam sa svojim kolegama pokušao čak i uz pomoć računala pronaći nešto na ovu temu, međutim to je jednostavno nemoguće, tako da ne mogu konkretno odgovoriti na vaše pitanje. Ako imate nešto konkretno uputite slobodno mi ćemo potražiti sve podatke i odgovoriti naravno na sva pitanja koja imate. Hvala. Kolega Zekanović, izvolite. stegnite vi remen bando lopovska. Onda kad su došli oni na vlast, onda su stiskali remen. Danas kada imamo otpuštanje remena, odnosno kada Vlada ima i mogućnosti da malo pomogne običnom hrvatskom čovjeku danas im opet ne odgovara. Pa mene evo zanima vaše mišljenje o čemu se radi? Jesu li oni možda zaboravili što su govorili ili jednostavno nisu svjesni zapravo okolnosti onda i okolnosti sada, odnosno se danas stvarno prilično izdašno u skladu sa mogućnostima pomaže malom hrvatskom čovjeku. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ne bih znao na koji način i čime je uzrokovana ta promjena retorike, ali ono što ja mogu konstatirati je što mene osobno čudi da su i mnogi predstavnici liberalnih opcija sada kao protiv ovih poreznih izmjena koje mi činimo s ciljem poreznog rasterećenja, a to ne bi trebalo biti u njihovom habitusu. To ni ja u potpunosti ne razumijem. Ako je potrebno bilo što detaljizirati, pojasniti mi ćemo to činiti i dalje u javnim nastupima i u medijima kako god, a rasterećenje koje se spominje je rasterećenje koje smo mi u ovim okolnostima mogli učiniti, rasterećenje koje će omogućiti posebno onim građanima koji imaju niska primanja veće neto plaće, omogućit će i građanima koji imaju nešto veća primanja, veće plaće sa osnove povećanja osnovnoga odbitka apeliramo naravno i na poslodavce da povećavaju plaće. Ali stekao sam dojam kao da su kritike usmjerene na nedostatak povećanja kao da bi Vlada trebala dekretom utvrditi kolike bi trebale biti plaće u Republici Hrvatskoj. … /Upadica predsjednik: Hvala vam./… Ne Poštovani ministre, bla, bla, nešto, nešto tako zvuči ovo što ste vi izrekli o dobroj makro ekonomskoj situaciji u ovoj zemlji zemlji građanima kojima je ova Vlada dala pomoć. Kao što je premijer rekao za milijun hrvatskih građana trebamo dati pomoć da bi preživjeli i to je ono što sam ja rekao najveći neuspjeh ove Vlade, kada u zemlji živi 30% ljudi kojima treba dati pomoć. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo poštovani zastupniče. Ne znam kako bih komentirao pogotovo prvi dio ovoga što ste vi rekli. Da, da, kada bi bilo što konkretno prokomentirao ispalo bi da se osjećam uvrijeđeno, a ne osjećam se uvrijeđeno pa neću ništa komentirati. Hvala. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Planirani rast BDP-a je 2,2%. Financijskim planom HZZO-a za 2023. godinu ukupni prihodi su planirani 4 milijarde 800 milijuna kuna cirka, a ukupni rashodi 4 milijarde i 700 milijuna kuna. Dakle, planirani višak je 94 milijuna 893 kune. Novi plan u rebalansu je 5 milijardi 66 milijuna kuna u prihodovnom dijelu što je 5,7% više nego prije. Ukupni rashodovni plan je u rebalansu 4 Ove projekcije su rađene na temelju rasta BDP-a 2,2%. Da li mislite da može doći do promjene u tom tijelu, u kom smislu i kada? **Jandroković, hvala lijepo poštovani zastupniče. Da, nas naravno veseli i povećanje prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uslijed povećanja plaća povećali su se, povećao se iznos doprinosa koji se uplaćuje u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ja sam istaknuo to i u svome uvodnome govoru, ali mogu evo još jednom reći kako su ukupne obveze HZZO-a trenutno 95,5 milijuna eura, međutim, obveze one preko 120 su svedene na nulu, njih nema. Nadamo se kako će HZZO i dalje koristiti svoj financijski potencijal za saniranje i rješavanje dakle dugova i osiguranja jednog stabilnog i učinkovitog okruženja za poslovanje i zdravstvenih ustanova, a vjerujemo kako će osiguravanje gospodarskog rasta, kako u ovoj i u sljedećoj godini, to dodatno poduprijeti. Hvala. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre. Pa svaki rebalans proračuna kojim se povećavaju prihodi, a time se mogu povećati rashodi, veseli. Kad pogledamo najznačajnija povećanja idu na račun indeksacije mirovina, 4. paketa mjera Vlade, sustava socijalne skrbi, itd. Međutim, kad iščitavamo proračun, možemo vidjeti, sigurno se veseliti, evo, npr. otočane da za razvoj otoka je osigurano preko 60% više dodatnih 2 milijuna kuna, da je za program ruralnog razvoja osigurano više od 100% više od od prethodno planiranih sredstava dodatno, preko 8 milijuna eura, za razvoj potpomognutog područja dodatnih 2 milijuna eura, itd. da ne nabrajam. To ću kroz pojedinačnu raspravu, više o tome govoriti. Da li možemo reći da gotovo nema građanina, skupine građanina ili područja koji ovim rebalansom neće dobiti nešto više? **Jandroković, Poštovana saborska zastupnice, ja bi ovako sada paušalno na prvu rekao, možemo to reći, ali naravno da je, proračun ima puno stavki i građana je jako puno i puno je različitih skupina i ne bih htio da ispadne to ovako površno i navijački. Dakle ja ne mogu jamčiti da nema baš nijedan građanin koji će ostati bez nečega, ali vjerujem kako smo pakete mjera koje smo donosili do sada i sve ono što činimo, definirali na način da se pomoć pruži onima koji su najpotrebitiji, dakle da se novac hrvatskih građana, novac državnoga proračuna koji punimo svi mi, svi hrvatski građani, gospodarstvenici, tvrtke redistribuira i jednom pametnom politikom preraspodijeli onima kojima je u ovim trenucima najteže. Hvala vam. I zadnja replika, kolegice Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Evo, poštovani ministre, imam dva pitanja. Prvo je, možete nam reći vrlo konkretno u brojkama, koliko će porasti plaća osobe u gradu Zagrebu koja ima plaću sada neto 5000 kuna, a koliko će porasti vaša plaća nakon ove tzv. porezne reforme, dakle precizno u brojkama nam kažite. I drugo pitanje, jeste li kao Ministarstvo financija radili procjenu učinaka ove vaše reforme odnosno rezanje prireza na apsorpcijski kapacitet općina i gradova u RH u smislu sufinanciranja NPOO-a i Financijske perspektive 2021.-2027. te me zanima, ako će apsorpcijski kapacitet biti manji zbog manjih izvornih prihoda općina i gradova pa zbog toga nećemo iskoristit ta sredstva, hoćete li podnijeti ostavku? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice, puno je pitanja koja vi mene pitati. Ja bih trebao na njih odgovoriti u jednoj minuti, ja vjerujem da i vi znate da to nije realno, međutim, ono što bih htio reći vezano uz poreznu reformu odnosno porezne izmjene kako ih ja nazivam cijelo vrijeme, to je činjenica kako je poanta bila da plaće porastu onima sa najnižim primanjima pa će nekome tko ima, recimo, 700 eura bruto plaću primanja porasti otprilike 40-ak eura. Koliko će meni porasti primanja, nisam računao, ne znam točan podatak, ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, ali činjenica je da smo se trudili da se to ne dogodi, odnosno da se upravo pomoć usmjeri na one kojima je najpotrebnija, a što se tiče ukidanja prireza, to apsolutno ne mora uništiti ni narušiti uopće financijski potencijal i kapacitet gradova, zato što imaju mogućnost nadomještanja toga, utvrđivanjem stope poreza na dohodak koja će osigurati točno identično porezno opterećenje kao i prije i ukoliko se to dogodi, niti će grad izgubiti nešto sa osnove ukidanja prireza niti će građani plaćati više tog poreza i prireza kroz novi porez na dohodak. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Imamo povredu Poslovnika, kolegice Benčić, izvolite. Povreda čl. 238. Evo, ja moram reći da mene kao zastupnicu vrijeđa kada ovdje se ne odgovori na pitanje koje smo postavili. Dakle, vi sigurno znate koliko će vama porasti plaća, niste to htjeli reći da se ne vidi da niste ostvarili cilj reforme, a to je da se povećava najviše onima sa najmanjima jer najviše se, će se povećati onima sa najvećim plaćama, to je prva stvar. A druga, htjeli ste poticati konkurenciju među općinama i gradovima što je potpuno krivi pristup jer su općine tu da pružaju javne usluge, a niste uspjeli stvoriti tržište, pravo tržište … .../Upadica: Hvala kolegice Benčić./... … konkurentnosti u dakle ovo nije bila povreda Poslovnika nego ste replicirali i dobivate opomenu. I kolega Totgergeli isto? Evo, izvolite, povreda Poslovnika. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. .../Upadica se ne čuje./... Pa iz ove rasprave ustvari, kolegice Benčić se vidi da ona se jako zalaže da se nikakva odgovornost dodatna ne prebaci gradonačelniku Grada Zagreba. Ako je ministar objasni da se neće ništa promijeniti s tim što se ukine prirez jer si mogu zadržati prihode u Gradu Zagrebu jednake, ali tu odluku moraju donijeti oni sami

a kolegica Perić će sigurno imati pravu povredu Poslovnika. **Perić, Grozdana (HDZ)** Evo i ja riskiram isto tako opomenu, ali ne mogu ovo prešutiti, dakle ministar ne može znati što će pojedini zastupnik pitati, a osim toga, nije točno ovo što je gđa Benčić rekla jer ministar je objasnio, ukoliko se uvjeti ne promijene, dakle ako porezne stope grad primjeni na način kako je to sada, onda se nikome ništa neće dogoditi. Ukoliko primjeni na način nižu stopu, onda će … **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa, kolegice Perić, i ovo je bila replika. Dobivate i vi opomenu. Došli smo do kraja dakle sa uvodnim izlaganjem i replikama pa sada pozivam izvjestitelje odbora, želi li tko uzeti riječ od izvjestitelja odbora? Ne. Onda otvaram raspravu i dajem riječ dvojcu iz Kluba zastupnika SDP-a, prvo kolegi Grbinu, a nakon toga kolegi Lalovcu. Izvolite kolega Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Obojicu, hvala, hvala predsjedniče. Kolegice i kolege, ministar je ustvari u svojem dosadašnjem izlaganju s jedne strane obezvrijedio značaj ovog rebalansa kada ga je ustvari sveo na pojam tehničkog je sam rekao da su to već stavke koje su prethodno ugovorene i samo ono što je već dogovoreno sada upisujemo u možda i najvažniji politički ali i financijski dokument države. S druge strane ono čemu ovaj rebalans prethodi, a to su porezne izmjene i naravno namjerno koristim taj termin o kojima se do jučer govorilo kao o velikoj reformi, ministar je sada konačno sveo u pravi okvir. To su samo izmjene. Ovdje ni o kakvoj reformi ne može biti riječi jer ona da bi bila reforma morala bi biti značajna, morali bi biti jasni ciljevi, polazišta, a ovdje nema. Prebacuje se nešto sa jedne stavke na drugu, mijenja se ime i svodi se samo na to. Međutim, ja ću se u ovom izlaganju koncentrirati ipak na širu sliku koja se tiče kako rebalansa tako i ovih poreznih izmjena nakon čega će kolega Lalovac govoriti malo konkretnije o određenim stavkama. U 8 Plenkovićevih godina, a posebno je to došlo do izražaja u ovoj zadnjoj inflacijskoj godini Hrvatska je imala dva pobjednika, dva pobjednika krize. Jedan pobjednik su poduzetnici poslodavci, drugi pobjednik, najveći pobjednik je Državni proračun. U 8 godina realan rast bruto društvenog proizvoda u Hrvatskoj iznosio je 25%. Da ne bi bilo nikakvih dvojbi ovo nije nominalni ovo je realni iznos kad se oduzmu inflacija i drugi troškovi. Realan rast BDP-a u 8 godina je 25%. Istovremeno proračun je u istom razdoblju narastao za 8 postotnih poena više. BDP je rastao za četvrtinu, proračun je rastao za trećinu za 33%. Država ubire 8 postotnih poena više nego što bi trebao dopustiti realan rast BDP-a. U isto vrijeme realan rast plaća u Hrvatskoj iznosi 15%. Manje i od rasta proračuna i od rasta BDP-a. Od proračuna plaće rastu duplo sporije, a mirovine njihov je realan rast 5%. Šest i po puta su mirovine rasle sporije nego što je rastao proračun, šest i po puta. I to je realnost u kojoj živimo. Zašto je to bitno? Zato što su u Plenkovićevim godinama najviše stradali radnici i umirovljenici. To su dvije žrtve koje su naravno najviše stradale i u prošloj godini i koji ovim rebalansom i ovim poreznim izmjenama od toga ne dobijaju dovoljno. Mi danas govorimo o HEP-u, govorimo o paketu pomoći, govorimo o određenim stavkama kao što je nagodba odnosno ispričavam se arbitražna odluka u slučaju MOL-a koji se moraju izvršiti, ali mi ne govorimo o smjeru i ne govorimo o tome kako ćemo osigurati da se dostojanstvo naših ljudi poštuje, da ljudi u Hrvatskoj žive bolje. Konkretnih odgovora na to pitanje od strane ministra nema, niti od strane vladajući. Ono o čemu se pogotovo ne govori je da kod hrvatskih građana je trošak koji od svojih primanja moraju izdvajaju za hranu najveći u Europi i iznosi između 25 i 30% kod prosječne i medijalne plaće do 40% kod onih najmanjih. Kod minimalne plaće treba izdvojiti najmanje 40% da se pokrije samo hrana, a u dvije godine inflacije hrana je rasla najviše, više od svega ostalog. Energenti se smiruju, međutim inflacija hrane od travnja 2021. do travnja ove godine je preko 30%. I onih 40% je naraslo. Ono što je bilo 300 eura mjesečno izdvajanja za hranu sada je 400. Ono što je bilo 500 sada je 650. Niti u ovom rebalansu, a pogotovo ne u izmjenama poreza ne govori se o tome kako će se ljudima taj porast troškova koje imaju kompenzirati. Kroz dosadašnji realan porast plaća neće. Kroz ovih 7 do 40 eura o kojima su jučer govorili Primorac i Plenković također neće. Podsjetit ću vas, prošli tjedan govorimo o 15%-tnom povećanju plaća, danas smo to prosječno sveli na 25 eura. Cijeli cirkus sa mirovinskim sustavom, sa poreznim sustavom se radi zbog prosječno 25 eura. U trenutku kada je u 2 godine inflacija hrane dostigla preko 30%. Što to znači? To znači da će sa ovime oni koji u Hrvatskoj imaju najmanje imati manje, a oni koji imaju najviše neće osjetiti teškoće ovog inflatornog udara, imat će još i više. I to je realnost u kojoj živimo. I možete se vi pozivati na bilo što, ove brojke koje sam sada iznio vas demantiraju. I u konačnici se svodimo samo na ono o čemu pričamo već danima. Ova porezna izmjena je usmjerena na to da bi se u 10. ili 11. mjesecu bez obzira koje će posljedice biti toga mogli obračunati sa gradonačelnicima i načelnicima. I zato ću ovu raspravu prije nego što predam riječ kolegi Lalovcu završiti citirajući jednog gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zadra, gospodina Dukića koji je rekao, prirez je najpošteniji porez, oni koji imaju najmanje plaće ne plaćaju ga, ja sa 20 tisuća kuna plaćam 500 kuna prireza i to je fer i to je korektno i nemojte to dirati. Hvala. Zamolio bih kolegu Lalovca.

poštovana glavna državna rizničarko i nemam nikoga više iz ministarstva osim vas, a vi ne možete tu ni govoriti. Šta je danas pred nama u rebalansu? Kaže BDP raste 7 milijardi eura jel u tekućim cijenama, 7 milijardi eura sa 67 milijardi na 74 milijarde državni proračun raste milijardu eura jel, porezni prihodi, a građani će dobiti 75 centi, 75 centi će dobiti kroz ovo povećanje plaća jel, 7 milijardi BDP što znači da je u njemu ogromna inflacija jel, a porezni prihodi se vide kolki su tu i da je to milijardu eura i rastu doprinosi za mirovinsko 297 milijuna i tu ću se odmah zaustaviti i pokazat ću ono što Vlada tvrdi da je ovo sustavno, da je ovo smišljeno u program jel, demantirajući ih njihovim dokumentima, njihovim objavila program stabilnosti RH, poslala ga, prvi ovakav, poslala ga Europskoj komisiji, ozbiljan dokument jel, Europskoj komisiji je poslala taj dokument. pazite, nekoliko dana poslije ovog dokumenta u jeku one afere oko onih cjepiva jel, onaj mali kupuje Lamborghini, a dobio je za cjepiva jel, izlazi se sa poreznom reformom jel. Zamislite, 7 dana nakon što je službeno usvojen ovaj dokument, u ovom dokumentu nijedna riječ o poreznim izmjenama, čak štoviše govore suprotno. Pazite šta piše, šta je rekla Vlada za mirovinski sustav, svejedno imamo rupu u mirovinskom sustavu, imamo rupu jel tako, 50%, 46%, nije bitno, to premijer jučer govori jel, znači ništa ja nisam govorio kontra nego što je govorio predsjednik Vlade jel, ponavljam njegove riječi, mi ćemo još malo to povećati, podebljati da ide na transfer iz proračuna jel, tako kaže predsjednik Vlade i zbog toga mi reagiramo, a zamislite šta taj isti predsjednik Vlade 7 dana prije u dokumentu koji šalju Europskoj komisiji piše, stranica 43 programa kaže, zbog povećane očekivane životne dobi, nepovoljni prirodni prirast, te neto migracija imat će negativan učinak na troškove na mirovinski sustav. Pazite ovo, to mi govorimo iz oporbe cijelo vrijeme, zbog demografije i tih problema koji nije samo hrvatski problem. Dalje u tom dokumentu piše, poslano Europskoj komisiji kaže, kako bi se rashodi za mirovine iz prvog stupa će se trebati povećavati, pazite tu piše povećavati sa 9,2% na 9,5% BDP-a, u dokumentu to piše. Da bi oni još detaljniji bili Vlada piše dalje, kaže, smanjit ćemo udio transfera iz državnog proračuna za pokrivanje manjka iz proračuna kaže sa 3,6 na 2,4, a gledajte ovo je dokument službeni koji su poslali komisiji, ali ne, ne, 7 dana poslije premijeru potpuno druga priča, kažu na dokumentima ma mi ćemo povećat, smanjiti prvi stup, povećat ćemo ono što mi trebamo dotirati jel. E sad koga varate, znači varate komisiju jel ovo ste službeno poslali komisiji jel, prevarili ste Europsku komisiju, europske institucije jel ste 7 dana poslije napravili suprotno i zbog čega to govorimo, jel je to najveći presedan, najveći presedan što ste napravili u Hrvatskoj 30.g. što se tiče mirovinskog sustava koji se dosad mjerio onoliko koliko ste uplatili, sve je ovo istina točno, redovni, tekući, sadašnji radnici uplaćuju sadašnjim umirovljenicima, to je sustav generacijske solidarnosti, to je točno, ali ste zaboravili reci da sadašnjim umirovljenicima obračun mirovina ide prema uplatama kolko su oni uplatili to, da im se tako računa i 30.g. ljudi kojima su kroz proces tranzicije, proces zato što su izgubili posao u privatizaciji, zbog ratnih okolnosti i zbog svega što se događalo u Hrvatskoj 30.g. nije im neko uplaćivao mirovinski sustav zato su danas siromasi, siromašni su zato što im je netko 35.g. rekao koliko ste uplatili tolko ćete dobit i tako se računalo. Sada se kaže ma ne, ne, ne, ne, ne idemo više tako, sad će država razliku uplaćivati. Ako je to tako ljudi moji uplatite svim onima kojima su firme trebale uplaćivati mirovinski sustav nisu im uplaćivali, nisu im uplaćivali, ljudi su odlazili na burzu, gubili su posao, dobivali su neto, nisu dobivali bruto i zato danas imaju manje mirovine, prevarili smo sve ljude u sadašnjem mirovinskom sustavu, ljudi moji vratite im novac onda. Ako ste sadašnjim ovima rekli da vam povećaju 40 eura plaću vi nećete plaćati mirovine nego će to zaraditi država, onda je pošteno da kažete svim tim ljudima koji su ostali bez mirovina, koji su, 30.g. jedu tvrdi kruh jel moraju, jel im država govori kolko si uplatio tolko imaš, e Boga mi danas više nije tako i zbog toga svi u mirovinskom sustavu imaju sada pravo tražiti naknadu jer je obračun da svim onima kojima su poduzeća su ih potjerali na ulicu kroz privatizaciju zbog rata i zbog svih situacija se ne razumije/… uplatiti mirovinske te 20% i nek ljudi dobiju mirovinu to će biti fer, to napravite, to će bit fer i tu ćemo vas podržati, ali nemojte jedno govoriti Europskoj komisiji, a nemojte drugo govoriti hrvatskim građanima I za sve se možemo dogovoriti i podržavat ćemo vas u mjerama koje su dobre za građane, ali nemojte s druge strane jedno pisati u dokumentima nakon 7 dana raditi nešto potpuno drugo. Znači ono što ste napisali gospodo jel u 7 dana ste okrenuli. A zašto sam rekao da je to vrlo velika opasnost? Zato što svak sada slijedeći može petljati po tome. Svak sada slijedeći će reć vi ste rekli 30, 300 eura, će neka slijedeća vlada ma reći će ljudi moji daj to, daj na 50, daj na 600, daj bilo šta, daj spuštaj ovu stopu, daj diži plaće. Ljudi moji mi iz ovo sve imamo 12 eura, 12 eura imamo satnicu, a vi ste pokazali da smo najniži po doprinosima. Gdje su ovdje poduzetnici? Zašto na njih niste prebacili ovih 5%. Zašto niste na njih, poduzetnike koji grcaju u dobiti, grcaju u dobiti i Vlada kaže poduzetnici su nas prevarili jer su uzeli milijardu eura PDV-a. Pa što im niste prevalili to na mirovinski sustav da plate građanima. Zahvaljujem. Idemo dalje, sada je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče, glavna državna rizničarka, poštovane kolegice i kolege, cijenjena javnosti, pred nama je rebalans Državnog proračuna za 2023. i zajedno s njim i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. što će Klub HDZ naravno podržati. Ovdje kada govorimo o ciljevima ovih izmjena naravno prvenstveno je nastavak pomoći građanima, nastavak obnove i naravno prevladavanje ove energetske krize. Ovdje kolege sada govore o tome kako se rast plaća nije dogodio, kako će se dogoditi samo 45 eura maksimalno ali upravo svim mjerama kojima se i ovdje u samom rebalansu poduzimaju, a i svemu onome što tome doprinose, a to su sve sastavnice rasta BDP-a pa je on predviđen evo sada 2,2% i to je dvostruko veći od, viši od prosjeka EU. Isto tako snižavanje stope inflacije sa prošlogodišnje 10,8 na 6,6 itd., dakle govori o tome da se itekako vodi računa o gospodarstvu, ali i o građanima. Ovdje kada kolege žele prevaliti svoje probleme nekonzistentnost koju su radili u prethodnim godinama i u mandatima svojih vlada onda govore o tome kako mi nešto činimo pa je to u suprotnosti i nedosljedno. Ja samo mogu reći da je od 2016. na ovamo jako dobro poznato što smo prevladali, koje sve krize, izazove i sve ostalo i pogledajte čuda da se u svem tom razdoblju unatoč svim problemima Hrvatska sada vodi i dokazuje i pokazuje da je treća država u EU i među najboljima koja je prevladala upravo ove krize. Treća država po iskorištenosti i korištenju sredstava NPO-a i mnogočemu. Ja bi samo napomenula da je evo u mandatu ove Vlade ne govoreći o onome što će se dogoditi s ovim poreznim izmjenama da su prosječni rast neto plaća u posljednjih 6 godina bio dakle preko 301 euro sa 749 na 1.050. Da je to zapravo 7 puta više nego u mandatu prethodnih svih vlada, triju vlada koje su od 2019., 2009. do 2016. povećale plaće za 334 kune. Dakle, niti 50 eura. Minimalna plaća je narasla u ovom periodu sa 331 na 560 eura, a isto tako i prosječne mirovine koje su porasle za 31% najmanje i to za 105 eura. U mandatu SDP-ove vlade plaća je bila podignuta svega 20 eura 153 kune, u mandatu ovih vlada 301, dakle 2.272 kune ili 15 puta više. Dakle, govorimo o brojkama, a one nikako ne lažu, ali da se ja vratim na sam rebalans. Dakle, novim planom proračuna ukupni prihodi su predviđeni za 26,6 milijardi eura ili 1,7 milijardi eura više. Pri tome najznačajniji prihodi su tu prihodi od poreza kako na dobit, poreza na dodanu vrijednost, od poreza na međunarodnu trgovinu i ostali porezi i važno je ovdje spomenuti upravo i ono što je ministar kazao da se tu, tu je uključen i dodatni porez na dobit za prethodnu godinu od 236 milijuna eura. Isto tako, rasli su prihodi od doprinosa za skoro 297,4 milijuna eura, od imovine 312 te prihodi od pomoći. Rebalansom se ukupni rashodi povećavaju za 1,4 milijarde i iznosit će 28,1 milijardu eura. Najznačajnija povećanja se u rashodima pokazuju kod indeksacija mirovina za 350 milijuna eura. Zatim četvrti paket mjera Vlade 240,7 milijuna eura. Troškove arbitraže INA MOL 229,4 sanacija štete od potresa 178,6, sustav socijalne skrbi gdje se mijenjaju i uvjeti novog Zakona o osobnoj asistenciji 50,8, modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 28,5, te osiguravanje zaliha plina 20 milijuna eura. Isto tako rezultat bolje iskorištenosti fondova solidarnosti EU govori o tome u prilog da se 117,7 milijuna eura je dodatno uključeno u rashode za, i još su tu dodatno i sredstva od 66,4 milijuna eura koja su osigurana za sredstva za ustanove u zdravstvu. Pri tome moramo reći da će se na ovaj način sa svim ovim pokazateljima i na temelju kretanja fiskalnog salda udio javnog duga bi se trebao i dalje smanjivati i to za skoro 6%-tnih bodova, dakle 5,8%-tnih bodova kada bi on trebao iznositi 62,6% BDP-a i to je ono koji, rezultate koje se sa svim ovim rebalansom pokazuju. Ono što bi još htjela pokazati pokazati da je u, sa ovim najavljenim isto tako, a o tome ću i u slobodnom govoru, poreznim izmjenama kada ovdje me kolega iz SDP-a Grbin želi, želi potaknuti oko toga što se događa. Ova Vlada je zaista u svim projekcijama koje je dosada radila, a to se pokazalo kroz dosadašnje pakete mjera, a isto tako i porezne izmjene, sa svojim dokazanim projekcijama zaista pokazala da je htjela pomoći i pomogla upravo onim najnerazvijenijim dijelovima Hrvatske gdje je želila itekako smanjiti neravnoteže i smanjiti nejednakosti u razvoju, pa se upravo u tim prethodnim razdobljima događalo, a to se može iščitati iz prihoda koje su te županije, općine i gradovi ostvarivale u ovom prethodnom periodu da bi taj koeficijent …/Govornik se ne razumije/…smanjili, zaista omogućili da te i takve općine, gradove i županije ostvaruju što bolje prihode. Trebaju isto tako pogledati što se događalo sa svim ostalim poreznim promjenama gdje se na ovaj način zaista želilo rasteretiti i gospodarstvo i poduzetnike, pa su se u više navrata smanjivali kako iznosi PDV-a selektivno, isto tako i poreza na dobit, isto tako i poreza na dohodak, da su se povećavali neoporezivi dijelovi i iznosi plaća. Sve je to doprinjelo upravo da i ovaj rebalans proračuna pokaže da su te mjere koje se ne mogu pokazati u samo u jednoj godini pokazalo da dolazi do povećanja prihoda državnog proračuna, isto tako su dokazali da poštivajući i uzimajući u obzir da se smanjivanjem PDV-a nisu smanjivale cijene u trgovačkim, u trgovini, zaista nastojalo djelovati na način da se sa ovim dodatnim porezom obuhvati taj dio onih koji su zarađivali na onima koji su zapravo najsiromašniji, ali je na taj način i pokazano da se itekako vodi računa o onima, zapravo o svim građanima na način da se cijene energenata se držala na najnižim mogućim razinama i time se svima pomagalo u lancu. Ono što želim još reći da je kada pogledate sve, sve stavke u kojima je, evo i u gospodarstvu ovaj, u samom Odboru za gospodarstvo kad smo govorili i o Fondu za zaštitu okoliša i o Hrvatskim vodama onda možemo vidjeti koliko je sredstava uloženo u zaštitu od poplava, koliko se toga radi, na koji način se formiraju i stvaraju retencijski bazeni, Osim toga kada pogledate koliko je županija iskoristilo sredstva za izgradnju Centara za gospodarenjem otpadom svi oni koji su na vrijeme i unatoč nekim Vladama koje su zaustavljale taj razvoj zaista evo uspjeli napraviti puno toga i velike pomake i to je ono zbog čega i u ovom rebalansu kada neki kolege sa omalovažavanjem kažu kako se ovdje sada samo preslaguje ono što je dosada bilo napravljeno. Da, bitno je dobro klasificirati, a to svi oni koji su radili u financijama, pogotovo javnim, znaju jako je dobro i važno klasificirati svaki trošak i na taj način ga iskazati jer na kraju krajeva to onda kontrolira i državna revizija, a isto tako na taj način se onda vide prave smjernice u kom pravcu određena, određena država ide. A ono što proizlazi iz svih ovih napada zapravo je jadan pokušaj da pokažu kako je politika ove Vlade nedosljedna, kako je neuspješna, za razliku od toga mi upravo možemo reći suprotno, a to dokazujemo svakodnevno i ovim rebalansom, a i budućim proračunima i rebalansima. A što se tiče samog poreza odnosno prireza evo na dohodak ja bi mom gradonačelniku Dukiću poručila da ne govori ono o čemu ne zna jer ima sada instrumente na koji način može upravo sa donjom odnosno gornjom stopom poreza na dohodak upravljati i namaknuti onaj dio koji mu treba. Prema tome, Vlada je o tome jako dobro vodila računa i … i nudi rješenja na način da zaista svaka jedinica preuzme odgovornost za stopu poreza na dohodak i vrlo lako može upravljati svojim prihodima i sa ovim zapravo svim mjerama gdje se povećavaju u isto vrijeme rastu osobni dohoci na taj način se i povećava onaj dio osoba koje ulaze u porezne škare, ali im rastu plaće. Prema tome, ne treba zbog toga biti nezadovoljan nego dapače, možemo biti što sretniji da imamo što više ljudi sa što više dohotka sa što više ostvarenih osobnih prihoda. Na taj način i naš doprinos državi će biti bolji, a onda i svi u toj državi ćemo imati puno više i puno kvalitetnije upravljati i i lokalnim jedinicama, a i državom. Evo toliko od. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Mi danas ovdje govorimo o jednom od čovjek bi rekao tri strateška politička dokumenta koja se donose u ovoj zemlji, jedan je ovaj o kojem razgovaramo, a to je proračun, jedan je državni plan razvoja RH, prostorni plan razvoja RH i treći je zovemo ga NPOO odnosno naš odnos sa Europom odnosno sredstvima koja uplaćujemo tamo i koja povlačimo od tamo. Za državni plan razvoja smo jučer čuli da nije donesen, pa onda shodno tome sve ostalo što želimo provoditi u ovoj zemlji ne znamo na temelju čega provodimo. I ja vrlo često kažem da ova Vlada ne zna upravljat. Zašto kažem da ne zna upravljat? Zato što sve što donosi, donosi na temelju nekakvih PR procjena. Zašto kažem na temelju PR procjena? Jer kad pogledate tajminge u kojima se nešto donosi i način na koji se donosi onda je to samo onda kada Vlada želi s jedne strane nešto sakrit odnosno napravit određenu pomutnju. Jer razgovarajući o ovom dokumentu koji ima tri ili četiri točke koje su značajne vidimo to da je povećanje punjenja s naslova poreza milijardu i 700. Čovjek bi reko ogroman novac, dobar novac jedino je pitanje od koga je uzet taj novac? Od građana. Koliko je vraćeno od tog novca tim građanima? Mogli bi reći da je to onih 200 i nešto milijuna koji im se vraća. Ali kome se vraća? Vraća se ono što sam reko u replici, a to sam nekoliko puta s ove govornice spočitao premijeru i pokazao njegovu neuspješnost upravljanja ovim društvom, a to je da u ovoj zemlji milijun ljudi treba dobiti pomoć ove Vlade da bi preživjelo, ne da bi živjelo. Što govori ovaj rebalans proračuna? Kolegica prije mene je rekla provodimo dosljednu politiku. Složit ću se, dosljednu politiku iseljavanja Hrvata iz Hrvatske. Pogledajte koliko su plaće u zapadnim zemljama kolike su plaće kod nas. Što se može kupit za plaću u nekoj od zapadnih zemalja, što se može kupit za plaću kod nas? Nisam ja badava ovdje u replici reko bla, bla, nešto, nešto, zato jer to tako zvuči jednom milijunu hrvatskih građana kojima je dana pomoć. A taj milijun hrvatskih građana je realno 30% od ukupnog broja građana koji u ovoj zemlji žive. Druga stavka koja se nalazi u ovom rebalansu koja je ovako zanimljiva za pogledati je arbitraža, a arbitraža se nalazila u onom prošlom proračunu. Kolegica je tu spomenula da plaćanja te arbitraže suprotno hrvatskim zakonima odnosno odlukama hrvatskih sudova. A ja si postavljam pitanje ako je bilo u prošlom proračunu, a donosili smo ga čini mi se 16., 15.12. tako nešto zadnji dani godine su bili, pa valjda smo znali hoćemo li potrošiti te novce ili ne. I nismo ih potrošili, nismo platili tu arbitražu, ali novci su vjerojatno potrošeni. Nema ovdje glavne državne rizničarke da je pitam ko je u tom vremenu ukro ključeve i utrčo u riznicu. To je istina, imali smo te novce stavili smo ih u proračun nismo ih potrošili. Ali znate šta se još dogodilo u međuvremenu opet od novaca hrvatskih građana? Na ovu arbitražu u tom proteku perioda ako je već Vlada odlučiti platiti mi trebamo platit kamate, a te kamate iznose nekakvih ako sam ja danas dobro čuo 9 milijuna eura. A pogledajte koliko je 9 milijuna eura ukupno u odnosu na ono što se daje kao pomoć građanima? I postoji treća stvar koja je zanimljiva za raspravit u ovom proračunu, to je HEP, to je ono poduzeće koje ima najveće prihode ili jedne od najvećih prihoda, godinama je imala najveću dobit i onda je odjedanput ta dobit nestala jer je Vlada donijela mjere. Ja sam nekoliko puta govorio, a i jučer pitao ministara i očeki…, odnosno prekjučer na odboru pitao ministra, rekao je da oni kontroliraju HEP, imaju izračune. Koliki je stvarni trošak struje, proizvodnje struje u HEP-u i koliko je onda Vlada trebala subvencionirat tu struju jer struja iz nuklearne elektrane ja ne vjerujem da je poskupila, ta elektrana je amortizirana. Iz hidroelektrana koje imamo, sagrađene su tamo '60.-tih, '70.-tih godina prošlog stoljeća, amortizirane. Znači ulazni podatak za cijenu struje koju proizvodimo u Hrvatskoj je ostao isti, zašto bi onda izlazni bio veći odnosno zašto bismo ga ovdje dotirali sa 400 milijuna, a onda kasnije sa još 900? Ima Ima jedan dio struje koju uvozimo, istina. Jedini problem što taj dio struje koju uvozimo smo te godine kupili po najvećoj tržišnoj cijeni, a onda čitate zanimljive članke početkom ove godine da je HEP neto izvoznik ove godine struje. Ja vas pitam po kojoj cijeni, i koju struju to izvozi? Pa onu koju je prije uvezao po najvećoj i danas mi za to dajemo 400 milijuna. Ministar je nešto govorio ovdje o reformama, recimo o reformi zdravstva koja se spominje iz godine u godinu gdje ćemo sada dat 120 milijuna eura, znate do čega je dovela ta reforma zdravstva? Pokušajte se danas naručit u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi na nekakav specijalistički pregled, godinu dana, godinu dana. Ako hoćete, neka evo ministar zatraži, ja ću mu donijet imena svojih poznanika, prijatelja koji su uredno dobili rješe…, ne rješenja nego onaj nalog za naručivanje, danas godinu dana, ako je to reforma zdravstva odlična je, odlična, to pokazuje dosljednost košto je kolegica prije mene govorila. Reforma školstva, ja ne znam jel neko od vas ima dijete u školi, ali ne znam što je reformirano, ja dosad ne znam što je reformirano. Govorimo o spajanju JLS i uštedama. Nekoliko puta je postavljeno pitanje i nijedanput nije dobiven odgovor koliko je novaca ušteđeno time i što je značilo to spajanje. Spojili smo dvije jedinice po pitanju školstva jer jedna nije imala uopće škole, pa dosta logički, ne znam šta smo tu imali spajat, vjerojatno su djeca išla u tu školu u grad do i prije toga ili ista priča sa vodovodom, komunalnim poduzećem, znači nismo proveli ništa nego fingiramo da smo proveli ništa i ništa se nije promijenilo. Tako da podržati ovaj rebalans proračuna je suludu košto je bilo podržati i ovaj proračun. Ja bi volio samo na neki način dobit odgovor od ministra kad je rekao ne osjećam se uvrijeđeno što milijun hrvatskih građana treba dobit pomoć. A o uspješnosti samog ministarstva ja moram priznati neki dan sam bio na nekakvoj kavi i u jednom trenutku jedan kolega je rekao najbolji ministri od Linića naovamo u ovoj zemlji su bili ministri financija. Jel to nešto govori o onima koji upravljaju ovom zemljom? Da li to nešto govori o strateškim ciljevima ove zemlje? I neka jednom kada predlagač izađe za ovu govornicu još jedanput pokuša odgovoriti sa ovim stvarima koje radi, ja nisam htio raspravljat o ovoj poreznoj novoj reformi, neka pokuša obrazložit što će se dogodit, oni se ovdje hvale da su uspjeli, da smo izišli iz krize prvi. Ja sam pročitao taj članak i čak sam ga na odboru citirao i meni je drago zbog toga. Ono što je pitanje zašto se je to dogodilo i da li se je to dogodilo tako da smo mi to znali da će se dogodit? Ne, nije se dogodilo, dogodilo nam se slučajno, najveća slučajnost u tome zašto nam se to dogodilo je ustvari činjenica da 20% BDP-a ove zemlje počiva na turizmu, 2.g. ljudi nisu koristili tu uslugu i cijela Europa je pohrlila na more i mi smo imali sreće i dobro je da smo imali sreće. Ne, ne, ja se u potpunosti slažem, dobro je da smo imali sreće, samo ne možete stalno igrat na sreću, košto kada počne kriza onda najviše padamo, tako kad kriza završi za početak se ako Bog da najviše vraćamo, al bilo bi lijepo kada bi svaki put ovdje predstavnik bilo kojeg ministarstva ne samo Ministarstva financija kada donosi nekakav akt, kada donosi nekakav plan, reko šta očekuje da će se zbog toga dogodit u budućnosti, a to je ono što ne kažu legitiman politički cilj da se trenutno promoviram, a šta će bit bit će, nešto će bit jer kada ne znate kud idete svaki put je dobar i negdje završite, evo hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka govorit će poštovani zastupnik Darko Klasić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, iznimno pozitivnim sigurno smatram da Vlada rebalansom nastavlja politiku daljnje pomoći građanima i gospodarstvu kao i nastavak olakšavanja teškoća zbog energetske krize u okviru svojih mogućnosti pritom ne ugrožavajući financijsku stabilnost države. Također je dobro da rebalans nije rezultat izvanrednih i neočekivanih okolnosti kao što je bio to slučaj prethodnih godina nego se donosi prije svega iz tehničkih razloga. Nakon porasta javnog duga na 87% za vrijeme pandemije 2020. godine kako bi se pomoglo gospodarstvu i građanima da prebrode krizna vremena sada se taj dug drastično pada i približava se rekordno niskom javnom dugu koji će prema procjenama iznositi 62,6% BDP-a. To smatram odličnim rezultatom odgovorne fiskalne politike što je najbolje vidljivo iz podatka da Hrvatska i dalje zadržava kreditni rejting na investicijskoj razini što samo po sebi govori o visokom stupnju povjerenja u hrvatski proračun kao i o našem kredibilitetu koji imamo na međunarodnom financijskom tržištu i to je nepobitno. Ono što bih posebno istaknuo o kome smo možda najmanje pričali u ovom proračunu je uloga Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i da stavka u proračunu je, ide u pravom smjeru. Navedeni fond je uz sve obaveze vezano za sufinanciranje projekta zaštite okoliša, zaštite prirode, korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti zadužen da sufinancira kako programe tako i projekte energetske učinkovitosti u sklopu aktivnosti provedbe suzbijanja energetskog siromaštva, a vezano za provedbu zaključaka Vlade RH u vezi sa ublažavanjem porasta cijena plina i sprječavanja izloženosti građana energetskom siromaštvu. Odlukom Vlade RH o subvencioniranju dijela cijena opskrbe plina za krajnje kupce u kategoriji kućanstva te krajnjih kupaca s godišnjom potrošnjom plina do 10 gigavat sati. Također, u tom kontekstu posebno bih istaknuo i pohvalio angažman i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u osmišljavanju i realizaciji ovog zahtjevnog koncepta kojim se pomaže našim građanima u prevladavanju porasta cijene električne i toplinske energije. Sinergijskim djelovanjem fonda i Vlade ne samo da su osigurana sredstva za sufinanciranje suzbijanja energetskog siromaštva već se u racionalnom upotrebom prihoda od strane fonda podignute alokacije javnih poziva koji su u osnovnoj domeni djelovanja i rada fonta od kojih bi istaknuo slijedeće. Projekte zelene infrastrukture i posjetiteljske infrastrukture u nacionalnim parkovima i parkovima prirode u cilju smanjivanja ublažavanja klimatskih promjena. Pozive za sufinanciranje mjera odvojenog prikupljanja otpada, pozivi vezani za edukaciju važnosti pravilnog postupanja sa otpadom te nabava različite i komunalne opreme u cilju poboljšavanja postojeće infrastrukture gospodarenja otpadom. Fond također prema planu nastavlja sa znatno većim sredstvima sufinancirati punionice za električne vozila za parkiralištima zgrada javnog sektora koje su obavezne postaviti mjesta za punjenje sukladno Zakonu o gradnji. Sustave za korištenje obnovljivih izvora za vlastitu potrošnju, za grijanje i hlađenje, dizalice topline, solarne kolektore, kotlovi na biomasu, fotonaponske elektrane za proizvodnju električnih energije. I za sve te mjere našli su se sredstva i u rebalansu ovog proračuna. Ono što je posebno pohvaljeno je namjera fonda da se sufinancira bolnice, dječje i staračke domove u nabavi uređaja za sprječavanje nastanka otpada od hrane. Na taj način ove ustanove moći racionalizirati dio svojih troškova te izravno pomoći smanjenju odlaganja otpada i emisija stakleničkih plinova. Također, valja istaknuti kako fond sufinancira i potresom pogođena područja Banovine u dijelu osiguranja lokacije za obradu i odlaganje građevinskog otpada što je neophodan segment odvajanju nesmetane obnove na ovom području. U osiguranju mjera provede Europskog zelenog plana koji u konačnici ima za cilj postizanje Europe kao klimatski neutralnog kontinenta valja istaknuti i najavljene sufinanciranja ugradnje fotonaponskih elektrana za kućanstva u obiteljskim višestambenih zgradama, energetske obnove obiteljskih kuća, energetske obnove višestambenih zgrada, nabave energetski učinkovitih vozila. Sve te alokacije su zadržani ili su unaprijeđeni po svim svojim segmentima. Također u pripremi je i pokretanje programa za poticanje korištenja geotermalne energije kojom Hrvatska obiluje, a dosada je bila relativno zanemarena. Osim vlastitih sredstava fond je ujedno i posredničko odnosno provedbeno tijelo za dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Fonda solidarnosti, modernizacijskog fonda koji se osim obnove i dekarbonizacije zgrada planiraju ulaganja i u otporno zeleno i digitalno gospodarstvo. Energetsku tranziciju za održivo gospodarstvo, unapređenje vodnog gospodarstva i gospodarenje otpadom te razvoj konkurentnog energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava. Očigledno je kako je pred Hrvatskom jako puno ulaganja, jako puno radova, nabava materijala i opreme, što jači stabilan rast, zaposlenost i socijalnu sigurnost naših građana što ovakav rebalans proračuna sigurno osigurava. Hvala lijepa. Sada će u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, nakon što je Vlada predstavila novi krug kako je od milja zovu porezne reforme koja zapravo nije nikakva porezna reforma već predizborna magla građanima s povećanjem plaće od evo čuli smo od 7 do maksimalno 40 eura koje je već ionako pojela inflacija, već je to zapravo obračun s neistomišljenicima gradonačelnicima velikih gradova koji nisu članovi HDZ-a i kojima će se lokalni proračuni potezom pera značajno smanjiti i time onemogućiti da zadrže razinu kvalitete usluga koju pružaju svojim građanima. Dakle, evo nakon te slave porezne reforme danas razgovaramo o rebalansu državnog proračuna. Samo da se osvrnem na onu bocku ministra je li kako se liberali protive smanjenju poreza. Ne, uopće. Ne protivimo se nikako smanjenju poreza, ali se protivimo većoj centralizaciji koja će biti rezultat ove nazovi porezne reforme, jer ukidanje prireza će dovesti do toga da će biti zahtjeva za kompenzacijskim mjerama koje će lokalne jedinice morati tražiti od države, a onda će država arbitrirati je li kome će dati, kome Dakle, protivimo se da se država miješa u to kako lokalne jedinice upravljaju svojim prihodima, svojim porezom i jednim potezom pera promijeni pravila. I zaista se opravdano pitamo bi li se Vlada ovako ponašala da su čelnici najvećih gradova članovi HDZ. A da pojasnim isto na početku građanima, zapravo zašto su važne rasprave o proračunu, pa i o rebalansu proračuna. Dakle, uvijek kad se govori o državnom proračunu bilo donošenju državnog proračuna za sljedeću godinu ili o rebalansu kojeg obično imamo je li dva puta godišnje govorimo o podršci ovoj Vladi. Dakle, ovom prilikom raspravljamo i kažemo slažemo li se sa načinom kako Vlada upravlja državom, podržavamo li političku opciju na vlasti ili je želimo smijeniti. Na ovoj točki se vidi tko je u vladajućoj većini, a tko je u oporbi. I zato se rasprave često vode ne samo o konkretnim brojkama u proračunu ili u rebalansu proračuna, već se stvari komentiraju i politički, jer donošenje proračuna pored financijskog ima i politički značaj. Iako će oporba evo predlagati i amandmane ne bi li pokušala neke stvari drugačije organizirati u proračunu, taman i da sve amandmane vladajući prihvate oporba neće podržati proračun jer ne želi podržati ovu Vladu. A ovu Vladu ne podržava čak 70% građana, jer kad pitate građane podržavaju li smjer kojim ova Vlada vodi državu i pitaju ih je li Vlada sposobna riješiti probleme države velika većina građana čak 70% njih ne podržava smjer i misle da Vlada nije sposobna riješiti probleme. Kroz državni proračun sve se vidi, dakle kako Vlada upravlja državom, što su joj prioriteti, kako uprihoduje, kako troši, je li racionalna ili se ponaša kao pijani milijarder. Čime se Vlada hvali pri donošenju evo ovog rebalansa? Hvali se povećanim prihodima od čak 1,7 milijardi eura od čega je 1 milijarda eura prihoda odnosno od poreza. Dakle, hvali se povećanim prihodima od fiskalnih opterećenja građana i gospodarstva, odnosno država nam uzima još više nego prethodne godine. Dakle, u vremenu kad Vlada na jednu stranu i na sva usta najavljuje porezno rasterećenje ovim rebalansom potvrđuje jačanje tzv. poreznog ugriza. Udio proračunskih prihoda u BDP-u raste s izvornim planom za 2023. predviđenih 33,4 na rebalansiranih 35,8% BDP-a. Dakle, što više pričaju o poreznom rasterećenju to nam dublje zavlače ruku u džep. Dobro je uočeno je li od kolega ovdje ranije BDP je rastao za vrijeme ove Vlade sve skupa 25% državni proračun u doba Vlade 33%, a rast plaća, dakle ono šta ljude interesira samo 15%, značajno sporije od proračuna. U ovim prihodima, u rastu prihoda, dakle prihod od poreza na dobit je nešto manje od 430 milijuna eura. U okviru U okviru tog prihoda je i porez na tzv. ekstra profit, odnosno neopravdano, je li tzv. neopravdana dobit tijekom pandemije. Porez kojeg je Vlada neselektivno uvela i kaznila najuspješnije, a one koji su planirali, ulagali u svoj razvoj i stovarili dobit dakle kažnjava se uspjeh, jer je uspjeh u ovoj državi zločin kojeg treba sankcionirati. Najbolji pokazatelj da nam taj porez nije ni trebao. S druge strane kad govorimo o rashodima, rashodi se povećavaju. To je kontinuitet je li ove vlasti ne racionalizacija već povećavanje rashoda. Rastu za 1,4 milijarde i iznose više od 28 milijardi eura. Dakle, veći su u odnosu na 2021. godinu za 25% ili za skoro 21% u odnosu na prošlu 2022. godinu. Ukupni rashodi za zaposlene ovim su rebalansom na razini 3,8 milijardi eura što je povećanje za 27,5 milijuna eura u odnosu na tekući plan, a treba reći da ta skupina rashoda ne uključuje rashode za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu. Dakle, nije ovo pitanje samo koliki teret može kako bi rekli magarac nositi a da ne legne od tereta, nego je to pitanje rezanje grane na kojoj se sjedi zbog neprovođenja racionalizacije, efikasnije organizacije javne uprave i javnog sektora uopće, a time i stalnog onemogućavanja bolje konkurentnosti poduzetnika i gospodarstva uopće. Često citiramo ovdje kad govorimo o proračunu i Povjerenstvo za fiskalnu politiku koje stalno upozorava na rast rashoda, pa su i u sadašnjem stajalištu ovom rebalansu rekli da visina prihoda te nadasve potrošnja opće države, odnosno rashodi ukazuju na potrebu veće efikasnosti. Iako dakle, Vlada tvrdi da i ministar da se ovdje radi o tehničkom rebalansu tehnika im je, je li zakazala kad su u pitanju rashodi za zaposlene. Na dnevnoj bazi stižu zahtjevi za povećanje plaća, a praksa koju je Vlada primijenila s liječnicima utire put neredu koji će proizvesti nastavak takve prakse. Sutra su na redu ne znam medicinsko osoblje. Evo danas smo čuli čini mi se ili jučer suci su se dogovorili, onda će sudski službenici, zatvorski čuvari itd. itd. Dakle, ovim rebalansom nije predviđen taj dodatni porast rashoda za zaposlene koji je više nego izvjestan, možda ga evo to smo i pitali ministra na odboru. Možda ga nije zaista bilo moguće predvidjeti već sada, jer su razgovori sa sindikatima i zainteresiranim skupinama u tijeku. Međutim, radi se o ozbiljnom iznosu, zbog toga ovaj rebalans prvi rebalans ove godine sigurno će nas čekati najmanje jedan ako ne i više. Dakle, ovaj rebalans daje trenutno krivu sliku kretanja javnih financija u nastavku godine. I tu je važno ponoviti neke preporuke Povjerenstva za fiskalnu politiku, kažu kako je nužno izbjeći situaciju iz ranijih razdoblja krajem devedesetih i neposredno prije svjetske financijske krize kada je privremeno povećanje prihoda dovelo do trajnog povećanja rashoda i dugotrajnih problema u javnim financijama koje su se morale rješavati u razdobljima niske aktivnosti dodatno produbljujući tadašnja negativna ekonomska kretanja. Dakle, to je ona priča o debelim i mršavim kravama. Jedna zanimljiva stvar koju ne znam je li neko uočio, a evo i nisam stigla pitati ministra, ali može možda neko drugi komentirati integrirani teritorijalni programa 2021.-'27., dakle sredstva za taj integrirani teritorijalni program su smanjena za čak 60%, dakle skinuto je gotovo 40 milijuna eura što nam govori da taj program neće početi ona financijski okvir dakle neće se početi koristiti ove godine. Evo pitam se kako to? Struktura najznačajnijih rashodnih stavki svjedoči o izostanku reformi u javnom sektoru što smo već godinama prisiljeni plaćati bez ikakvih benefita za građane i gospodarstvo i već sam ranije često komentirala to. Dakle predsjednik Vlade je predstavljajući proračun još za '22.g. spomenuo te dvije čarobne riječi strukturne reforme, međutim kod predstavljanja proračuna za ovu godinu ih nije spominjao, a ni prošle ni ove godine u proračunu nema strukturnih reformi ni u ovom rebalansu isto tako nema reforme zdravstva, reforme lokalne samouprave, reforme pravosuđa. Kako znamo da nema reforme lokalne samouprave nema ušteda, nema smanjenja rashoda, nema smanjenja brojeva općina i gradova. Dakle, ono što sam i u replici pitala ministra o tih predviđenih 100 milijuna kuna ili odnosno nešto više od više od 13 milijuna eura koja je nekakva nagrada onim gradovima i općinama koji se žele dobrovoljno udruživati i ujedinjavati nekakve funkcije ili usluge koje pružaju građanima. Dakle, milijuni su postavljeni kao mamac da vidimo je li ko će se uhvatiti na taj mamac, međutim mamac nije za stvarno ujedinjavanje koje bi zaista dovelo do smanjivanja broja općina i gradova već do ujedinjavanja nekih funkcija oko pružanja javnih usluga. Po znanstvenim istraživanjima Ekonomskog instituta čak 60% općina nije u stanju niti ne pruža nikakvu javnu uslugu ni građanima ni poduzetnicima, tako da ovo funkcionalno ujedinjavanje je zapravo samo krpanje nefunkcionalnih općina i gradova. Kaže ministar ovdje da su se na taj poziv javile 103 jedinice lokalne samouprave dakle izrazile su želju da se ujedine s nekom drugom jedinicom lokalne samouprave po nekim funkcijama, ne znam vrtićima, komunalnim uslugama, javnom prijevozu i sl. dakle 1,4 milijuna eura je isplaćeno, a osnovno je pitanje kolko smo uštedili uštedili na tim funkcionalnim spajanjima i je li smanjen broj zaposlenih, jel se uštedjelo na rashodima za zaposlene. Ministar je rekao da se analiza još uvijek radi no upitno je hoće li do uštede uopće doći obzirom da na ovaj podatak da 60% općina nema nikakvu javnu uslugu što bi značilo u prijevodu da 60% općina i gradova možemo slobodno prekrižiti odnosno ukinuti. Kako znamo da nema reforme zdravstva? Pa evo ovim rebalansom novih 29 milijuna eura ubacujemo u zdravstvo, dakle i dalje se ubacuje u tu jednu crnu rupu. Kadgod je nekakav rebalans donosi novo povećanje što nam govori o lošem planiranju, nepostojanju nikakvih naznaka reformi zdravstva. Kad sam govorila o proračunu ili kad smo govorili o proračunu prošle i pretprošle godine govorili smo kako su rashodi navedeni u proračunu i projekcijama proračuna nerealno niski, nerealno mali, ne samo radi troškova pandemije, ali evo gle čuda evo nam rebalansi i evo nam ponovno dizanja sredstva za zdravstvo. Kad govorimo o rashodima još ću spomenut jednu stavku, to je modernizacija o obnova željezničke infrastrukture. Posebno provocira evo mogu slobodno reć nas iz Dalmacije jer kad neko nam spomene željeznicu ono samo se uhvatimo za glavu i što sam rekla i na odboru platimo misu da dođemo živi do Splita ako uđemo u vlak. Ministar je dakle najavio, ministar Butković najavio je da slijedi desetljeće željeznica jer je razdoblje cestogradnje izgradnjom Pelješkog mosta završilo. No napominjem da za Dalmaciju brza cesta Trogir-Omiš ili dio od Splita do Omiša jednako je važna kao Pelješki most i financijski kao projekt i po funkciji za više od pola milijuna građana i gostiju koji gravitiraju tom području, a opet ga u ovom proračunu i te ceste ne vidimo značajnije. Dakle, poruke za Dalmaciju ništa od brze ceste Trogir-Omiš, a i ništa još jedne stvari koju stalno ponavljam amandman i na proračunima i rebalansima proračuna, a to je sanacije opasne šljake u Dugom Ratu u tvornici bivšoj tvornici Dalmacija, Tvornici ferolegura dakle ne vidim ponovo da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja planiralo sanaciju šljake u Dugom Ratu što je po zakonu u obavezi napraviti jer investitor to nije napravio do 2019.g., dakle ministarstvo krši zakon jer po zakonu kad to ne napravi investitor, a radi se o ugrozi okoliša mora napraviti ministarstvo odnosno država i evo ponovno te stavke nema, nije bila ni u proračunu, nema je sad ovdje ni u rebalansu pa evo bit ću slobodna predložiti amandman i uživati u obrazloženju zašto ga odbijaju i ovaj put. Ponovit ću ponovo evo za kraj nešto iz stajališta Povjerenstva za fiskalnu politiku još koje je izrečeno u nacrtu plana i proračuna za '23., dakle i tada je povjerenstvo upozoravalo da su određeni izazovi postojećim kapacitetima i spremnost ključnih dionika za provođenje potrebnih i nužnih strukturnih reformi u u okviru cjelokupnog javnog sektora, posebice u zdravstvu, javnoj upravi, ali i u drugim sektorima. Povjerenstvo ponovno upozorava kako su u planiranju rashoda kontinuirano izraženi nekontrolirani troškovi podcijenjeni znatni gubici sustava zdravstva koje je potrebno dodatno financirati iz državnog proračuna evo sad vidimo novih 29 milijuna, dakle ovi zaključci se ponavljaju iz godine u godinu, a nikakvog napretka u namjeri Vlade da krene s reformama nema. I za zaključno, evo nadamo se da je ovo zaista pretposljednji HDZ-ov proračun, čekamo proračun za '25.g. koji će evo biti sigurno hrvatski proračun. Ovaj proračun služi i rebalans služi očuvanju statusa quo, služi tome da se ništa ne promijeni, da HDZ transferira novac građana…/Upadica Reiner: Hvala/…onima od kojih očekuju glas na izborima, hvala.

U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite.

Zahvaljujem.

Mi ćemo se sada vratiti na našu točku i sada će u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnici Božo Petrov i Zvonimir Troskot, najprije poštovani zastupnik Božo Petrov, izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Budući da država postoji zbog čovjeka, a ne postoji čovjek zbog države ili samih intereždžija koji koriste tu državu i budući da vi očekujete da će prihodi te države rasti za 1,7 milijardi eura i to poglavito zbog rasta cijena proizvoda i PDV-a na te cijene onda prvo što trebate učiniti je rast plaća. Ljudi s druge strane ne trebaju farsu od 30 eura koju najavljujete mjesečno jer to je već odavno pojela inflacija nego trebaju osjetni rast plaća, barem 10 puta više od onoga što vi najavljujete, jer su za toliko rasli njihovi mjesečni troškovi života u zadnjih godinu i po dana. Budući također da ste vi obećavali med i mlijeko u potocima kad se uvede euro, a niste bili sposobni niti iskontrolirati rast cijena uslijed uvođenja eura, a kamoli dovesti taj med i mlijeko, danas ste dužni, pogotovo onima s nižim plaćama, pomoći barem 10 puta više. Troškovi života uslijed inflacije i uvođenja eura narasli su 350 eura minimalno u godinu i po dana. Plaće se godinu i po dana gotovo nisu mijenjale, a vi obećavate rast plaća od 30 eura, a troškovi života su im narasli za 350 eura i to je vaše obećanje, stvarno? I kad kažete da se inflacija smanjuje to nije točno, inflacija i dalje postoje, zbog inflacije i dalje rastu cijene proizvoda, u postocima ona izgleda manje, ali cijene proizvoda rastu, znate zašto, i jednako rastu kao i prije, zato jer ova nova inflacija koju vi pretpostavljate da će biti od 6,6% jednako je teška kao i ona inflacija od 10,8% od prošle godine jer ova inflacija ide na cijenu proizvoda od prije godinu i po dana i na svu inflaciju u proteklih godinu i po dana i onda cijene proizvoda jednako rastu, inflacija se ne smanjuje odnosno cijene proizvoda jednako dramatično rastu i za vašu informaciju u zadnja tri mjeseca cijene proizvoda osnovnih prehrambenih namirnica za obitelj s dvoje djece narasla je za 60 eura u zadnja tri mjeseca po vašoj nižoj inflaciji, za 60 eura osnovne prehrambene namirnice u tri mjeseca, a vi obećavate 30 eura za po godine, stvarno? U odnosu na Hrvatsku od prije 30-40.g. da u Hrvatskoj je bolji standard, u odnosu na ono što je bilo prije 30-40.g. uvjeti stanovanja koje ima danas većina u Hrvatskoj gledajući broj soba, pa dalje je veća, broj namirnica, dostupnost, tehnologija, bolje je i ne žalim ja i ne kritiziram zato što navodno svi žive katastrofalnije ne, meni je teško gledati ijednu osobu koja živi u siromaštvu i kopa zbog toga po kontejnerima, a danas nije jedna nego ih još uvijek ima 20% u Hrvatskoj, 20% ljudi po DZS je u siromaštvu, svaka 5. osoba, ja želim da si to osvijestite. Također žalim i kritiziram zbog propuštenih prilika jer umjesto da se iskoriste mogućnosti koje su Hrvatskoj na raspolaganju ovaj rebalans proračuna i svi ovi proračuni pokazuju da je Vlada odlučila stagnirati i kockati se sa budućnošću Hrvatske jer se apsolutno ništa ne mijenja. Država bez obitelji, bez djece je mrtva, država bez kvalitetnog obrazovanja i stručnih kadrova nema budućnosti, država koja ne poznaje svoj identitet i istinske vrijednosti nestaje, koja se ne zna ili ne želi obračunati sa korupcijom i kriminalom u konačnici ne može imati jako gospodarstvo i ne može imati dobro plaćena radna mjesta. Ovo bi trebali biti bez iznimke ciljevi svakog rebalansa i svakog proračuna, a sad se vi zapitajte i pogledajte u rebalans koji ste nam stavili jesu li ovi ciljevi baš takvi u ovome rebalansu? Nisu. S ovim ciljevima vi možete očekivat od Hrvatske da će za 10-20.g. biti prosperitetnija i jača nego danas, ovako kako ste vi postavili rebalans to je jako teško dohvatljivo odnosno nemoguće, a posebna priča je ona gdje vi lažete Europsku komisiju vezano za mirovine, za što su vas već saborski zastupnici upozorili. Samo taj detalj govori o ozbiljnosti odnosno neozbiljnosti današnje vladajuće većine i same Vlade i o tome kako ona gleda i sadašnji trenutak i budućnost Hrvatske krpate i kupujete sa ovakvom politikom ostanete li vi na vlasti, ali Bogu hvala nećete nema Hrvatske za 20 godina. Nastavit će poštovani zastupnik Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika MOST-a. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti koja nas pratite u ovoj važnoj temi za sve nas zajedno. Kada bi se analiziralo od, Hrvatska odnosno proračuni od kada je Hrvatsku preuzeo Andrej Plenković znači 2017., '18. godina tada je proračun iznosio nekih 18 milijardi eura. Danas raspravljamo o proračunu koji je 26 milijardi eura što je porast od 8 milijardi odnosno 30%. Neki dan smo svi pozorno slušali ekonomskog gurua vladajućih Zvonimira Savića koji je rekao da je u 5 poreznih reformi koje je ova Vlada napravila, dakle u cijeli sustav ekonomski je pušteno negdje oko 12 milijardi kuna što je evo bit ćemo pošteni negdje oko milijardu i pol eura. I sada evo od svih poreznih reformi od kada je Andrej Plenković preuzeo vlast je kroz te porezne reforme pušteno milijardu i pol eura, a s druge strane su se troškovi povećali za 8 milijardi. To je automatski neto efekt negativan što znači da smo u odnosu kada je preuzeta, preuzeta Vlada od strane Andreja Plenkovića mi u minusu. Ako u se toliko povećali troškovi da li mi danas imamo bolje školstvo, nemamo. Da li imamo bolju obranu od poplava, nemamo. Da li imao bolje zdravstvo, bolje liste čekanja, nemamo. Ono šta se predstavlja reformama reforme to nisu jer evo i ministar financija, a znao sam da će se to dogoditi, znao sam da će se to dogoditi, u Vladi Andreja Plenkovića je njegovi stručni radovi i znanje automatski preko noći promijenjeno jer on u svojim radovima sa Svjetskom bankom je govorio i zagovarao je prirez kao autonomiju i decentralizaciju lokalnih samouprava od centralne vlade da bi ušao u Vladu Andreja Plenkovića i preko noći promijenio stav i ukida se sada prirez. Točno sam znao da će se to dogoditi. I da će ekonomska stručnost preko noći se zaboravit i da će preuzet zapravo ekonomska politika Andreja Plenkovića koja se može nazvati tzv. auf wiedersehen, bis bald ili tschuss ekonomskom politikom. A šta ona znači? Od onog trenutka kad je preuzeo Vladu, a to je rekao ovdje tu gdje sad ja stojim je 400 tisuća ljudi sa pozdravom auf wiedersehen, bis bald ili tschuss poslano u Njemačku. u tih 6 godina mandata niti od strane Andreja Plenkovića mi smo kroz tih 400 tisuća ljudi koje je Andrej Plenković sa auf wiedersehen poslao u Europu, još im maše, a reći ću zašto ih je poslao i zašto ih je potjerao smo Njemačkoj poklonili u tom jednom mandatu cijeli jedan proračun kojeg mi danas ovdje raspravljamo. ti su se ljudi i ta su se djeca ovdje rodila, ta su se djeca ovdje školovala, ta su djeca ovdje čeznula, ta su djeca ovdje rasla da bi ih u 6 godina čovjek potjerao sa auf wiedersehen. Nije tu kraj te auf wiedersehen, bis bald ili tschuss ekonomske politike, nego upravo ta djeca koju je potjerao na godišnjoj razini pošalju negdje oko 5 milijardi eura doznaka u Hrvatsku. I ako govorimo o nekakvoj financijskoj stabilnosti i stabilnosti makro ekonomskog okruženja i koja, i tko zna kakve floskule koje se ovdje bacaju upravo ti protjerani ljudi to je negdje 1/5 proračuna 5 milijardi eura financiraju hrvatsko gospodarstvo. Znači em su bili protjerani, a protjerani su na način jer su svojim očima gledali jedan recentan, eklatantan primjer nečega što se događa stalno da je primjerice Vlada Andreja Plenkovića isfinancirala HEP na razini jedne milijarde eura, Hrvatska elektroprivreda pod navodnicima za struju primjerice. A taj novac onda Frane Barbarić kao predsjednik uprave HEP-a izgradi svoju vilu na sjevernoj strani Hvara u Zastražišću tamo. I to su svih onih 400 tisuća ljudi takve situacije gledali jer umjesto da se tih milijardu eura ubacilo u inovacije, u te mlade itd., to se ubacilo u sustav koji je evo sam sebi je čovjek izgradio vilu sa našim novcima jer je kooperanta na Hvaru Metkiora Ćurina koji je glavni kooperant Hvara s našim novcima je cestu koju je on probijao su kablovi spušteni ni manje ni više nego baš do njegove uvale. Čovjek dobije besplatnu struju dok vi ljudi koji me gledate i pratite i koji će ovo čuti ćete akontacijama će vam još više uzeti upravo zbog takvih stvari, a protuuslugu je Metkior Ćurina čovjeku napravio vilu na sjevernoj strani otoka Hvara. Evo to je ta auf wiedersehen, bis bald ili tschuss ekonomska politika, da s jedne strane otjeraš 400 tisuća najvitalnijeg dijela našeg stanovništva u Njemačku. Ti ljudi onda doznakama onda financiraju i osiguravaju financijsku i makroekonomsku stabilnost našeg gospodarstva, a novac koji bi trebao primjerice plaćat za popravak mreže ili recimo uložiti u Termoelektranu Rijeka gdje bi se onda na čisti plin proizvodila onda električna energija, plin koji bi dolazio sa Krka pa onda čim bi imali našu proizvodnju električne energije automatski je ne bi morali uvoziti po puno većim cijenama, a i tu je upitno da li ima kriminala, da dobijemo našu električnu energiju koju onda ljudi ne moraju toliko plaćat i automatski imamo smanjenje inflacije odnosno smanjenje cijena energenata jer bi proizvodili našu energetiku, ali nismo ni u to uložili, ali smo uložili u vilu Franu Barbarića. Evo, to je direktno kroz proračun kroz proračun izašlo u HEP, Hrvatsku elektroprivredu, a preko .../Govornik se ne razumije./... evo, svi koji pratite si je Frane Barbarić koji ni manje ni više nego je bio postavljen odnosno jest od Andreja Plenkovića si je izgradio vilu i to kvas na autobusnoj stanici Andrej Plenković pozdravlja sa bis bald, auf Wiedersehen, tschuss, sa našim novcima, njegov miljenik, za, štićenik, još nismo shvatili čemu ga je toliko zadužio taj Frane Barbarić, to je svima enigma, si je izgradio svoju vilu s bazenom. Znači nije to ni vila, to je vila s bazenom sa našim novcima. Ilegalno. Evo, to je gospodarska politika ovih proračuna što mi ovdje tu raspravljamo. Druga stvar. Ako se već išlo u takve reforme, pitanje koje se postavlja, zašto ne idete stvarno u reformu javne uprave? Znači od 400 tisuća ljudi što radi, što za centralnu vladu, što za ministarstva, što za lokalnu samoupravu, što za državna poduzeća kao što je HEP, gdje 12 tisuća zaposlenih mora gledati kako njihov šef sebi gradi vilu našim novcima, tisuća je sigurno viška i sada ekonomija žudi za našim ljudima zaposlenima, koji bi mogli još i više platiti, kako ne idete u tu reformu? A onda kad bi napravili takav potez, onda i imate prostora za raditi mirovinsku i zdravstvenu reformu. Ali ne. Važnije je platiti Franu Barbarića, njegove cijele ekipe, važnije da se na natječajima sa brojilima pogoduje određenim igračima, važno je da se javni natječaj koji su puno jeftiniji, dakle da se odbiju i da se kupuje skuplje plin od PPD-a, itd. E to sve prolazi kroz ovaj proračun i dok vi svi gledate to vani, naših 400 tisuća ljudi je pozdravljeno bilo sa auf Wiedersehen, bis bald i tschuss od strane Andreja Plenkovića. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika IDS-a govorit će poštovani zastupnik Marin Lerotić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Neuspješna vlada drži lekcije uspješnim gradovima i općinama, tako bi se ukratko mogao nazvati ovaj rebalans povezan sa poreznom reformom i mislim da je zaista svima već dosta tog pojma porezna reforma jer dobro znamo da za sve što Vlada donosi iz sfere financija naziva poreznom reformom. Zašto sam rekao to da neuspješna vlada drži lekcije uspješnim gradovima i općinama? Zato što je vrlo interesantna teza da oni koji predstavljaju rebalans koji je u minusu 11 milijardi kuna odluče ukinuti prirez gradovima zato jer, eto, odgovorno raspolažu javnim financijama, pa su eto, gradovi i općine u suficitu, a to se nama baš i ne sviđa pa ćemo mi to ukinuti. Ono što svakako moramo naglasiti, to sam upravo i rekao, a to je da je dug države i nakon ovog rebalansa ogroman unatoč povećanim prihodima od poreza za milijardu eura, planirani dug države iznosi i dalje 1,5 milijardi eura odnosno preko 11 milijardi kuna. Ukratko, to je svaki novi dan, dug države je 30,8 milijuna kuna i tako svaki dan 365 dana u godini. I to su cifre koje si naprosto ne možemo ni pojmiti. Iako prihodi od poreza rastu za milijardu eura, odnosno 7,5 milijardi kuna, samo u rebalansu sa 13,2 na 14,2 milijardi eura. Bez obzira na to država i dalje nema u planu smanjivati poreze i rasteretiti građane, na, što godinama apeliramo da sa državni razine se krenu smanjivati porezi, rasterete poduzetnici, rasterete građani. Vjerujemo da bi taj smjer bio dobar, a ne stalno mazanje očiju nekakvim sitnim preinakama. Ono što smo jučer imali priliku čitati, država ima u planu ukidati prirez gradovima. Država je zapravo krenula dijeliti ono šta, na što nema pravo, a to su prihodi gradova i općina i naravno da čelnici tih istih gradova i općina negoduju jer nitko nema ništa protiv da se građanima pomogne, dapače, ali ne takvim instant rješenjima da se za budućnost ove zemlje nisu dobro. Osim toga i sindikati negoduju, upozoravaju na sve lošiji standard Hrvatica i Hrvata. Upozoravaju nas sa u sljedećim mjesecima situacija neće biti ništa bolja, a mnogi se, vjerujem, sad pitaju kud još teže kad je i ovo sada previše za mnoge naše građane i zapravo, situacija je neodrživa jer ljudi nakon što plate mjesečne obveze jedva da imaju za osnovne živote potrebe. Također, rastu izdvajanja za mirovine, iz proračuna ćemo prema ovom rebalansu za mirovine izdvojiti 4,3 milijarde eura, što svakako ide u prilog tome da imamo premali broj zaposlenih odnosno tek 1,2 zaposlena zaposlena na jednog umirovljenika, početkom 90-ih to je bilo 3:1 i to su rezultati ove Vlade, sve manji broj građana u Hrvatskoj, sve manji broj zaposlenih. A s obzirom na to da je životni standard naših građana sve lošiji i da žive sve gore, nije ni čudo da ljudi napuštaju svoju domovinu i odlaze u druge zemlje gdje znaju da će biti bolje plaćeni za svoj rad, gdje će imati i bolje mogućnosti napredovanja u poslu, bolji standard gdje će si moći priuštiti ono što ovdje smatraju luksuzom i što im je, s obzirom na primanja, naprosto nedostižno. Ne ulaže se dodatno u produktivnost rada, nemamo uopće ideju kako iskoristiti državna zemljišta, kako iskoristiti poljoprivredna zemljišta, nema plana kako potaknuti ulaganja u nove tehnologije, zelene industrije koje će povećati produktivnost, stvarati dodatnu vrijednost hrvatskom gospodarstvu. Bavimo se PR reformama umjesto onim pravim, strukturnim reformama koje će potaknuti one koji su napustili ovu zemlju da se vrate i da dostojanstveno žive u Hrvatskoj. Maloprije sam i u slobodnom govoru govorio o problemu u Ministarstvu sporta i turizma gdje su naprosto prijave na natječaj nestale u tzv. digitalizaciji u 2023. 2023. g. i da nitko ne zna gdje su i da su poduzetnici platili svoje konzultante, a da neće imati priliku uopće sudjelovati na natječaju ne znamo što se još konkretno treba dogoditi da ova Vlada nešto poduzme, a ne ove make up korekcije, nego konkretne suštinske reforme koje će zaista nešto poboljšati da bi građanima bilo bolje. Svaki put kad raspravljamo o proračunu i o rebalansu početna postavka je ista, a to je da je deficit veći od 10 milijardi kuna i ništa se ne čini da se to promijeni. I ponovno ću se dotaknuti prireza umjesto da država svoje financije pravilno korigira, ona kažnjava gradove i općine - i ponovit ću - zato jer imaju određeni suficit. Problemi mirovina koje sam već spomenuo, problemi u zdravstvu kojima ni novih milijardu kuna u proračunu neće pomoći i vrlo vjerojatno ćemo u novom rebalansu još još po koju milijardu kuna ubaciti u zdravstvo i to ne samo kada govorimo o poreznoj reformi da je naprosto maćehinski odnos države prema gradovima i općinama, nego neki put mi znamo da vi niste krivi za situaciju u zdravstvu, ali neki put imam osjećaj da između pojedinih ministarstava postoji maćehinski odnos. Štrajkaju liječnici, medicinske sestre, medicinski tehničari, suci, pravosudni policajci, učitelji su nezadovoljni. Nema gdje nema problema i bez obzira na sve to sve te probleme mi danas ovdje slušamo kao da sve „rože fjori“. kada govorimo o proračunu, ponavljam država je u minusu. Mirovine su male, plaće su male, troškovi građana sve veći. Mladi tek sa 33 godine odlaze od svojih roditelja. Ne mogu si priuštiti nekretninu za kupnju, a još malo neće moći ni za najam. Cijene nekretnina odletjele su u nebo. Cijene najma stana na obali su danas preko 600 eura i to 600 ako imate sreće da vas k tome ne izbace iz stana prije turističke sezone. Hrvatska je i dalje nakon Grčke najcentraliziranija zemlja Europske unije, a svi potezi Vlade idu u daljnju centralizaciju počevši od zdravstva, pa do jučer najavljene porezne reforme. I ovaj rebalans je zapravo poraz politike ove Vlade unatoč rastu prihoda od poreza na dobit i PDV-a za milijardu eura smanjenja duga gotovo i nema. Planirani dug države na kraju iznosit će preko 1,5 milijardi eura. Nismo porezno rasteretili ni građane, ni poduzetnike. Nismo proveli niti jednu ozbiljnu reformu. Naši umirovljenici ne žive bolje, a broj sugrađana koji odlaze pronaći sreću u drugim zemljama i dalje raste. To su vaše politike, to su vaši porezi. Hvala poštovani gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Da bismo mogli govoriti o glavnom financijskom dokumentu jedne države moramo naravno sagledati i proces njegovog donošenja, a to je uvijek onda tamo negdje pred kraj godine kada se ovdje u ovom Saboru potegne cjelodnevna, a ponekad i cjelonoćna rasprava, pa onda nakon toga se glasuje o amandmanima kojih najčešće s oporbene strane bude 200-tinjak, 300-tinjak, 400-tinjak i naravno svi od 1. do zadnjeg redom obijeni budu. Prvo naravno da postavimo pitanje koje se svatko razuman, svaka razumna osoba postaviti mora. Pa zar je stvarno moguće da su svih 400-tine tako ili ne dobri ili loši, ili jednostavno bedasti da ne bi mogao proći niti jedan. Naravno, odgovor se ne krije u količini inteligencije koja je upotrijebljena, nego u količini političke moći koja se koristi da bi se provele vlastite ideje što je politički gledano potpuno legitimno. No, donositi vrhunski odnosno najviši financijski dokument jedne države između ostalog je i ogromna odgovornost jer određuje način na koji će se državom upravljati budući da se upravljati ne može bez novca. E sada, način na koji određene vlade raspoređuju novac između ostalog definira i način na koji oni vladaju odnosno način na koji ih može struka ili politološka znanost i definirati, prepoznati i nadjenuti im Pa evo pođimo možda kroz neke od prijedloga koje smo podnijeli ovdje na državni proračun, tražiti kako bismo dali ime politici koja recimo na našu zamolbu da se policijskoj upravi odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova dodijeli dodatni novac za kupovinu policijske opreme. Jer ono što smo čuli u kontaktu sa strukovnim udrugama policajaca njihova je opremljenost osnovnom opremom u zabrinjavajućem stanju što naročito dolazi do izražaja u godišnjim dobima u kojima imamo temperaturne ekstreme dakle prvenstveno tijekom zime i evo skoro dolazećeg ljeta. Znamo i sami da nisu dovoljno i kvalitetno opremljeni, a o plaćama da i ne govorim. Vladajući su rekli ne, mi mislimo da je njima sve u redu. Zamolili smo da se dodatni novac dodijeli za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. Znamo i sami kako smo i gdje smješteni na ljestvici percepcije korupcije u odnosu na ostale europske, a o svjetskim zemljama da ne govorim. No, vladajući su ponovno rekli ne, mislimo da borbi protiv korupcije nisu potrebna dodatna financijska sredstva. Tražili smo naravno i povećanje plaća za djelatnike u poreznoj upravi za inspektore. Tražili smo i da se dodatna financijska sredstva odobre za obnovu konstruktivnih oštećenja nakon potresa, prvenstveno u zagorskoj odnosno Krapinsko-zagorskoj županiji budući da ona u većini dokumenata možda ponegdje onako hajmo reći normativno i jest spomenuta, ali financijski je apsolutno ostala na kraju. A nisam baš siguran da postoji velika razlika između čovjeka koji živi u kući, pa ako mu se sruši kuća u Krapinsko-zagorskoj županiji ili Zagorju onda kaže – ma dobro, nema veze. Svakom je svačija kuća na prvome mjestu. To smo zamolili, vladajući su opet rekli – mislimo da ne treba, budu se Zagorci već nekak snašli. Tražili smo povećani novac za provedbu mjera obiteljske i populacijske politike jer o demografskom slomu koji je pogodio Hrvatsku mislim da ne treba trošiti riječi. Kada imamo nevjerojatan jaz od 4 stotine tisuća ljudi koji su u proteklih 10 godina odnosno sudeći po popisu stanovništva napustili Hrvatsku i kada vidimo da tih 400.000 pojedinaca odjednom pretvorni budu u 500.000 članova biračkog popisa više, pa to je jaz kada bi se igrali namještene kabinetske matematike od 900.000 ljudi, 400 je otišlo van 500 ih je više ovdje. Dakle, Hrvati očigledno vrijede barem dva za jednoga. Tražili smo da se pomognu i knjižnice za slijepe u nadi da će se eto i njima omogućiti ravnopravan ili barem ravnopravniji život u Hrvatskoj ponovno smo rekli ne. No evo u ovom rebalansu jedne vrlo zanimljive činjenice, tražili smo u prosincu prošle godine da se i povećaju sredstva unutar Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva kao izvanredna pomoć proizvođačima zbog elementarnih nepogoda i nepovoljnih događaja prvenstveno misleći ovdje na obranu od tuče koja podsjećam je još uvijek regulirana važećim zakonom RH, a ne provod se. Ne samo da se ne provodi nego se lansirne rampe demontiraju, skidaju se meteorološki radari i naravno smanjuje se broj ljudi koji uopće mogu sudjelovati na terenu kao djelatnici protugradne obrane. I odjednom gledaj čuda listam ja ovaj rebalans proračuna pa se na stavci A654021 u ovom rebalansu sredstva odjednom rastu za čak 733.503 eura pa sada tisuće i 625 eura, a stavka naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade rastu za čak 529 tisuća No, ne na stavci obrana od tuče odnosno održavanje i unaprjeđenje sustava obrane od tuče nego naknade građanima i kućanstvima. Dakle, još jednom se novac politizira, još jednom će se prepustiti građani ove Hrvatske elementarnoj nepogodi, prvenstveno govorim o tuči zato što smo sukladno tom zakonu koji se ne provodi i podnijeli ovaj amandman opet će se čekati tuča i onda ćemo na terenu vidjeti vjerojatno premijera, ministricu ili nekoga ko će reći ništa se ne brinite, sredstva u proračunu su osigurana, mi ćemo ih podijeliti otprilike kako se sa nema spuštaju anđeli i donose diku nebesku veselom, radosnom puku. Ljudi to se tako ne radi, to se tako ne radi. Tražili smo i potpore županijskim upravama za ceste budući da su tzv. ŽUC-ovi u potpunosti ostali bez proračunskog financiranja, pa možemo pretpostaviti kako će i kolike će posljedice biti na stanje ŽUC-a bez proračunskih sredstava. Vladajući su rekli ne, mi mislimo da ne treba. Upozorili smo i danas sam ovdje u replici poštovanom gospodinu ministru pitao recite mi molim vas tražili smo da se premjeste sredstva sa sada već legendarne stavke koja govori o onim čuvenim poticajima za dobrovoljno, funkcionalno i stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave gdje iznos od 13 milijuna 272 tisuće i 181 eura dajte prebacite taj novac Ministarstvu uprave i pravosuđa upravljanje zatvorskim i probacijskim sustavom u stavku rashodi za zaposlene, povećajte plaće pravosudnim policajcima. Eto vladajući su rekli ne. Zato će sutra ispred Ministarstva pravosuđa u 15,30 biti organizirani prosvjed pa vas sve koji imate dobre volje dođite ili ih podržite kao što ću učiniti ja ili im dođite i objasnite zašto ste u prosincu prošle godine rekli ne, mi mislimo da vama ne treba više novaca, mi mislimo da vama ne treba ne specijalna, ne dodatna oprema, ponovit ću još jednom narodskim jezikom, ljudi hodaju goli i bosi, poderanih gaća s rupama na čarapama i u svojim cipelama privatnim ili tenisicama koje su kupili svojim novcem jer osnovna oprema im se ne kupuje. Pa evo ja ću sutra biti tamo možemo poslije popiti i kavu, dođite objasnite tim ljudima mi smo u prosincu zaključili da vama taj novac eto Da ne kažem samo naravno kolika je ogromna rupa u sustavu pravosudne policije gdje trenutno nedostaje više od 1600 djelatnika. O ostalim problemima neću jel se ne dotiču ove teme odnosno rebalansa proračuna. Tražili smo naravno i da se svim stanovnicima Krapinsko-zagorske županije omogući u potpunosti subvencioniran trošak vožnje po autocesti Zagreb-Macelj ili Macelj-Zagreb kakogod želite i to je isto tako odbijeno, premda je ta autocesta jedina prava poveznica Zagorja sa metropolom budući da su svi pokušaji da se sagradi kvalitetna i za ovo vrijeme odgovarajuća željeznička infrastruktura, fantastično propali. Imamo nekakvu prugu, ajmo reći tamo negdje do pred Zabok ili oko Zaboka tamo se ona negdje mota i mudli kak bi mi Zagorci rekli, ali dalje ništa. Oko Lepoglave ništa, prema Varaždinu još veća nula. Podsjetit ću i na priču odnosno na sam sadržaj naših amandmana odnosno ajmo to tako reći vjedro iz kojeg bi mi crpili novac i ovdje je poštovani g. ministar Primorac rekao, mi smo ga zamolili, 13 milijuna 272 tisuće 181 euro namijenjen za stvarno dobrovoljno ili funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave. Čuli smo danas ovdje rekao nam je g. ministar zaprimljena su 103 zahtjeva za funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave. Funkcionalno znači ne potpuno nego da dvije općine recimo imaju zajedničku komunalnog inspektora, da dvije općine imaju možda recimo zajedničku tvrtku koja koja prevozi djecu u školu, da eto ajmo reći neke funkcionalne,

rekao g. ministar, dakle nekih 14 tisuća eura po zahtjeva otprilike plus minus i naravno niti jedan jedini zahtjev za stvarno spajanje JLS, niti jedna jedina općina nije izrazila želju da se ugasi, što je naravno u postojećem sustavu lokalne uprave u Hrvatskoj potpuno razumljivo jel to nikome apsolutno nije u interesu. Eto, milijun i 400 za ovu godinu, tek je svibanj, ministar je najavio još jedan rebalans, za sada je na toj stavci u proračunu nešto malo manje od 12 milijuna eura, pa se nadamo da će možda u idućem rebalansu koji će vjerojatno uslijediti tamo negdje na jesen, možda se nađe pokoja kuna za sve ovo što sam nabrojao. Eto sad dakle kada smo zaključili i da se vratimo na početak da definicija onih koji raspoređuju novac ovisi o načinu na koji raspoređuju novac između ostalih da, ima još definicija politoloških, ali ova je jedna od najbitnijih. Dakle kako Vlada i kako nazvati Vladu koja je rekla stanovnicima potresom pogođenih područja ha mi mislimo da vama ne treba dodatan novac, kako nazvati Vladu koja je rekla policiji sami odite u dućan pa si kupite gaće, kako nazvati Vladu koja je rekla neka vam pada tuča mi ćemo doći podijeliti vam novac praveći se da smo sam sv. arhanđeo Mihael, kako ih uopće nazvati? Moram priznati da poprilično izlazi iz okvira postojeće politološke hajmo to tako reći struke, teško je to nazvati, ono čemu bismo najbliže mogli doći jest koncept g. prof. Brkića koji je rekao da je u tijeku refeudalizacija Hrvatske odnosno da se vlada na način izbjegavanja parlamentarne demokracije, zanemarivanja parlamentarne i demokratske procedure, da se ovdje trenutno u Hrvatskoj vlada onako kako je otprilike vladao jedan feudalac svojim feudom i mislim da ti politički analitičari ne bi bili daleko od istine. Oni koji se pak bave komparativnim političkim sustavima rekli bi da je u tijeku prezidencijalizacija Hrvatske, niti oni ne bi bili puno u krivu. Prezidencijalizacija je vrlo jednostavan sustav i samo ime ga poprilično dobro objašnjava, sve se centralizira, politička moć, moć odlučivanja, čak i pažnja medija na jednog i jedinog, na jednog velikog vođu. To se apsolutno ovdje događa i ne postoji niti jedan kritičar ili analitičar političkog sustava Hrvatske koji može osporiti ove tvrdnje, može ih osporavati, ali nisam siguran nakon bilo kakve adekvatne i konkretne rasprave da ne bi na koncu priznao da sam u pravu. Novac se raspoređuje političkom voljom, nesumnjivo da unutar proračuna za 2023.g. i projekcija za iduće 2.g. postoje i dobre stvari, nemojte misliti da sam ovdje rekao da ništa ne valja, dapače ima i dobrih stvari bez daljnjega, ali ove koje su upitne i još deseci, a vjerojatno i stotine njih budući da svaka politička opcija u ovoj zemlji ima neke svoje poglede na raspodjelu sredstava, mislim da se ovdje ne vlada dobro, da se ovdje vlada neodgovorno, da će proračuni biti neodrživi, a i za kraj čuli smo da je i onaj fantastični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 Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane suradnice ministra financija, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog rebalansa koji je ministar prezentirao pokazuje koliko sve zamjerke kao opozicija ima sve zamjerke koje ima javnost, pa i mi zastupnici koji podržavamo Vladu koji imamo neka svoja očekivanja od Vlade i rezultata koja postiže zapravo je postignuto. Ovo je naš prvi rebalans u eurozoni i unatoč svim preporukama i izazovima prebrodili smo brojne krize i to uspješno, prvenstveno mislim na financijski izazovnu pandemiju covida-19. Ovo nam je prvi rebalans zadnjih par godina zapravo a da se ne vidi utjecaj covid krize, da najveći dio rebalansa i naše rasprave o rebalansu se ne vode o dugovima zdravstva prema veledrogerijama. Ipak Vlada je išla u rebalans kao posljedica učinaka rata u Ukrajini i energetske krize odnosno 4. paketa mjera pomoći stanovništvu. Da podsjetim samo, najveći dio paketa mjera pomoći se odnosi na, odnosio na ublažavanje rasta cijena energije za što je bila Vlada osigurala milijardu i 180 milijuna eura, za zaštitu od inflacije je bilo predviđeno 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje još 347 milijuna eura. Vlada je išla posebnom uredbom da ograniči cijene električne energije za kućanstva, za javni i neprofitni sektor, te za poduzetnike kako bi do kraja 9. mjeseca ove godine ta cijena ostala na istoj razini kao i u prethodnom periodu. Inflacija je nažalost još uvijek visoka kada je uspoređujemo ovih zadnjih godinu dana u usporedbi sa prethodnih 10.g. 10.g. i to je ono što plaši još uvijek građane, ali i gospodarstvo jer se ne nazire kraj inflaciji odnosno padu na onim razinama na kojima je bila prije nekoliko godina. Stoga nam i dalje treba krizni menadžment, trebaju nam paketi pomoći i to direktna davanja putem dodataka najsiromašnijima, treba nam i 5. paket pomoći. Ono što bih htio istaknuti, a tiče se proračuna za ovu godinu iako to nije dirano rebalansom, da je ovo prvi proračun koji je osigurao sredstva za jedan obrok dnevno u osnovnoj školi za preko 300 tisuća djece, sva djeca će dobiti obrok i među njima neće bit razlike. Smatram da je to psihološki jako važno za njihov razvoj jer nažalost nisu sva djeca imala mogućnost da imaju svoj obrok u školi. Kad je već energija, odnosno energetska kriza uzrok paketa mjera pomoći, pa time i ovog rebalansa red je da spomenemo i da su mjere Vlade utjecale na poslovni rezultat HEP-a, pa se dogodilo i to da su neke kreditne agencije smanjile, odnosno snizile kreditni rejting HEP-u. Zbog ograničavanja cijene električne energije HEP je time izgubio nekih 900 milijuna eura. Možda će netko prigovoriti i reći da HEP nije socijalna ustanova već trgovačko društvo, ali ti potezi Vlade su bili opravdani kao predstavnika vlasnika, odnosno upravljača ovog društva u vlasništvu države. Zamislimo samo kakvi bi bili prigovori da država nije ograničila cijene, odnosno da je HEP ostvarivao primjerice extra profite kakvi bi bili prigovori da HEP i posredno time država ostvaruju profit na grbači građana. Ono što nam nedostaje, ono što nema u ovom rebalansu je to da idemo jače prema smanjenju svoje energetske ovisnosti o uvozu, da ubrzamo naša ulaganja u obnovljive izvore energije osobito energiju sunca i vjetra gdje imamo jako veliki potencijal, da propisima i poticajima omogućimo građanima pristup jeftinim izvorima energije. Imamo dobre primjere i prakse u svijetu, a mi te izvore imamo. Samo kad pogledamo neke stavke baš u ovom rebalansu vidjet ćemo koliko su one u disbalansu. Primjerice za ispunjavanje obveza iz arbitraže sa u predmetu spora sa MOL-om RH je dužna isplatiti odštetu MOL-u u vrijednosti od preko 229 milijuna eura. Par stavaka dalje Fond za zaštitu okoliša je raspisao vrijedan poziv vrijedan, dakle oko 60 milijuna eura koji se odnosi na prerađivačku industriju, a 50 milijuna eura tu se odnosi na foto napone, dakle na solarnu energiju, nekih pet milijuna eura na biomasu i bioplinska postrojenja. I predviđeno je još dodatnih 20 milijuna eura u nekoj drugoj tranši. Dakle, ovdje moramo platiti preko 229 milijuna eura MOL-u štetu, a ovdje ulažemo u obnovljive izvore energije nekih 80-tak milijuna eura. Ne kažem da ne trebamo platiti arbitražu, moramo poštivati tu odluku, moramo platiti onoliko koliko smo dužni ali hajmo povećavati ulaganja koja će nam osigurati što jeftiniju energiju u budućnosti i to zelenu energiju. Hrvatska ima ogroman resurs i potencijal obnovljivih izvora energije. Imamo na desetke područja primjerice koja imaju zadovoljavajući vjetro potencijal za izgradnju elektrana. Onaj tko ide u posao i projekt izgradnje vjetro elektrane može zapravo računati da će dugo razvijati taj projekt, ali nakon što otplati investiciju gradnje oni postaju najjeftiniji izvor energije. Nema troškova goriva, nema troškova održavanja odnosno oni su iznimno maleni, utjecaj na okoliš je zanemariv u usporedbi sa fosilnim gorivima i ono što oni moraju plaćati je naknada koja se kolokvijalno naziva ekorento. Ali i tu oko te korente ima problema i mislim da je ona niska. Primjerice vjetro park Krš-Pađene u trenutku gradnje to je bio najveći i najskuplji projekt obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj koji je trebao donijeti golemu financijsku korist jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalazi, a to su grad Knin općine Ervenik. I grad Knin i općine Ervenik do dana današnjeg nisu dobili jednu lipu, ni jedan cent te ekorente. Uzimajući u obzir da kad se odlučivalo, odnosno razgovaralo o visini te naknade, odnosno eko rente govorilo se da će biti nekih do tri posto razno razni iznosi. Na kraju je to spalo na jednu lipu po kilovatu. Mislim da poučeni ovim negativnim primjerom neplaćanja i činjenicom da vjetro parkovi ostvaruju jako velike prihohde i preko sto milijuna kuna, odnosno 15 milijuna eura godišnje da treba razmotriti povećanje te ekorente, da je jedna lipa premalo. Ono što bih htio reći još da nas u ovoj godini, a ona je tek zapravo početak sedmogodišnjeg financijskog razdoblja očekuje iskorištavanje nešto manje od 7 milijardi eura iz nove financijske omotnice operativnih programa i integriranog teritorijalnog programa. Ali dug je put, a mi u tih 7 godina sve te novce iskoristimo dobro i ravnomjerno na najbolji mogući način. Spomenuo bih jednu analizu koju je radilo Srpsko narodno vijeće za proteklu financijsku omotnicu i proteklo financijsko razdoblje to sam u jednoj raspravi i istaknuo. Analiza je rađena na razini 47 jedinica lokalne samouprave koje su prema popisu stanovništva iz 2011. imale udio stanovništva srpske nacionalnosti preko 15%, dakle u 16 tih jedinica od 47 koje su bile predmet analize niti jedan pravni ili fizički subjekt nije dobio sredstva iz operativnog programa konkurentnost i kohezija. Znači rezultati analize su pokazali jasno da apsorpcijski kapaciteti ciljanih jedinica lokalne samouprave, a to su redom one koje su najmanje razvijene na razini RH su izrazito niski i za dogledno vrijeme da ti kapaciteti se neće značajno povećavati povećavati bez ciljane vanjske intervencije. I to je ono što u idućem razdoblju moramo promijeniti i popraviti. Moramo osigurati sredstva za financiranje projektne dokumentacije, ali ne samo za europske projekte, nego i za nacionalne projekte, odnosno za projekte financirane iz državnog proračuna. Na kraju htio bih istaknuti da je klub SDSS-a višekratno govorio o problemu fiskalnog izravnanja, da je novi popis stanovništva pokazao veliki pad u broju stanovnika na na razini Hrvatske to je preko 9%, a u najsiromašnijim dijelovima RH je on puno drastičniji i do 50% u nekim općinama poput Dvoru, Općini Dvor i to je srezalo prihode lokalnih jedinica na tim područjima koji dobivaju tu potporu od fiskalnog izravnanja. Dobro je da ovim rebalansom su uvaženi apeli da se nešto učini, da se nešto napravi pa imamo kompenzacijsku mjeru odnosno pomoć jedinicama lokalne samouprave koje su zbog pada broja stanovnika prema ovom novom popisu iz 2021., dakle one koje su ostvarile manji iznos sredstava fiskalnog izravnanja za ovu godinu više od 25% da se njima pomogne. To je dobro i to pohvaljujem, ali mislim da je trebalo ići još hrabrije ako želimo ulagati infrastrukturu na onim područjima koja su najviše pogođena te populacije jer to je prava demografska mjera. Ako nećemo ulagati u ta područja, ako nećemo ulagati u radna mjesta na tim područjima, ako nećemo ulagati u infrastrukturu na tim područjima onda će se iz tih krajeva iseliti i ono malo stanovništva koje tamo živi, a vjerujem da nam to nije cilj. Hvala. U ime Kluba zastupnika Možemo govorit će poštovani zastupnici Bakić i poštovana zastupnica Benčić. Najprije poštovani zastupnik Bakić, izvolite.

gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva, evo dakle najkraće prihodi se dakle dižu na 26,6 milijardi eura, rashodi za nešto manje na 28,1 milijardu euru. Manjak je sveden sa 1,8 na 1,5 milijardi eura ili 2% BDP-a. Prihodi su u odnosu na originalni plan uvećani za 1,7 milijardi eura pretežno uvećanjem prihoda od poreza na dobit, očekivanih prihoda od PDV-a i očekivanih uvećanih doprinosa. Pritom porez na dobit raste za 430 milijuna eura, a PDV za 540. Tako sada planirani prihod od poreza na dobit iznosi 2 milijarde eura, a prihod od PDV-a 9,65. Sveukupno gledano projicirani prihod od poreza na dobit i PDV-a veći u odnosu na '22. godinu za 1,5 milijardu eura ili 15%. je vjerojatno najindikativniji podatak i u stvarnosti sve što je u ovom rebalansu predloženo implicirano je time. Od svih partikularnih tema ja bih se ovom prilikom osvrnuo na proračun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. U originalnom planu imali smo na toj poziciji 6,8 milijardi eura od čega 4 milijarde od prikupljenih doprinosa, a čak 2,8 milijardi izravno iz proračuna. Sad ukupni iznos raste na 7,2 milijarde, a raste i transfer iz proračuna i sad iznosi 2,9 milijardi. Dakle, udio proračunskih sredstava u proračunu HZMO-a sad je nešto iznad 40% i godinama je već tako. 40 ili 41, nedavno je bilo 43, taj podatak donekle varira u vremenu jer zapravo ovisi o polugodišnjem ritmu usklađivanja mirovina. 40 ili 40 i više posto u sustavu koji bi po svom dizajnu međugeneracijske solidarnosti trebao biti samoodrživ, samoodrživ do na tranzicijski trošak tj. do na onaj dio doprinosa koji je sada usmjeren u drugi mirovinski stup i do na eventualno mirovine određene i obračunate po posebnim propisima. E sad, naravno nije to od jučer, a nije ni moguće drugačije jer omjer osiguranika i umirovljenika je 1,3:1 kakav je danas, a čak i uz taj golemi transfer iz proračuna znamo koliko su mirovine niske, a koliko zapravo su niske. Naravno iz perspektive svakog pojedinog umirovljenika svakako da jesu, no preniske su i po sasvim neutralnom objektivnom pokazatelju, a taj pokazatelj je omjer prosječne mirovine onih umirovljenika koji su ostvarili punu starosnu mirovinu i prosječne plaće. A prema tom pokazatelju može se argumentirati da bi i mimo redovitih zakonom predviđenih usklađivanja sve mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju trebalo podići za 8 možda i 9%. Tih umirovljenika koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, dakle bez posebnih propisa njih gotovo 950 tisuća ima prosječnu mirovinu u iznosu od 461 euro. Kad bismo sve te mirovine povećali samo za 1% trošak bi bio nešto više od 50 milijuna eura. Dakle, za neko opće povišenje svih tih mirovina i to povišenje koje bismo mogli smatrati koliko toliko zadovoljavajućim trebalo bi u proračunu naći možda 400, možda 500 milijuna eura i to ne jednokratno nego svake godine. To naravno nije lako ni ovoj Vladi, to naravno neće biti lako ni slijedećoj ni svakoj slijedećoj. Ali idemo to sad staviti u kontekst nedavnih dviju intervencija u sustav, prethodna dva mirovinska zakona koja smo usvojili u zadnjih 12 mjeseci. Onaj o obiteljskim mirovinama i o mirovinama po posebnim propisima. Ta dva zakona iziskuju, tako je rečeno u obrazloženju, iziskuju iz proračuna samo u 2024. 310 milijuna eura. Dodatno najavljeni paket poreznih promjena traži dodatnih 330 milijuna eura iz proračuna u 2024. Samo dakle po te tri osnove, po te tri recentne odnosno dvije recentne i jedne koja nam vrlo ubrzo slijedi samo dakle po osnovi te tri promjene iz proračuna treba za potrebu mirovinskog sustava dodatnih 640 milijuna. Tako će udio proračunskih sredstava u proračunu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, evo ministar je sam to danas rekao u uvodnom izlaganju, iduće godine iznositi 43, a možda i 45% sada ovisi o metodologiji kako se gledaju rashodi Zavoda. No, kako god gledali propuštena je, očito je propuštena šansa da se u sustav intervenira … /ne i da se popravi materijalni položaj svih umirovljenika. S druge strane, kompletan sustav mirovinskog osiguranja u prvom stupnju, dakle sustav međugeneracijske solidarnosti sve manje se drži načela uzajamnosti. To će reći sve je manja korelacija mirovina i uplaćenih doprinosa. Sve veća je ovisnost o državnom proračunu, a onda u konačnici principijelno mogu reći i sve veća neizvjesnost oko stvarne razine budućih mirovina. Ne doduše sutra da se ne bismo krivo razumjeli, nego načelno ali načelno i u vrlo bliskoj budućnosti. Ukratko da zaključim. Sve ono što činimo sa sustavom, što smo učinili u zadnjih 12 mjeseci i što ćemo osobito to što ćemo po najavama učiniti ovim najavljenim poreznim paketom, sve to što činimo a to su dakle točkaste izmjene i povećanje ovisnosti o centralnom proračunu točno je suprotno od onoga što sustavu treba, a to je povećanje njegove otpornosti, osnaživanje načela uzajamnosti i povećanja svih … /ne

Zahvaljujem se. Ja ću se koncentrirati u prvom dijelu na izmjene i dopune Državnog proračuna na razdjelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Malo ću skrenuti pažnju i na Fond za energetsku učinkovitost, onda ću i na kraju zapravo se osvrnuti na makroekonomske pokazatelje, njihov odnos prema predviđenoj tzv. poreznoj reformi mada radi se o točkastim izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Dakle, kod razdjela Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja došlo je do povećanja u rebalansu proračuna od pola milijarde eura, pri čemu zapravo najveći dio toga, gotovo sve recimo da gotovo sve osim 26 milijuna se odnosi na podmirenje naknada za energente 254,9 milijuna milijuna eura te 229,3 milijuna eura naknade štete zbog spora arbitražnog spora INA – Da je do troška zbog arbitražnog postupka INA Mol došlo i da se premijer pohvalio kako ćemo zapravo malo platiti u odnosu na ono koliko smo mogli, to znamo već neko vrijeme. Međutim, ovdje želim naglasiti jednu stvar. Tu se sada više ništa ne može napraviti. Ta šteta se mora platiti jer smo spor izgubili, to je jednostavno tako. Ali ono što je zaista neshvatljivo jest da smo mi ovaj spor izgubili na temelju pozivanja MOL-a i pokretanja postupka između ostalog na temelju Energetske povelje. Mi smo kao zemlja članove Energetske povelje odnosno Energy charter. Ovdje od kada smo ušli u Sabor gotovo od prvog dana jedna od tema kojima se bavimo jest zahtjev da Hrvatska izađe iz Energy chartera. Taj zahtjev smo nekoliko puta ponovili upravo i u kontekstu tužbi koje je MOL na temelju Energy chartera imao protiv nas. Svaki naš zahtjev, prijedlog zaključka koji smo imali, svaki naš prijedlog amandmana na proračun koji je implicirao da izađemo iz Energy chartera svaki puta je bio odbijen od vladajuće većine. U međuvremenu su i druge zemlje članice Europske unije pokrenule pitanje izlaska iz Energy chartera. Na kraju se pokrenulo i pitanje izlaska cijele Europske unije iz Energy chartera. O tome se glasalo u Europskom parlamentu. Znate kako su glasali zastupnici HDZ-a? Glasali su protiv. Glasali su protiv toga da se na razini Europske unije riješi pitanje zarobljenosti svih zemalja članica u Energy charteru. To je bilo izravno protiv našeg nacionalnog, državnog interesa da se ne izlažemo ovakvoj vrsti tužbi, a na temelju regula energetske povelje koje govore o zaštiti investitora. I sada ću vam reći jer sam jučer i na Odboru rekla o kakvoj zaštiti investitora se radi. Radi se o takvoj zaštiti investitora da svaki strani investitor dakle i tvrtka koja posluje u Hrvatskoj u području energetike može zbog regulacije koju je država poduzela u javnom interesu, zbog dakle donošenja zakona, propisa ili promjene politike tužiti Republiku Hrvatsku ako joj je time nanesena čak i potencijalna financijska šteta. Konkretno, ovdje su nas tužili zato što nismo liberalizirali plinsko tržište kada su oni mislili da bi mi to trebali. U zaštitu javnog interesa tada mi to nismo napravili. Bila je i kriza ako se sjećate 2012. godine. Na temelju toga smo tuženi i na temelju toga plaćamo ovih 229,3 milijuna eura. Sada zamislite kada nas krenu tužiti zbog odluka da provodimo, radikalno da provodimo zelenu transformaciju i da implementiramo zeleni plan i to ne bi bilo prvi puta i to je i EU shvatila da zbog provedbe zelenog plana se zemlje članice izlažu potencijalnim tužbama na temelju energy chartera. Ali HDZ je bio protiv, protiv toga da i Hrvatska i EU izađu iz Energetske povelje. Velike tužbe tek nas čekaju, a čekat će nas samo zbog toga ako ćemo zaista štititi javni interes, ako ćemo zaista štititi okoliš, ako ćemo zaista provoditi zelenu transformaciju to više tužbi po energy charteru ćemo imati. to je sukus toga. Htjela sam također reći da mi još uvijek ne znamo mada ovdje rezerviramo sredstva za naknade za energente, najveći dio odnosi se na punjenje Okolija, da još uvijek ne znamo po kojoj cijeni će se nabavljati plin. Mi znamo da je u međuvremenu cijena plina pala. Također ne znamo tko ga je nabavljao prošle godine za HEP i tko će ga nabavljati ove a to su sigurno informacije koje bismo trebali dobiti. Osim toga u Fondu za energetsku učinkovitost dobra stvar je da se i povećava dio koji je namijenjen energetskoj učinkovitosti zgrada. Evo mogu informirati ovdje da smo jučer na odboru dobili informaciju za koju su me mnoge jedinice lokalne samouprave pitale iz cijele Hrvatske, a to je da će natječaji za energetsku obnovu zgrada, dakle biti u drugom dijelu ove godine, dakle ne u prvom kako se prvotno mislilo. Sada ću se još malo osvrnuti na neke makroekonomske pokazatelje i relaciju prema poreznoj reformi. Dakle, ovdje se kaže izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2023. godinu ukupni prihodi države povećavaju se za 1,7 milijardi eura pri čemu to povećanje se temelji prvenstveno na povećanju prihoda od poreza na dobit, PDV-a i doprinosa, a od tih poreznih prihoda najviše rastu oni temeljeni na porezu na dodanu vrijednost. Dakle, kao što vidimo prihodi nisu rasli samo jedinicama lokalne samouprave, daleko više su rasli i državi. Međutim, odluka Vlade je da se idu rezati izvorni prihodi jedinica lokalne samouprave a ne primjerice recimo smanjiti PDV koji je izdašni prihod državnog proračuna. I o.k. kad ste već tako odlučili ja sam danas pitala ministra Primorca da li je napravio analizu učinaka rezanja izvornih prihoda gradova i općina na njihovu sposobnost apsorpcijski kapacitet za EU fondove. Jer naime da bi iskoristili NPO gradovi i općina, posebno oni najrazvijeniji gradovi i općine imaju visoku stopu sufinanciranja tih projekata. Recite mi odakle će oni osigurati milijarde, doslovno milijarde potrebne za sufinanciranje ako želimo zaista maksimalno iskoristiti NPO i ako želimo iskoristiti novu financijsku perspektivu. Hvala. Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Dakle, predlagatelj nam je iznio kako se u 2023. godini očekuje realni rast ekonomske aktivnosti od 2,2% pri čemu sve sastavnice BDP-a imaju blago uvećane doprinose rastu pogotovo izvoz roba i usluga, dakle rast BDP-a prema procjenama bit će gotovo u potpunosti potpunosti određen kretanjem domaće potražnje, jer će neto izvoz davati neznatan negativan doprinos. Tijekom prošle godine zabilježeno je snažno ubrzanje inflacije posebice uslijed povećanja cijena energenata. Nadalje otvaranja gospodarstva nakon pandemije corona virusa i oporavak globalne potrošnje, odnosno potražnje doveli su do poremećaja u opskrbnim lancima, te utjecali na rastuće troškove transporta. Ovakva kretanja dodatno su intenzivirana ratom u Ukrajini koji je doprinio i povećanoj cijeni poljoprivrednih proizvoda, Također nakon što je ruska invazija blokirala neke crnomorske luke velike količine ukrajinskog žita jeftinijeg od onog koje je proizvedeno u EU pa i u Hrvatskoj završile su u centralno-europskim državama zbog logističkih uskih grla opskrbe, dakle dakle i kod nas. Naši ratari zbog novonastale situacije u okruženju i poremećaja na tržištu trpe nesagledive posljedice, dakle u poslovanju jer ni ne mogu zapravo više svoje proizvode plasirati kao do sada. To se odnosi i na pšenicu i na kukuruz, na soju i ostale proizvode čije su cijene doživjele katastrofalan pad u odnosu na prošlu godinu. Na ovaj način nepošteno je dovedena u pitanje hrvatska proizvodnja i nadolazeća žetva čiji su ulazni proizvodni inputi najveći u povijesti. Hrvatski ratari se s pravom pitaju kome i po kojoj cijeni će prodati svoju pšenicu kada na zalihama u silosima još uvijek stoji više od 400 000 tona prošlogodišnjeg uroda kojeg trenutno nitko ne kupuje. U ovom trenutku svi veći hrvatski mlinovi postali su velika pakirnice tuđeg brašna, nekontroliranog podrijetla i kvalitete. Jednako tako niti naša Petrokemija nema vlastitu proizvodnju nego samo pakira tuđa gnojiva i seljacima ga skupo prodaje pod svojom markom. Dakle, hrvatsko selo još uvijek čeka politike koje bi ga zaštitile od interesa velikih grupacija, globalnih poremećaja, manipulacija na lokalnoj razini, ali i pomogle u premošćivanju svih svakodnevnih problema sa kojima se suočavaju. Za sada je hrvatsko selo izgleda još uvijek na čekanju. Sve navedeno odrazilo se i u gospodarstvu Republike Hrvatske koje je zabilježilo prosječnu stopu rasta indeksa potrošačkih cijena od 10,8% u prošloj godini. U 2023. se očekuje usporavanje ovog pokazatelja na 6,6% temeljem izraženog smanjenja cijene energenata i drugih primarnih primarnih sirovina u svijetu kao i iščezavanje baznih učinaka iz 2022. Dakle, gospodarski rast u ovoj godini bit će i dalje praćen kako vladajući tvrde povećanjem broja zaposlenih, te smanjenjem anketne nezaposlenosti, a ja bih dodala i daljnjim iseljavanjem posebice iz ruralnih prostora i dolaskom radnika iz istočnih zemalja. No što na sve ovo kažu projekcije MMF-a? Dakle, one su nešto drugačije. Dakle, Međunarodni monetarni fond prepolovio je prognozu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini u okruženju, posustajanja aktivnosti u eurozoni pod pritiskom inflacije strožih monetarnih politika i previranje u financijskom sektoru. Tako MMF tvrdi da će hrvatsko gospodarstvo porasti ove godine tek za 1,7% i to je MMF objavio u svom redovnom travanjskom izvještaju i to za svjetsko gospodarstvo snizivši pri tome procjenu iz redovnog jesenjeg izvješća za 1,8%-tnih bodova. Prošle godine hrvatsko gospodarstvo poraslo je 6,3%. Dakle za 0,4%-tna boda snažnije no što je MMF bio procijenio u jesen 2022. godine. Prvu godinu članstva Hrvatske u eurozoni obilježit će po MMF-u posustajanja aktivnosti u razvijenim gospodarstvima pod pritiskom tvrdokorne visoke inflacije, strožih monetarnih politika i previranja u financijskom sektoru. Dakle, središnje banke postrožile su monetarnu politiku kako bi obuzdale inflaciju ali zabrinjavaju sve one nus pojave koje su se u financijskom sektoru pojavile još prošle godine. Gospodarstvo euro zone trebalo bi ove godine porasti za 0,8% što je za 0,2%-tna boda više no što su prognozirali u siječnju. Dakle, u 2024. aktivnosti bi trebale blago ubrzati dakle na 1,4% što je pak za 0,2%-tna boda slabije no što su prognozirali početkom godine. Inflacija bi u Hrvatskoj dakle u ovoj godini trebala usporiti na 7,4. Dakle, sa 10,7% koliko je bila u 2020., prošle jeseni prognozirali su da će u 2022. iznositi 9,8 i kliznuti na 5,5% u 2023. U 2024. rast cijena trebao bi po njihovoj procjeni usporiti na 3,6%. A što HNB-e kaže? I njihovi su pokazatelji nešto drugačiji od onih koje smo čuli. Dakle, po njima projekcija rasta i ekonomske aktivnosti nije se znatno promijenila u odnosu na posljednju službenu projekciju, ali su se izmijenila očekivana kretanja glavnih sastavnica BDP-a osobito u 2023. godini. Tako se u 2023. i nadalje projicira znatno usporavanje rasta dakle na 1,5% pri čemu se očekuju povoljnija kretanja investicija i izvoz robe i usluga u odnosu na projekciju iz prosinca. Dakle je rast osobne potrošnje revidiran na niskih 0,5% s obzirom na snažan pad zabilježen krajem 2022. te izglede da potrošnja i u prvom dijelu 2023. ostane prigušena. Tako stoji dakle u proljetnim makroekonomskim projekcijama HNB-a za Hrvatsku. Pod pretpostavkom postupnog iščezavanja cjenovnih šokova i jačanja vanjske potražnje razvoj u 2024. bi mogao ojačati na 2,8% i zadržati se blizu te razine u sljedećoj godini pri čemu bi promatraju li se pojedine sastavnice rast mogao biti relativno ujednačen. Unatoč padu globalnih cijena energenata i sirovina rizici za gospodarski rast i nadalje su naglašeni s obzirom na izvjesnost glede razvoja geopolitičkih nestabilnosti te rizike da inflacija bude viša i tvrdokornija od očekivanja što bi moglo potaknuti daljnji rast kamatnih stopa i imati negativan utjecaj na kretanje raspoloživog dohotka i samu potrošnju. Također su dakle i rizici vezani uz inflaciju i dalje naglašeni. Nakon ubrzanja na 10,7% u 2022. inflacija bi mogla u 2023. iznositi 7% što je za 0,5%-tnih bodova niže od vrijednosti iz prethodne projekcije. Godišnji rast cijena hrane i temeljne inflacije u studenom i prosincu 2022. te u siječnju 2023. premašio je očekivanja iz prošle projekcije pa se u tekućoj projekciji ove godine očekuje viša temeljna inflacija. Dakle, 7,7% naspram 6,7% iz prethodne projekcije i snažniji rast cijena upravo hrane dakle, govorimo o 9,7% naprama 7,7% koliko je bilo u prethodnoj projekciji procijenjeno. Rizici vezani uz projekciju inflacije i nadalje su naglašeni, ali sve manje pretežu rizici povišene inflacije, njihov odnos postaje sve uravnoteženiji. S jedne strane inflacija bi mogla biti viša u slučaju više cijene energije na svjetskom tržištu primjerice zbog izraženog utjecaja otvaranja Kine. To bi se na potrošačke cijene moglo preliti izravno primjerice kod povećanja cijena naftnih derivata ili veće od ocijenjenog povećanja cijene energije koje se administrativno utvrđuju i neizravno zbog prelijevanja cijena energenata na cijene ostalih dobara i usluga. Dakle, s druge strane bržem i intenzivnijem slabljenju inflacijskih pritisaka mogle bi pridonijeti niže cijene energenata i ostalih sirovina na svjetskom tržištu. Izraženije usporavanje gospodarskog rasta od trenutnih očekivanja ili ulazak u recesiju te jači učinci dosadašnjeg pooštravanja monetarne politike od očekivanih kao i niža od očekivane inflacije u glavnim vanjskotrgovinskim partnerima. HNB-e isto tako upozorava kako bi u drugom smjeru mogli i trebali djelovati sam rast kamatnih troškova na inozemni dug domaćih sektora, ali i daljnje pogoršanje manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, kao i veća dobit banaka i poduzeća u stranom vlasništvu. Nepovoljno i neizvjesno vanjsko okruženje te usporavanje domaće potrošnje osjeti se na podacima industrijske proizvodnje dakle u prvoj polovici 2023.. Očekuje se sve snažnije prelijevanje negativnih utjecaja iz vanjskog okruženja na kretanja u industriji koja će ostati pod snažnim pritiskom zbog usporavanja rasta još uvijek visoke inflacije i svih nabrojenih neizvjesnosti. Stoga bi na razini cijele 2023. stopa rasta obujma industrijske proizvodnje mogla biti i niža od onih projiciranih 1,6%. A ovdje želim ponoviti koliki su zapravo prihodi države od poreza. Prihodi od poreza su novim planom za 2023. planirani u iznosu od 14,3 milijarde eura što je za 999 milijuna eura više u odnosu na prvotni plan proračuna. Pritom najveće pozitivne promjene bilježe prihodi od poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost. Dakle, prihodi od poreza na dobit prema novom planu za 2023. iznose 2 milijarde eura i veći je za 428,7 milijuna eura od prvotnog planiranog. Dakle, novi plan prihoda od poreza na dodanu vrijednost iznosi 9,6 milijardi eura i veći je u odnosu na planirani za 537,1 milijun eura. Dakle, projekcije prihoda od PDV-a temelje se na očekivanom kretanju osobne i turističke potrošnje, intermedijalne potrošnje, investicija te socijalnih transfera u naravi. Također u projekcije prihoda od PDV-a uključeni su i očekivani učinci provedenih poreznih izmjena u 2022. i 23. godini. Prihodi od posebnih poreza i trošarina prema ovim izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske bilježe povećanje od 5,9 milijuna eura u odnosu na prvotni plan te iznose 2,2 2,2 milijarde eura. Izmjene originalne projekcije ovih prihoda rezultat su očekivanog kretanja potrošnje pojedinih trošarinskih proizvoda uzimajući u obzir i očekivane učinke izmjena propisa u trošarinskom sustavu. Svakako zanimljive brojke, no ja bih ovdje dodala da ovi iznosi, posebice iznosi povećanja prikupljena kroz PDV-e se mahom odnose na proizvode koji su neizostavni dio prehrane svakog građanina. Dakle, visoke stope PDV-a na hranu nepovoljno utječu na poslovanje brojnih proizvođača, posebno onih mliječne i mesne industrije te znatno ugrožavaju i njihovu konkurentnost na domaćem ali i stranom tržištu. Dakle, u ožujku 2022. usvojene su izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje su stupile na snagu 1. travnja 2022. godine. Ova odluka obuhvatila je sniženje PDV-a na maslac sa 25 na 5%, svježe meso i ribu sa 13 na 5% što utječe na konkurentnost proizvoda na polici. PDV-e na mlijeko je ostao isti. No podsjećam da je 2013. godine povećan sa 0 na 5%. Na žalost ova odluka isključila je proizvode poput fermentiranih mliječnih proizvoda, sirnih namaza, mesnih prerađevina, salama i pršuta koji se i dalje oporezuju s punih 25% PDV-a. Jedan od problema pronalazim i u činjenici da se zamrznuto meso i riba oporezuju također po punoj stopi dakle od 25% što znatno znatno onda smanjuje prihode našim proizvođačima koji u određenom periodu godine ne uspijevaju ostvariti prodaju svježeg mesa i ribe. Zanemarivanjem ovih kategorija Vlada je ugrozila poslovanje svih proizvođača mliječnih i mesnih industrija, a najviše onih malih koji čine važan dio visoko kvalitetne hrvatske gastronomske ponude, koji upravo proizvode tvrde sireve, fermentirane proizvode, pršute, kobasice i sl. Ovim potezom dakle stvoren je potpun disbalans u konkurentnosti domaćih i uvoznih proizvoda jer Hrvatska nije usklađena sa praksama drugih europskih zemalja gdje se PDV-e na hranu kreće od 0 do najviše 10%. Na žalost to nas dovodi do činjenica da u Hrvatskoj zapravo cvjeta onda prodaja uvoznih mesnih i mliječnih prerađevina, dok se recimo istovremeno u Poljskoj domaća proizvodnja štiti uz stopu PDV-a na hranu od 0%. Zaključujem da ulazak Hrvatske u schengen zonu predstavlja pravo vrijeme za smanjenje PDV-a na mliječne i mesne proizvode te bi upravo takav potez Vlade doprinio oporavku hrvatske ekonomiju koja još uvijek trpi posljedice inflacije i nesigurnosti. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani zastupnik Marijan Pavliček. Izvolite.

Poštovani predstavnici resornog Ministarstva, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Papir je uvijek sve trpio i ubuduće će uvijek sve trpjeti, pa tako i ovaj Prijedlog o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2023. te projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Na prvu bi laici rekli ovo je više nego dobro. Svega nekoliko mjeseci. Znači imamo prvi rebalans proračuna sa rastom prihoda od 1,75 milijardi eura i čovjek bi pomislio da u ovoj državi stvarno teče med i mlijeko, da s jedne strane dolazi do strašnog zamaha proizvodnje, još većeg uposlenja i na temelju toga se puni državni proračun, posebice što kroz neke investicije, što kroz razne poreze na dohodak i slično. Međutim, činjenica je da se državni proračun puni prvenstveno zbog rasta prihoda od poreza na dodanu vrijednost i zbog rasta poreza na dobit od gotovo milijardu eura. Zašto? Gdje je uzrok toliki rast prihoda na dodanu vrijednost i poreza na dobit? To je prvenstveno zbog strašne inflacije koja evo i dalje ne posustaje. Ona, činjenica je, opada nekoliko mjeseci, ali se mjeri sa istim istim mjesecom prošle godine kada je već uvelike uzela maha. Pa tako kada uzmemo malo širi period od recimo 2 godine, tada možemo reći da je došlo do poskupljenja svih roba i usluga od minimalno 20, pa što se tiče prehrambenih proizvoda i bezalkoholnog pića od čak 30%. I to je glavni uzrok rasta državnog proračuna odnosno prihodovne strane, jer je država uprihoduje preko milijardu odnosno gotovo milijardu kuna od ove dvije stavke. Što znači s druge strane koliko se od toga onda vraća građanima. Ja bih rekao samo mrvice. Kao Robin Hood se ponaša premijer Plenković kada dijeli malo umirovljenicima, pa malo za dječji doplatak, pa vraća neka prava braniteljima i sl. a s druge strane se uprihoduje znatno više nego što se dijeli i vraća građanima, uprihoduje se od istih tih građana upravo na ovim abnormalnim cijenama koje svakodnevno svi vidimo i njihov rast i dalje ne posustaje. I sama HNB je priznala da je glavni uzrok inflacije odnosno 60% inflacije uzrokovano prvenstveno ekstra profitom trgovaca i trgovačkim maržama, a ne uvoznom inflacijom kako se često spominjalo zbog rata u Ukrajini, covid krize i slično, a s druge strane upravo Vlada po tom pitanju nije napravila gotovo ništa da bi zaštitila građane od te daljnje inflacije. Ovih dana se pojavila u medijima informacija koja će bit potvrđena, a to da Austrija i austrijska vlada će donijeti odluke kojim se veliki trgovački lanci morati prikazati kolika je cijena proizvoda prije nego što dođe na policu, znači ulazna cijena kako bi mogli utvrditi kolike su trgovačke marže. Mi takav scenarij u Hrvatskoj nikad nećemo gledati. Ministar je ovdje rekao Hrvatska može bit primjer nekima u borbi protiv inflacije. Ne mogu se složit s tim nikako jer Hrvatska osim pukih prijetnji nije napravila apsolutno ništa, nisu nigdje objavili tzv. crne liste, niste kažnjavali one koji su lovili u mutnom, koji su na ovoj inflaciji dodatno uzimali ekstra profit, niste okinuli državne subvencije onima za koje je Državni inspektorat utvrdio da su neopravdano dizali cijene, jedino što ste objavili tzv. bijele liste koje u prosjeku gleda nekoliko stotina do koja tisuća građana dnevno, nekih 100 i nešto tisuća dosada i to samo pokazuje da se nije uspješno borilo sa inflacijom. I nažalost uzrok i razlog ovog povećanja državnog proračuna je prvenstveno znači u tome kao što sam rekao nenormalnim cijenama, a nažalost taj novac se ne vraća nazad hrvatskim građanima nego se troši na neke druge nepotrebne stvari. Isto tako moram ovdje spomenuti i tzv. državne obveznice koje isto tako na prvu izgledaju više nego dobro, pogotovo za građane bolje da im novac bude uz određenu višu kamatu uložen u državne obveznice nego da im stoji na banci i propada s obzirom na cijenu inflaciju, na visinu inflaciju, ali te državne obveznice su što, dodatno zaduživanje države i dodatni minus u državnoj blagajni. tome što je prihodovna strana rasla, rasla je i rashodovna strana, i dalje je državni proračun po projekcijama sigurno milijardu i 478 milijuna eura u minusu, što znači da i dalje trošimo više nego što privređujemo i ono što se bojim da će taj minus biti do kraja godine veći jer se najavljuje naveliko dijeljenje uoči velike izborne godine svim skupinama društva, a danas sutra netko će platiti kako je rekao premijer prije nekoliko dana država nikad ne može bankrotirati, uvijek se može dodatno zaduživati i nije to isto kao obično kućanstvo. Tako da sve u svemu ovaj proračun je po meni trenutno prikaz situacije u državi gdje građani žive teže nego prije godinu dana, osjete to u svakodnevnom životu, u svakodnevnom odlasku u trgovinu, u svakodnevnim troškovima od odjeće, obuće, pa nadalje, a s druge strane država ubire gotovo milijardu eura na PDV-u i na porezu na a taj novac nije u tom omjeru vratila upravo onima kojima je to najpotrebnije, hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. S time smo završili sa raspravama u ime klubova. Zamolili su me iz informatike da napravimo iz tehničkih razloga jednu kratku stanku, pa evo napravit ćemo do 15 i 20, pa se vidimo.